Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče.

Idemo na slijedeću točku, to je: - Izvješće Glavnog državnog odvjetnika RH o radu državnih odvjetništava u 2022.g.. Podnositelj je Glavna državna odvjetnica RH temeljem čl. 72. Zakona o državnom odvjetništvu. Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li podnositeljica dodatno obrazložiti izvješće? kolega Pavliček jeste vi tražili stanku? Dobro. Izvolite stanka poštovani Marijan Pavliček, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna odvjetnice, kolegice i kolege, korupcija i organizirani kriminal su pobijedili pravosudna tijela u RH. Kada smo prije nekoliko dana saznali da se nitko nije htio javiti na natječaj za čelno mjesto USKOK-a kao glavnog tijela u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije to je znak da je korupcija zavladala ovom državom i to je konačni porez pravne države. Ovakvu situaciju smo mogli doživjeti i doživljavamo u Meksiku, u srednjeameričkim državama gdje mafija kontrolira vlast, ali ne u zemljama EU u pravno uređenim državama. Nažalost Hrvatska je daleko od pravno uređene države. Zašto se nitko nije htio javiti na ovako odgovorno mjesto? Pa vrlo jednostavno tko će staviti svoju glavu na panj? Tko će staviti svoju glavu na panj? Tko će biti pod stalnim pritiskom prvenstveno političkim pritiskom pojedinih moćnika? Nemoj dirat ovoga, nemoj dirati onoga, ostavi ovo po strani? Pod pritiskom organiziranoga kriminala. Taj dan kada ste objavili da se nitko nije htio na natječaj, taj dan su mnogi kriminalci, a i mnogi političari utjecajni otvorili šampanjac i slavili. To je poraz pravne države i to je nečuveno da se događa u EU. Nažalost, upravo aktualna vlast je tome doprinijela. Imamo obezglavljeno pravosuđe, obezglavljene organe u borbi protiv kriminala i protiv organizirane korupcije u našoj državi. **Sanader, Ante (HDZ)** Stanka je odobrena. Slijedi zahtjev za stanku poštovana Dalija Orešković. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba Centra i GLAS-a u trajanju od 10 minuta radi konzultacije. Nikom nije toliko u interesu kao što je to u interesu Andreju Plenkoviću i HDZ-u da borbe protiv korupcije nema. I tko to ne vidi taj je slijep prema činjenicama i okolnostima koje su mu doslovno pred očima. S obzirom na neke izjave koje su danas već preplavile medije ja ću istaknuti da mi je jasno s obzirom da dolazim iz te struke da kada građani prijave Državnom odvjetništvu svoje probleme, kada prijave kaznena djela u kojima su građani žrtve da je to njihov bicikl i da taj njihov bicikl i njihov osobni životni problem njihov prioritet. Ne bih to trivijalizirala. Međutim, istovremeno smatram da postoji odgovornost čelnika tijela u prepoznavanju prioriteta. I ako možemo reći da razumijemo građane kojima je oduzet bicikl onda moramo razumjeti da nam je Andrej Plenković oteo čitavu državu. Činjenica da se nitko nije htio javiti na raspisani natječaj za čelnika USKOK-a je jasna poruka ljudi iz sustava da sustav više ne može obavljati svoju temeljnu funkciju. Od tri grane državne vlasti, pravosudna grana, a pogotovo onaj dio koji bi se trebao borit protiv korupcije više ne funkcionira, ne može obavljati svoju temeljnu ulogu i to u razdoblju u vremenu kada ovu Vladu Andreja Plenkovića potresaju najveće moguće korupcijske afere. Ovakva država kakva je Hrvatska postala u dugovječnoj vladavini Andreja Plenkovića ne bi nikada mogla postati članicom EU i ako to danas nismo u stanju raspraviti onda uzaludno sve što smo radili svih ovih godina. Hvala. Stanka odobrena. Slijedi zahtjev za stankom poštovane Katarine Peović. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Tražim stanku u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte. Možemo reći da bismo se svi ovdje pa i državna odvjetnica s nama oko jedne stvari složili, a to je loš materijalni status Državnog odvjetništva, USKOK-a, slabe plaće službenika i namještenika koji su održali jedan od najdužih štrajkova u povijesti vrlo nedavno. Mogli bismo i povjerovati da državna odvjetnica i iz ovog izvješća želi reći da se taj materijali status koji je i doveo do toga da se nitko ne javlja na mjesto za za glavnog čovjeka USKOK-a može i treba popraviti kada ne bismo znali činjenice da Državno odvjetništvo sa tako malim materijalnim lošim statusom svoje kapacitete troši kako bi proganjalo svoje političke neistomišljenike, pa je tako DORH dignuo optužnicu protiv mene, ali i protiv još jednog člana Radničke fronte. Mene zato što sam navodno kršila predizbornu šutnju slikajući se kako ubacujem listić u predizbornu kutiju, u izbornu kutiju. Ono što se inače zove festivalom demokracije i poziva se ljude da odlaze na izbore. Taj je optužni prijedlog odbačen, ali mi se prijetilo sa 4 tisuće eura kazne. Ivanu Cingelu iz Osijeka zbog jedne rečenice na Facebooku je Općinsko državno odvjetništvo diglo optužni isto tako potpuno besmisleno obrazlažući da je uvrijedio osjećaje branitelja i hrvatskih građana, optužni prijedlog je odbačen. Pa kad imate za to kapaciteta i vremena onda je teško vjerovati da se uistinu mislite pozabaviti s onim što stvarno brine naše ljude, ne bicikl nego stvarno gospodarski kriminal jer 85% ljudi u Hrvatskoj misli da treba vratiti Zakon o …/Upadica Ante Sanader: Vrijeme./… ispitivanju porijekla imovine što ćemo mi u …/Upadica Ante Stanka odobrena. Slijedi zahtjev za stankom poštovane Sandre Benčić. stavljanje ovog izvješća na dnevni red prikupljanjem potpisa opozicije bila činjenica da se na javni poziv za ravnatelja/ravnateljicu USKOK-a po prvi puta u povijesti nije javio nitko. Ta činjenica sama po sebi kada bi se gledala van konteksta stanja našeg pravosuđa možda ne bi bila tako alarmantna kao što je kada ju gledamo u tom kontekstu. A kontekst i efekt tog konteksta je sljedeći, u zemlji u kojoj premijer Andrej Plenković nitko ne želi biti na čelu ključne institucije za borbu protiv korupcije, točka. To je sve što o ovom slučaju trebamo znat. Danas je sa nama na odboru i sada na raspravi glavna državna odvjetnica koja ne smatra da je to ozbiljan signal potpunog urušavanja institucije DORH-a i naravno onda i njezinog dijela za borbu protiv korupcije USKOK-a, a zapravo se radi o dovršavanju, dovršavanju agende koju je Andrej Plenković implementirao 2016.g. uništavanje neovisnih institucija. Znamo kako su završile pojedine pravobraniteljice, znamo kako su završile osobe koje su bile na čelu Povjerenstva za sukob interesa i sve one koje sa svoje nezavisne pozicije jesu govorile da Vlada financijskim izgladnjivanjem, namjernim podkapacitiranjem uništava te institucije. E s obzirom na to da glavna državna odvjetnice ima te primjere ona to isto ne čini jer zna da onda neće biti reizabrana i o tome danas ovdje trebamo govoriti.

„Nisam nikoga pozivala jer bi se tada suočila sa špekulacijama da ja kojoj ističe mandat iduće godine ostavljam svoje ljude koji će ostati raditi u USKOK-u i sl.“, ovo je ako ovo je ako su mediji konkretno prenijeli citat glavne državne odvjetnice sa Odbora za pravosuđe sa pressice nakon. Zanimljivo. Podsjetimo se, glavna državna odvjetnica izabrana je na jednoj od zadnjih sjednica prošlog saziva Sabora i upravo ona ne želi napraviti kao onaj koji predlaže ono što je napravila kao ona koja je izabrana u prošlome sazivu. Zanimljivo. Dakle, uspjeli ste podić standard političkog razmišljanja u tri i nešto godine u DORH-u jer tada kada ste se javili na natječaj kad je HDZ dakle na zadnjoj sjednici Sabora vas izabrao onda to nije vrijedilo za vas. Ali još je zanimljivije, na moje direktno pitanje u HS-u je li glavna državna odvjetnica s nekim razgovarala prije nego što se javila za natječaj odgovorila mi je korektno da je razgovarala s bivšim ministrom. Dakle, prihvatili smo ili prihvatili ste da prije javljanja na natječaj treba s nekim razgovarati, al onda ste valjda i prihvatili da i vi kada raspisujete natječaj trebate s nekim razgovarati. Jeste li vi s nekim razgovarali oko ovog natječaja? Ja vjerujem da jeste, ako niste onda ste neodgovorni i ne postupate onako kako ste vi postupili kad ste se vi natjecali. Ovo će biti jedna zanimljiva i duga rasprava i vjerovatno ćete se suočiti s kritikama da ne poduzimate dovoljno na pitanju po pitanju političke korupcije, ali budemo iskreni to niti nije bilo u vašem programu i ako vas zbog ičega ne treba kritizirat to je zbog toga. To niste napisali, pa to niste onda trebali ni raditi. Hvala. Odobrena stanka je i vama. Slijedi zahtjev za stanku poštovanog Daniela Spajića. **Spajić, Daniel (DP)** Hvala predsjedavajući. Tražim stanku od 10 minuta u ime kluba Domovinskog pokreta. Pa evo mogu se složit sa svime što su do sad kolege tražile i što su rekli što se tiče stanki, ali mi moramo znat da tu pomaka i dalje neće biti nikakvog jer dovoljno je znat da je bivši državni odvjetnik g. Mladen Bajić bio savjetnik

Ovdje smo danas čuli i kao na odboru puno toga, puno difamacija od strane oporbe, a imamo jedno izvješće i nikakve argumentirane čak navode o nadziranju DORH-a ili USKOK-a od strane parlamentarne većine. Naravno sve se iniciralo činjenicom da se nitko nije javio na natječaj za ravnatelja USKOK-a, ponavljam javni natječaj koji je raspisan u zakonskoj proceduri od ovlaštenog tijela sa jasnim propozicijama sukladno svim zakonskim propisima i svim onim elementima koji trebaju bit. Pa ja čak mislim i u mu klubu parlamentarne većine mislimo da to može navesti na potpuno jedan drugi zaključak, da je upravo razlog tih neargumentiranih difamacija i puno toga što se izriče na osobnoj razini da niko se nije motivirao za taj dio. I kad se čita ako ste pratili današnju raspravu na odboru HDZ je dala jasan da se određeni pomak vidi u tom dijelu i da se neke stvari pomiču u radu DORH-a, ali zahtijevati da se ide u raspravu samo zato što se niko nije javio na javni natječaj i to prevaljivati na nekom neargumentirano mislim da nije korektno i da ne ide u prilog nikome da bi se poštovale institucije države i onoga svega što imamo cijelog djelokruga svih tijela horizontalno i vertikalno, a mislim da nam to svima treba uključujući i rad u ovom Saboru. Evo hvala vam lijepo.

stotinu politologa od Oxforda do Cambridgea koji vrlo jasno kaže da mainstream stranke su u problemima, da se javljaju ad hoc, Whatsup skupine ekstremne ljevice, ekstremne desnice i da je to ozbiljan problem sa financijskim izgladnjivanjem o čem je govorila kolegica Benčić i to je problem zašto se nitko nigdje ne javlja ne samo u USKOK kolegice i kolege, nego i na Rebru. Samo se u HEP javljaju oni koji dilaju sa plinom. To je problem, ozbiljan problem. Takvo je naprosto ozračje i to neće dobro završiti osobito ako imamo nerealne ambicije. Nije moje kolega Spajić da branim Mladena Bajića. Mladen Bajić je jedini, a nadam se ne zadnji državni odvjetnik koji je hapsio premijera, od kojeg ste svi drhtali, osim nekih. Jedini kojega je hapsio čovjeka koji je bio jači od svih drugih. Mladen Bajić danas šeće gradom sa ruksakom, živi u istom stanu, nema tjelohranitelje. Svima pa vjerojatno i vama može pogledati u oči. Nemojte tako govoriti. Čuvajte dignitet sebe, čuvajte dignitet ovog Sabora jer naprosto otvaramo sve ono što smo malo prije hvalili Selak-Raspudić vraćamo se na početak. Današnja sjednica je važna, budimo konkretni inače ćemo se raspliniti. Nikad nećemo osvojiti vlast ovakvim načinom, nikad, nikad! Prema tome, nije moje da ga branim ali naprosto govoriti o čovjeku koji nije ovdje je nepristojno, netočno, neznano, kukavički, loše.

stavljao u kontekst svetog primjera moralnosti, profesionalnosti i odgovornosti jednog notornog prekršitelja, kršitelja zakona, Ustava Republike Hrvatske, jednog profanog Bajića koji je uhićivao bez dokaza mnoštvo ljudi osobito hrvatskih branitelja, obračunavao se sa njima. S druge strane abolirao četnike … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … i prema njima nije podizao istrage. Prema tome, birajte riječi.

Ja sam prozvao Mladena Bajića i dalje stojim iza toga, uvijek stojim iza izgovorenih riječi. Kolega Ostojić kaže nije tu da ga brani ali ga brani. To je isto vaše pravo. Ja smatram da je on jedan od ključnih krivaca što se neke stvari stopiraju što se tiče Državnog odvjetništva i nije on bez vraga bio savjetnik do kraja 2022. Šta ne ode više u mirovinu, nek' se makne. Do kad će se on petljat u ovo? Do kad će se on petljat? Tko je on da se njegovo ime ne smije izgovoriti u ovom Hrvatskom saboru? Tko je on? …/Upadica Sanader: Vrijeme./… **Sanader, Ante (HDZ)** Vi ste ovo isto iskoristili kao repliku, pa dobivate opomenu. Zahtjev za stanku poštovani Emil Daus. Hvale lijepa gospodine potpredsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika IDS-a od 10 minuta isto kao i kolegice i kolege da upozorim na neke stvari. Kolega Katičić nije se išlo sa potpisima oporbe kako bi ova točka bila danas u raspravi samo zbog toga što se ne može, što se nitko nije javio za ravnateljicu ili ravnatelja USKOK-a. Uostalom točka je bila na dnevnom redu ove sjednice, samo smo željeli da to ide što prije a i logično je da se krajem ove godine raspravlja o Izvješću za prošlu godinu, već smo u zadnjem kvartalu. I ono, a to mi daje za pravo jer sam danas slušao, odnosno gledao sjednicu odbora i čuo i sama gospođa glavna državna odvjetnica je rekla da ako sam dobro zapamtio 181 zamjenik državnog odvjetnika prošle godine je ostalo kao neupražnjeno mjesto, pa i o tome se treba malo razmisliti i zapitati. Hvala lijepa. Odobrena stanka je i vama i proglašavam stanku do 21 i 15.

Evo nastavljamo. Pozdravljam glavnu državnu odvjetnicu poštovanu Zlatu Hrvoj Šipek, izvolite u ime, za dodatno Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Iako ste jasno izrekli razlog i povod zbog kojeg ste tražili izvješće, da podnesem Izvješće o radu Državnog odvjetništva ja ću ipak biti, ja ću ipak iznijeti podatke, dozvolite mi da iznesen podatke o radu državnog odvjetništva jer sam to dužna ovim ljudima kojima sam ja na čelu, a radi se o 1824 čovjeka. U izvješću je dan detaljan prikaz rada državnih odvjetništava kroz indikatore učinkovitosti i kvalitete koji primjenjuje Komisija za učinkovitost pravosuđa Vijeće Europe, isti kriteriji se primjenjuju i na rad sudova. Izvješće daje uvid u rad državnih odvjetništava u RH i rezultate rada državnog odvjetništva, kako kroz prikaz državno odvjetničkih odluka tako i kroz prikaz odluka sudova. U '22.g. su bila ustrojena ukupno 43 državna odvjetništva računajući USKOK jer je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podijeljeno na Općinsko kazneno državno odvjetništvo i Općinsko građansko državno odvjetništvo. Na kraju godine u svim državnim odvjetništvima bile su zaposlene ukupno 1824 osobe. Državno odvjetničku dužnost obnašale su 43 odvjetnika i 597 zamjenika, čak 181 mjesto zamjenika je bilo nepopunjeno. Radilo je i 196 državno odvjetničkih savjetnika i stručnih suradnika ili 12 manje nego godinu ranije. Ono što je zabrinjavajuće je činjenica što u '22.g. nije bilo zapošljavanja novih vježbenika pravne struke. Dobna struktura dužnosnika nije dobra jer je čak 49% dužnosnika strije od 50.g., 69, 84% dužnosnika su žene. Što se tiče rada i opterećenja državnog odvjetništva treba reći da je državno odvjetništvo u prošloj godini imalo u radu ukupno 647 tisuća 370 predmeta. U kaznenim predmetima 448 rješavatelja je u 220 radnih dana provelo 45 tisuća 729 dokaznih radnji, time da je samo državno odvjetništvo provelo 53% ukupnog broja, dok je, dok su druge dokazne radnje povjerene policijskim istražiteljima i vještacima. Zastupano je na ukupno 61 tisući 622 rasprave i ročišta. U građanskim i upravnim predmetima 257 rješavatelja je zastupalo na ukupno 23 tisuće 448 rasprava, od čega je čak 6 tisuća 704 rasprave održano izvan sjedišta državnog odvjetništva. Ovo ističem zbog putovanja koja se najčešće obavljaju osobnim automobilima, što naravno iziskuje veliki gubitak radnog vremena i troškova. Državno odvjetništvo je u prošloj godini riješilo 206 tisuća 661 premet, tako da je zadržana visoka stopa ažurnosti od 98%. Podaci informacijskog sustava pokazuju da se u postupku pred sudovima i javnopravnim tijelima vodilo 395 tisuća 205 predmeta, a na kraju godine su pred sudovima ostala 240 tisuća 816 predmeta. Ovaj podatak ističem zbog toga što se zbog mjera koje poduzima Ministarstvo pravosuđa i uprave intenzivira rad sudova, zakazuje se veći broj rasprava, što državno odvjetništvo sa postojećim kapacitetima već sada može teško pratiti. Istodobno zbog velikog broja rasprava neminovno će doći do pada broja riješenih državno odvjetničkih predmeta ili konkretno manje riješenih kaznenih prijava, produžit će se trajanje istraga, da ne nabrajam dalje. Indikatori uspješnosti temelje se na broju riješenih predmeta u državnom odvjetništvu i broju rješavatelja koji su bili stvarno prisutni na radu. U '22.g. na radu je bilo prisutno 704 rješavatelja ili 81% od ukupnog broja zaposlenih. Analiza indikatora uspješnosti u proteklih 5.g. pokazuju da su državna odvjetništva na svim razinama zadržala visoku učinkovitost jer je prosječna stopa ažurnosti 98%. Što se tiče USKOK-a kako bi sagledali stvarnu opterećenost zamjenika ravnatelja treba uzeti u obzir podatak o 4 tisuće 408 premeta koji se nalaze u postupku pred sudovima, što je više od 2-godišnjeg priljeva novih predmeta ureda. Zastupanje optužbe pred sudom u ovim predmetima iziskuje vrlo velik angažman i vrijeme, osobito kad se ima u vidu da su optužnice u velikom broju tih predmeta podignute pred više godina. Zamjenici ravnatelja su u '22.g. prisustvovali na ukupno 1921 raspravi i ročištu, što je 17,7% više nego u '21.g.. Istovremeno USKOK je suočen i sa odljevom kadrova, pored tri zamjenika ravnatelja koji su imenovani na dužnost delegiranih europskih tužitelja u '21.g., u '22. su imenovana još dva zamjenika u odjel delegiranih europskih tužitelja, naravno neprekidno su prisutni i problemi zbog nedostatka službenika i namještenika. Na kraju godine bez presude je ostalo 819 osoba. S obzirom na vremensko ograničenje reći ću samo nekoliko osnovnih podataka o rezultatima rada kaznenih odjela. I u '22.g. je nastavljen rast broja novih kaznenih prijava kojih je podneseno 41 tisuća 613 protiv kojih je podneseno 41 tisuća 613 protiv poznatih fizičkih i pravnih osoba. U strukturi prijavljenih poznatih počinitelja nema većih odstupanja u odnosu na prethodnu godinu. Participacija maloljetnih počinitelja kaznenih djela u ukupnom broju poznatih prijavljenih fizičkih osoba neznatno je porasla. Na kraju izvještajnog razdoblja ostale su neriješene 14 tisuća 954 prijave, neriješena prijava, bilo je neriješenih prijava više nego godinu dana ranije, što je bilo i za očekivati jer je i zaprimljeno s jedne strane ukupno više prijava, a došlo je do smanjenja broja zamjenika i savjetnika, te je povećan broj rasprava pred sudovima u odnosu na godinu ranije. Najveći broj odnosi se na prijave u kojima je u tijeku provođenje izvida koje je državni odvjetnik naložio policiji ili drugim državnim tijelima i pravnim osobama iz čega je vidljivo da ažurnost u radu državnog odvjetnika ovisi i o ažurnosti drugih tijela. Riješeno je 37.494 kaznenih prijava. To je broj bez kaznenih prijava protiv maloljetnih osoba. 62% je riješeno donošenjem meritorne državno odvjetničke odluke. To su rješenja o odbačaju, optužnice te rješenje o provođenju istrage, a u 25% predmeta otvoreno je istraživanje. U strukturi meritornih odluka povodom kaznenih prijava najzastupljenija su rješenja o odbačaju kaznenih prijava čak 50%, zatim slijede optužnice, neposredne optužnice i optužnice s kaznenim nalogom 31% te rješenje o provođenju istrage odnosno 17%. U odnosu na 3.597 osoba državna odvjetništva su zatražila od sudova izdavanje kaznenog naloga. Kad se meritornim odlukama dodaju odluke o kaznenim prijavama donesenim nakon dovršenog istraživanja proizlazi da je doneseno ukupno 13.862 rješenja o odbačaju i podignuto 13.979 optužnica. U '22. godini doneseno je rješenje o provođenju istrage protiv 4.139 osoba. Tako da su ukupno vođene istrage protiv 6.873 osobe naravno taj broj se povećava s obzirom na istrage koje su prenesene odnosno nisu bile dovršene u '21. godini. U '22. dovršeno je 63,7% istraga protiv 4.380 osoba. Razlozi nerješavanja nalaze se u tome što je dio istraga pokrenut u zadnjem tromjesečju izvještajne godine zbog čega nije bilo moguće provesti sve dokazne radnje potrebne za donošenje meritorne odluke ili se radi pak o istragama koje zbog njihove složenosti iz objektivnih razloga, obimne dokumentacije koju je potrebno vještačiti, zbog potrebe provođenja brojnih dokaznih radnji, financijsko-knjigovodstvenih vještačenja, ispitivanja velikog broja svjedoka, korištenja međunarodne pravne pomoći nije bilo moguće dovršiti istragu u izvještajnom razdoblju. Iz tabličnog prikaza je vidljivo da je tijekom '22. godine u roku od 6 mjeseci dovršeno 75,9 dakle 76% istraga. Kad govorim o istragama pritom se misli na osobe, na broj osobe, broj osoba, a ne predmete. do 12 mjeseci su dovršene istrage 13,8%, a samo je 5,5% istraga trajalo dulje od 18 mjeseci, a što ukazuje na ažurno postupanje državnih odvjetništava. Na početku '22. godine pred sudovima je bilo u radu 44.124 optužnice od čega 5.843 pred optužnim vijećem po kojima nije bila donesena odluka pa su državna odvjetništva zajedno sa optužnicama podignutim tijekom izvještajnog razdoblja imala u radu ukupno 63.679 optužnica. Kvaliteta podignutih optužnica zadržana je na visokoj razini budući da je potvrđeno 97%. Nadamo se da će izmjenama i dopunama ZKP-a biti prihvaćen prijedlog DORH-a da se omogući podnošenje žalbe protiv rješenja optužnog vijeća kojim se Državnom odvjetništvu vraća optužnica. Što se tiče sudskih odluka u '22. godini sudovi su nakon potvrđivanja optužnica te provedene rasprave donijeli ukupno 19.361 odluku. Presude s kaznenim nalogom i presude po sporazumu stranaka koje se donose bez provođenja rasprave čine četvrtinu sudskih odluka. Iz strukture donesenih presuda slijedi da je visoka razina uspješnosti prisutna i u izvještajnom razdoblju jer je doneseno 88% osuđujućih presuda. Struktura izrečenih sankcija ne pokazuje značajnije odstupanje u odnosu na '21. godinu i prethodna razdoblja. Moram spomenuti sigurnosne mjere koje su izrečene počiniteljima kaznenih djela uz sankcije i to u odnosu na 1.430 osoba što je porast od 21,8%. Imovinska korist oduzeta je od 915 osoba i to u ukupnom iznosu od 28 milijuna eura što predstavlja povećanje vrijednosti oduzete imovinske koristi za 56% u odnosu na '21. godinu. To je istodobno i najveći iznos oduzete imovinske koristi u proteklom petogodišnjem razdoblju. U izvješću je, je dan prikaz postupanja i rezultata rada po pojedinim vrstama kaznenih djela. Ja ću samo u kratkim crtama. Kad je riječ o ratnim zločinima moram naglasiti da se tu radi o kontinuiranom radu u zadnjih skoro 30 godina, a na koji kontinuitet ukazuju i rezultati u '22. godini. Tijekom '22. godine nadležna županijska državna odvjetništva zaprimila su 49 novih kaznenih prijava zbog kaznenih djela ratnih zločina počinjenih za vrijeme Domovinskog rata. Optužene su 22 osobe, a protiv 39 osoba je doneseno rješenje o provođenju istrage. Nadležni županijski sudovi donijeli su presude u odnosu na 31 osobu pri čemu je 26 osoba osuđeno, a 5 oslobođeno. Protiv oslobađajućih presuda nadležna su državna odvjetništva podnijela žalbe zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. USKOK na području korupcije i organiziranog kriminaliteta odrađuje vrlo kvalitetan posao. Ulaže se puno truda i ambicija i rezultati koji se postižu i dalje su na zavidnoj razini. No, kako se radi o složenim predmetima ti se rezultati ne mogu očekivati preko noći to više jer je rad opterećen velikim brojem prijava koje su vrlo često neutemeljene što se vidi i iz visokog postotka odbačaja. Radi se o prijavama građana protiv službenih osoba koje su nezadovoljne njihovim radom ili odlukama te ocjenjuju nezakonitima i koruptivnima. Sve relevantne sumnje na korupciju se pomno provjeravaju, ali USKOK nije nadzorno tijelo što se često zaboravlja. Kaznene prijave za koruptivna kaznena djela čine 60% svih primljenih prijava. 68% pak svih prijava za koruptivna kaznena djela odnosi se na kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. KZ-a. Za počinjenje kaznenih djela protiv gospodarstva prijavljene su ukupno 3.284 odrasle i pravne osobe, na pravne osobe otpada 23% kaznenih prijava. Riješeno je 50% svih prijava u radu i podignuto ukupno 565 optužnica, na kraju godine ostalo je u radu, ostale su u radu istrage protiv 558 osoba. Sudovi su donijeli ukupno 868 presuda protiv odraslih i pravnih osoba što je 10% manje u odnosu na '21.g., od toga broja je i 82% osuđujućih presuda pa je uspješnost u postupku povećana zbog porasta osuđujućih presuda što je automatski znači znači i manji broj oslobađajućih. Međutim, bez presude je na kraju godine ostalo 2.518 osoba, mahom zbog najznačajnijih i najtežih gospodarskih kaznenih djela odnosno pred sudom je ostalo ukupno u radu predmeta u odnosu na 3.328 optuženih osoba te je izražena neažurnost sudova u radu na ovim predmetima i dalje prisutna. Što se tiče kaznenog djela nasilja u obitelji nastavljen je porast broja kaznenih prijava zbog ovog kaznenog djela. Prijavljeno je 36% osoba više nego godinu ranije i doneseno je 49% više odluka u odnosu na '21.g.. Nakon što su državna odvjetništva donijela rješenja o odbačaju kaznene prijave iz razloga što prijavljeno djelo nije kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti u 9% slučajeva pokrenula su prekršajni postupak prema počinitelju nekog od oblika nasilja u obitelji. U odnosu na prethodno razdoblje izvještajno evidentiran je broj podignutih optužnica za 31%, a porastao je i broj osuđujućih presuda za 20%. ono što je potrebno istaknuti to je da i kod samih žrtava ovog kaznenog djela došlo do podizanja svijesti o njegovoj nedopuštenosti i kažnjivosti, da je došlo do veće senzibilizacije društva zbog različitih kampanja i medijskih objava i zbog unaprijeđenog unaprijeđenog sustava potpore žrtvama kroz zakonodavni okvir i njegovu primjenu u praksi. Zločin iz mržnje te kazneno djelo govora mržnje u ukupnosti kriminalitetu u radu državnih odvjetništava ne participiraju sa značajnijim udjelom, no zbog karakteristika navedenih kaznenih djela i specifične prirode, posebno destruktivne za temeljna ljudska prava ta se kaznena djela sustavno prate, analiziraju i evidentiraju pa su i u ovom izvješću prikazana u zasebnom odlomku. Tijekom '22.g. državna su odvjetništva za kaznena djela zločina iz mržnje zaprimila prijave protiv ukupno 60 osoba, podignuto je 35 optužnica i doneseno 16 rješenja o odbačaju. Za kazneno djelo tzv. govora mržnje odnosno javnog poticanja na nasilje i mržnju prijavljene su ukupno 44 osobe što je značajno manje u odnosu na '21. kad je bilo prijavljeno 86 osoba. Optuženo je šest osoba, a odbačeno 37 prijava. Cijeneći veliki interes domaće javnosti kao i međunarodnih organizacija međunarodnih organizacija DORH posebno prati kaznena djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u RH drugoj članici EU ili potpisnici Schengenskog sporazuma. U izvještajnom razdoblju nadležna državna odvjetništva zaprimila su ukupno 919 prijava protiv počinitelja kaznenih djela odnosno protiv osoba koje su iz koristoljublja omogućile ili pomogle drugoj da nedozvoljeno uđe, kreće se ili boravi u RH ili drugoj državi članici. Međutim u ukupnom kriminalitetu ovo kazneno djelo zastupljeno je sa svega 2,2%. Nešto o predmetima iz nadležnosti građansko-upravnih odjela, tijelom 2022.g. građansko-upravni odjeli primili su ukupno 75.600 novih zahtjeva što je na razini zahtjeva iz 2019. i '20.-te od toga se 73% zahtjeva odnosi na sudske predmete, 4% na upravne, a 23% na državno odvjetničke. Temeljem punomoći zastupano je u samo 0,4% predmeta i to zbog ograničenih kadrovskih kapaciteta državnog odvjetništva. Ono što se uočava to je konstantan priljev i to veliki priljev zemljišno-knjižnih predmeta koji se odnose na uknjižbu javnih i općih dobara, postupke povezivanja zemljišnih knjiga i knjige položenih ugovora kao i postupke obnove i osnivanje zemljišnih knjiga te pojedinačne ispravne postupke. Ovaj trend ocjenjujemo pozitivnim jer vodi k sređivanju zemljišno-knjižnog stanja i rješavanju imovinskopravnih odnosa na nekretninama. Nešto o izvan sudskom rješavanju sporova, od 2018. do kraja 2022. primljeno je ukupno 47.942 zahtjeva za mirno rješenje spora ukupne vrijednosti preko 5 milijardi eura u kojima su sklopljene 8.484 nagodbe ukupne vrijednosti 74 milijuna eura. Za navedeni broj sklopljenih nagodbi smanjen je broj parničnih postupaka pred redovitim i specijaliziranim sudovima. Od navedenog broja zahtjeva 34% zahtjeva podneseno je u ime RH dok se 66% zahtjeva odnosi na zahtjeve drugih osoba prema RH. U '22.g. zahtjevi RH riješeni su sklapanjem nagodbe u čak 39%, a po zahtjevu drugih osoba sklopljeno je 1.064 nagodbe odnosno 21%. Dakle, od ukupno zaprimljenih zahtjeva prosječno je 27% riješeno u mirnom postupku. Što se tiče zastupanja RH pred inozemnim sudovima i tijelima izdvojit ću međunarodne arbitraže radi zaštite stranih ulaganja pri ICSID-u i po UNCITRAL-u. U '22.g. niti jedan strani investitor nije podnio zahtjev za prijateljsko rješavanje spora. Protiv RH vodilo se 6 arbitražnih postupaka postupaka pred ICSID-om i 3 po UNCITRAL arbitražnim pravilima koji su pokrenuti u ovom ili u ranijim izvještajnim razdobljima, a ukupne vrijednosti predmeta spora preko jedne milijarde eura s time da za dio zahtjeva još uvijek nije podnositelj odredio točno postavljeni iznos štete koju traži. U ovim postupcima Državno odvjetništvo RH koordinira rad i dogovara strategiju obrane s odvjetničkim društvima koja zastupaju RH i daje pravnu podršku u pogledu primjene domaćeg prava, prikuplja i analizira činjenice bitne za postupak, te provodi, koordinaciju sa svim domaćim državnim tijelima. Troškovi koji nastaju vođenjem međunarodnih arbitraža izuzetno su visoki, a čine ih honorari stranog odvjetničkog društva, honorari i troškovi stručnih eksperata, troškovi prijevoda vrlo opsežne dokumentacije, te troškovi vještaka, arbitara i sudišta. Za RH je izuzetno važna odluka arbitražnog sudišta od 7. studenog '22.g. po zahtjevu Haakon Korsgaarda kojom su prihvaćene tvrdnje Državnog odvjetništva RH da se Aneks G Ugovora o pitanjima sukcesije ne može neposredno primijeniti nego je potrebno sklopiti bilateralni ugovor kojim će se razriješiti svi imovinskopravni odnosi između RH i Republike Srbije, pa tako i pitanje ratne štete. Stoga je tužitelj odbijen u cijelosti sa tužbenim zahtjevom radi naknade štete koju je potraživao u iznosu od 230 milijuna eura, je dosuđen trošak. Drugi izuzetno, druga izuzetno važna odluka je donesena u arbitražnom postupku u predmetu koji su protiv RH pokrenule Raiffeisen Bank International, Raiffeisen Bank Austrija, a zbog navodne povrede donošenjem Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemske važnosti za RH iz 2017.g.. Arbitražno sudište je u lipnju '22. okončala arbitražni postupak u skladu s pravilom o arbitraži UNCITRAL-a i dosudio RH trošak. Ova se odluka temeljila na odluci Visokog regionalnog suda u Frankfurtu, o nevaljanosti arbitražne klauzule. Naime, RH je pokrenula postupak radi utvrđenja da je predmetni arbitražni postupak nedopustiv, što je sud u Frankfurtu prihvatio i utvrdio da je postupak nedopustiv i ne može se nastaviti jer je arbitražna klauzula nevaljana. Pokretanjem sudskog postupka i usvajanjem zahtjeva pred njemačkim sudovima, što je rezultiralo obustavom arbitražnog postupka, ishodili smo odluku koja predstavlja presedan u međunarodnim okvirima i ostvaren je uspjeh koji dotada nije zabilježen u ovakvoj vrsti sporova. Ova odluka je istovremeno potaknula i pojedine države članice EU da i one svoje sporove slične vrste pokušavaju riješiti na isti način. I zaključno, godinama u zaključnom dijelu izvješća glavni državni odvjetnici ističu konstataciju da su državna odvjetništva na svim razinama u svim vrstama predmeta na kojima su radila usprkos potkapacitiranosti iznadprosječnim zalaganjem državno odvjetničkih dužnosnika i svih drugih zaposlenika zadržala visok stupanj ažurnosti, kvalitete i uspješnosti i time ispunila svoju ustavnu i zakonsku zadaću. Godinama se upozorava da će postignutu visoku razinu učinkovitosti biti teško održati zbog kadrovske potkapacitiranosti, ali i zbog nezadovoljstva svih zaposlenika njihovim materijalnim položajem i uvjetima rada koji su koji su u pojedinim državnim odvjetništvima vrlo loši, što su ujedno i razlozi zbog kojih iskusni državni odvjetnici i zamjenici napuštaju državno odvjetništvo i odlaze u sudove ili odvjetništvo. Stotine tisuća kuna su potrošene na oglase na koje se nitko nije javio ili odustao prije nego što je postupak dovršen. Državno odvjetništvo je nužno kadrovski ekipirati i ojačati jer ćemo se brzo naći u situaciji da nećemo moći ažurno izvršavati svoje zadaće. Da, državna odvjetništva su i u '22.g. zadržala visok stupanj ažurnosti, kvalitete i uspješnosti, ispunila svoju ustavnu i zakonsku zadaću i to samo zahvaljujući iznadprosječnom zalaganju i entuzijazmu naših službenika i dužnosnika. Naša stvarnost ponovljenih natječaja za nepopunjena službenička mjesta, ponovljenih oglasa za mjesta državnih odvjetnika, odlazak službenika i dužnosnika na druga, ali ne uvijek i bolje plaćena radna mjesta i u konačnici štrajk u pravosudnim tijelima ukazuje na činjenicu da su upozorenja bila realna, hvala.

da vi dugujete nešto zaposlenicima DORH-a, a ne nama, nama koji smo vas imenovali i dali vam povjerenje da taj isti DORH vodite je skandalozno, ja bih odmah podnio ostavku nakon ovoga. Ne ulazeći u stručnost ljudi koji vode, koji rade u DORH-u, a nažalost i osobno sam se u to uvjerio, mi smo vam dali povjerenje, hrvatskoj javnosti i nama dugujete objašnjenja i to ne,

Poštovana glavna državna odvjetnice, ja ne dvojim u navedene statističke podatke u vašem Izvješću o radu DORH-a za prošlu godinu, kao i o nekim problemima materijalno-financijskim i kadrovskim o kojima ste govorili, zbog čega od strane vas je izostala komunikacija s javnosti o radu DORH-a jer javnost to posebno zanima u predmetima za koje postoji veliki interes kad govorimo o sumnji na korupciju, organizirali kriminal jer novinari često nenadležnim osobama postavljaju pitanje o radu DORH-a i tim predmetima, a oni zapravo nisu ti koji su meritorni dat odgovor. Hvala. Ja se ispričavam, ali za trenutak sam, nakon ovako napornog dana izgubila nit. Pitanje činjenica je da DORH i ja prihvaćam zapravo kritiku koju je i Vlada uputila i inače generalno ovaj, upućuju, a to je naša, u određenoj mjeri nedovoljna komunikacija sa medijima i izvještavanje o predmetima. razlozi i tajnosti, jedan dio leži na razlozima tajnosti izvida u kaznenim postupcima, zatim imamo istragu koja je nejavna i u toj situaciji zapravo, ono što se štiti, štite se probici kaznenog postupka. Kad se radi o složenim predmetima, ja dozvoljavam da su oni od interesa za javnost, međutim, često puta se zamjenik nađe u situaciji do koje mjere izvijestiti javnost, a da to ne naškodi probicima kaznenog postupka s obzirom da još uvijek nije prikupljen sav dokazni materijal i ne zna se kuda će zapravo dokazi i provođenje dokaza nas odvesti. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi replika, poštovana Karolina Vidović Krišto. Neću vas zvati državnom odvjetnicom zato što vi ste svojim radom izgubili pravo tako se zvati. Vi ste protivno Ustavu i zakonu DORH pretvorili u ured za zaštitu korupcije u Hrvatskoj. Ovdje držim u ruci anonimnu prijavu pod nazivom Brifing o Pavlu Vujnovcu, očito je to netko sastavio tko je jako dobro informiran. Ovdje se spominju šokantni podaci o Vujnovcu, od Fortenove, Ena Fruita do slučajeva Dalekovod, Baško Polje, Konzum, HEP plin, INA afera, Gasprom i blokade imovine Vujnovca na Malti. Ukoliko je samo 20% točno ovoga što ovdje piše, Vujnovac mora biti trenutačno uhićen i to bi tako i bilo da DORH radi kao tužiteljstvo, kao recimo, u Češkoj ili Austriji. Recite mi zašto kršite Ustav i Ugovor o EU? Tko vama daje pravo

nego donosi svoje odluke na temelju utvrđenih činjenica i provedenih dokaza. Vi ste sami rekli, ako je 20% točno, kad prikupimo dokaze, izvidi se provode, kad se prikupe dokazi, onda će se i donijeti odluka i ovisno o tome pokrenuti postupak. Slijedi povreda Poslovnika, poštovana Karolina Vidović Krišto. Izvolite povredu Poslovnika. Čl. 238, gđo Hrvoj Šipek, vi vrijeđate hrvatske građane, vi vrijeđate zastupnike i hrvatske građane. Što vi to istražujete godinama? Borg, Krš Pađene, INA afera 1, 2, 5? Što vi istražujete? Uredit ćemo Hrvatsku i postat će pravno uređena država i vi ćete morati odgovarati za ovo što činite, za kršenje zakona i za zaštitu lopovluka, osobno ćete za to odgovarati.

Dakle DORH je skrivalo i glavna državna odvjetnica predmet Žalac, a osobno sam joj dostavio dokaze o muljažama u našim veleposlanstvima gdje ima mail kako se namještaju poslovi i još uvijek ništa nije

Slijedi replika, poštovana Danica Baričević. ispričavam se, u važećem propisu kaznenog zakona postoje propisana kaznena djela koja štite tajnost postupka u ranijim fazama. Koliko ste istraga vodili u vašem mandatu kako bi otkrili curenje informacija i što ste po tom pitanju poduzeli? Zahvaljujem. U mom mandatu zatraženo je od policije zapravo da utvrdi da li je i na koji način došlo do curenja podataka vezano za tzv. za tzv. aferu Janaf i vezano za aferu Rimac, odnosno postupak Rimac. Nije se utvrdilo od kud su podaci izišli, drugih podataka niti sumnje na curenje podataka nije bilo.

za ravnatelja USKOK-a, dakle najvažnije institucije za borbu protiv korupcije, a ne zbog onoga što vi kažete, zbog ne znam, javnosti i medija. Dakle svi ozbiljni ljudi u Hrvatskoj ne žele više biti smokvin list za korupciju HDZ-a niti žele pristupiti HDZ-u i institucijama. DORH je po vašem izvještaju prošle godine odbacilo 90% prijava za korupciju i koruptivna djela. To sam vas i lani pitala, odnosno kod prošlog izvještaja, ovdje je bilo sad nekih 88%, prošli put nešto više od 90% odbačenih prijava. Kako je to moguće u zemlji koja je rastočena korupcijom na svim razinama? Kako je moguće da je 90% prijava odbačeno? Tražite dokaze, ali nije na građanima da … .../Upadica: Hvala potpredsjedniče, čl. 238, fraza ogadilo, mislim kada je, kada je netko iz Centra pred DORH-om, onda DORH jedno tjedan dana vijeća kako će odbaciti prijavu, a kada je HDZ, onda se djeluje preko noći u roku jednog dana i onda ne znam tko je tu koga ogadio. Znači sve prijave za vašeg muža, za zamjenika Bojana tjedan dana oni vijećaju i strah ih je kako postupiti i nisu postupili nikad, sve je odbačeno i onda je HDZ ogadio nešto. Je Vi ste ovo iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Izvolite, državna odvjetnice, odgovor. Na pitanje uvažene zastupnice moram odgovoriti na sljedeći način. S obzirom da u medijskom javnom prostoru se govori neprekidno korupcija, korupcija, korupcija, onda se događamo i nalazi se često puta u situaciji odnosno vrlo često u situaciji da građani, kada nisu zadovoljni sa rješavanjem njihovih konkretnih pitanja, kad su njihovi zahtjevi odbijeni ili neusvojeno, to se posebno odnosi na postupke koji se vode pred sudom, izgube parnicu, onda podnesu kazneni prijavu da su suci svi od reda, od općinskog suda, preko županijskog pa do Vrhovnog suda korumpirani. Naravno, s obzirom da su odluke potvrđene i mogu se preispitivati isključivo u postupku, a drugih dokaza nema koji bi upućivali da je odluka na bilo koji način kompromitirana i da se utjecalo na suca za to, onda nema drugog rezultata nego jedine mogućnosti da se takva prijava odbaci. **Sanader, Ante Hvala lijepo poštovani predsjedavajući, poštovana glavna državna odvjetnice, u ovom Izvješću posebno je poglavlje vezano na rad na progonu počinitelja kaznenih djela protiv ratnih zločina. Mislim da je to za sve nas u RH posebno značajno budući je prošlo već toliko vremena od samih počinjenja tih kaznenih djela i u 2022. g. ustvari bilo je 49 novih kaznenih prijava, što je ukupno sa onim koje su preostale u radu negdje oko 60. Većinu toga ste riješili, ostalo je nešto još u radu, oko 7, čini mi se, međutim, zanima me da li se može više obzirom da znamo svi da protekom vremena sve manje moguće doći do dokaza, da ljudi umiru pa na taj način će mnogi izbjeći ruci pravde, pravda neće biti zadovoljena i pitanje je uopće koliko je ta pravda pravična nakon toliko proteka vremena. Molim vas odgovor. U '22. g. je čak u odnosu na '21. i '20. g. došlo do podnošenja većeg broja kaznenih prijava i većeg broja optužnica. Mi u ovom trenutku nastojimo doista napraviti sve što je moguće, imamo specijalizirana državna odvjetništva i imamo stalne koordinacije sa policijom i SOA-om jer nam je to nužno da bi mogli doći do upravo zbog protekla vremena do dokaza koji su polako nestaju i sve je teže doći do njih. Upravo ta zajednička suradnja i koordinacija je dovela do toga da ove godine imamo veći broj i osuđujućih presuda, s time da je, da su sudovi počela se mijenjati s obzirom na promjenu stava Europskog suda za ljudska prava pa su se počele provoditi i postupci u odsutnosti, što je ranije bilo apsolutno po stavu EU suda neprihvatljivo. Međutim, sad pod određenim uvjetima je moguće voditi i postupke u odsutnosti. Poštovana, rekli ste da ljudi sve više brinu za vlastiti bicikl nego za tu korupciju koju, za koju proziva samo oporba u Saboru, nije baš tako, 83% ljudi u Hrvatskoj je za vraćanje zakon o o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju imovine. Ovdje ste se hvalili oduzetoj imovinskoj koristi 28 milijuna eura i rekli ste da je to 56% porast u odnosu na '21. g. Sive ekonomije, po procjenama ima 4 milijarde eura. Jedno milijardu i po' završi u malobrojnim džepovima elite, poduzetnika, političara, uglednih članova društva doktora i sudaca, vi ste ovdje znači jedna 2% toga prikupili i još ste jutros na odboru rekli da ne znate koliko ste naplatili od toga, pazite. Znači poslali ste mi jutros i predstavku vezano uz Kraš, o čemu ću nešto više govoriti u svojoj raspravi. Možda bi vam povjerovali da mislite to popraviti kad ne bi bilo … .../Upadica: Vrijeme./... … onakvih Prije svega, moje riječi koje sam danas rekla novinarima ste potpuno krivo interpretirali, a što se tiče oduzete imovinske koristi, zbog čega ne možemo reći koliko je, koji iznos je naplaćen, pa vrlo jednostavno, zato što stvari baš nisu jednostavne. Jedan dio imovinske koriste osuđene osobe dobrovoljno plate i da li je ona plaćena ili nije, taj podatak imaju sudovi. nije dobrovoljno plaćena, tada sud sa potvrdom, klauzulom pravomoćnosti dostavlja presudu DORH-u radi pokretanja ovršnih postupaka. Ovršni postupci se vode u RH, ali se isto tako vode i pred sudovima drugih država jer se osuđene osobe nalaze na različitim mjestima i nisu svi u RH. Zbog toga imamo nekoliko grana, a statistički te podatke, ti podaci nisu objedinjeni i ne mogu vam reći koji je to iznos.

da li možete doći do podataka koliko je oduzete imovinske koristi naplaćeno za što ste rekli na odboru da ne možete i nemate te podatke, već je stvarno riječ o omjeru, 4 milijarde eura sive ekonomije i vi ste hvalite s naplaćenih 28 milijuna, od čega je nešto od toga naplaćeno, a nešto nije. Znači to su, to

Hvala lijepa. Poštovana glavna državna odvjetnice. Vi evo već par godina koliko smo mi sad u ovom sazivu govorite o problemima sa opremom, sa odljevom kadrova, sa problemima s vozilima itd., to su vjerojatno objektivne stvari, činjenica je da imate obezglavljeni USKOK, znači ravnateljice USKOK-a nemate. S druge strane našim građanima se zaista gadi i politika i pravosuđe, nemaju povjerenje u njega, mislite li da možda i vi malo tome pridonosite? Naime, podsjetit ću vas u 5. mjesecu kako ste nemušto branili razloge eto zbog čega ravnateljica USKOK-a odlazi. Vidite li i malo u sebi krivnju oko toga? I u krajnjoj liniji zašto ste potjerali, ajmo to tako reći ravnateljicu USKOK-a, a sada se čudite što se niko ne želi javiti na natječaj. U čemu je vaša krivica priznajte nam? **Sanader, Temelj demokracije je procedura i vi bi svi zamjerili meni i svakom drugom s punim opravdanjem da određeni postupak nije proveden niti pokrenut. Ja ne prejudiciram odluke, ali je potrebno provesti postupke i utvrditi na kraju tih postupaka na temelju utvrđenih činjenica donijeti određene odluke. Što se tiče USKOK-a, USKOK nije obezglavljen, osoba koja se danas nalazi na čelu USKOK-a, iako samo privremeno jer iz osobnih razloga ne želi preuzeti tu dužnost je Željka Mostečak koja je godinama radila u USKOK-u i bila cijenjena vrlo cijenjena zamjenica ravnateljice. Osim toga ona je nakon dobro zbog toga poznaje USKOK, poznaje ljude i ima i ugled i stručni autoritet u USKOK-u.

Povreda poslovnika poštovana Andreja Marić. znači obezglavljen USKOK, svi mi znamo što je vd i ko je vd, ali nemate ravnateljicu odnosno ravnatelja USKOK-a niko vam se ne želi javiti, jasno sam vas pitala u čemu je problem. Je li tu problem i u vama i to mi uopće niste odgovorili. Ako je sve tako divno, krasno ako USKOK i dalje uredno funkcionira, kako ste naveli i na odboru i u medijima, onda o čemu mi govorimo. Znači ne odgovarate jasno na ono što vas pitamo. Hvala. Vi ste to iskoristili kao repliku dobivate opomenu. Slijedi replika poštovane Anke Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovana državna odvjetnice, ja znam da ste danas cijeli dan u Saboru i da ste bili i ujutro i bit ćete tu do kasnih večernjih sati, pa će moje pitanje biti vrlo jednostavno i na tragu onog što je kolegica Marić rekla, sad je prilika da nam jasno i glasno kažete, zašto je gospođa Vanja ispričavam se Marušić, imam zapisano jel su kasni sati pa onda zaboravim da ne kažem krivo, zašto je gospođa Vanja Marušić zapravo otišla, koji su razlozi zašto je ona otišla? Hvala lijepo. Vanja Marušić je podnijela ostavku iz osobnih razloga. Ako vas zaima što je tome prethodilo, da tome je prethodilo pitanje prometne nesreće koju je skrivio njezin vozač i koja je pričinjena šteta, a da nikakav postupak oko toga nije proveden niti je postojao uopće zapis o toj prometnoj nesreći. Sljedeća replika poštovana Ivana Kekin. **Kekin, Ivana (NL)** Hvala vam puno. Evo ja imam jedno konkretno pitanje, možete li nam odgovoriti koliko ste se puta u ovom izvještajnom razdoblju o kojem govorite, ali također i u toku 2023.g. susreli na sastancima sa premijerom Andrejom Plenkovićem i postoje li zapisnici sa svih tih sastanaka? **Sanader, Ne mogu se sjetiti koliko puta sam se sastala s njim, može se radit o četri, pet puta sastanci koji su bili. Ja sam sa tih sastanaka napravila bilješke, ovisno o tome o čemu se radilo, zapisnici se službeno nisu vodili jer su se sastanci održali u Vladi. Teme su bile pitanje arbitraža, pitanje rješavanja prostora i osiguranja zgrade u kojoj bi se trebalo preseliti DORH koje je teško oštećeno u potresu i paralelno ide obnova dok dok smo mi u zgradi, ali sada dolazimo u fazu kad ćemo je morati napustiti, dakle radilo se isključivo o konkretnim predmetima gdje su bili sastanci u kojima su bili prisutni i ministri ovisno o čijem području i resoru se je radilo. Sljedeća replika poštovani Emil Daus. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa. Poštovana glavna državna odvjetnice. Razina korupcije u Hrvatskoj je daleko iznad razine u razvijenim zemljama EU i povjerenje i povjerenje u pravosuđe je mnogi dublji problem od samog ovog izvješća pa ću se ja fokusirat da ne idemo preširoko na samo vaše današnje izvješće. Moje je pitanje koji je razlog da je 181 mjesto zamjenika državnih odvjetnika ostalo nepopunjeno u prošloj godini i kakva je situacija danas po tom pitanju? Ne mogu vam reći točno u brojku kakva je situacija danas, ali se nije bitno promijenila, a popunjavanje radnih mjesta ovisi o osiguranim sredstvima. Ono što se zadnjih godina događa, a događa se to kad netko ode iz državnog odvjetništva onda se može raspisati oglas i popuniti to radno mjesto, ali za ona mjesta koja su bila nepopunjena, nisu osigurana sredstva i ne može se popuniti. Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Zahvaljujem. Hrvatsko pravosuđe opterećeno je strukturnim problemima koji nisu od jučer, traju godinama, traju praktički čitav mandat vlade Andreja Plenkovića zbog čega mi imamo u izvještajima doslovno još od vremena Dinka Cvitana navedene i obrazložene jedne te iste probleme. Ali, izdvojit ću dva ključna. Prvi je taj da su kadrovi financijski potplaćeni, time i nezadovoljni, odlaze iz sustava i prvi zadatak glavne državne odvjetnice je da se pobrine da su plaće u sustavu adekvatne, a pogotovo je dužna pobrinuti se da USKOK nije obezglavljen, a drugi problem tiče se potrebnih izmjena zakona, kako rad glavnih državnih odvjetnika koje plaćaju građani RH ne bi bio uzaludan. Naime, preveliki je nesrazmjer između blokirane imovine u kaznenim postupcima i imovine koja se nakon pravomoćne presude kojom se utvrđuje da je došlo do kaznenog djela, doista i naplati u državni proračun, zbog toga što privremene … .../Upadica: Vrijeme./... … mjere osiguranja prekratko traju, a kad već postupak završi … .../Upadica: Vrijeme./... … okrivljenik nema imovine iz kojeg bi se mogla država naplatiti. Što se tiče plaća službenika i dužnosnika, ja sam kao glavna državna odvjetnica podnosila prijedloge i amandmane na prijedlog zakona koji se radi o plaćama državnih službenika i tražila sam da se DORH odnosno naši predstavnici uključe u radnu skupinu kako bi mogli doprinijeti kvalitetnijem zakonskom uređenju plaća. Što se tiče naplate imovine o kojoj govorite, DORH u svim postupcima, jedne od vrlo bitnijih kada započne se sa izvidima, a osobito sa istragom, onda je to istraživanje imovine i provjera imovine koju okrivljena osoba ima i uvijek se podnose zahtjevi za privremeno osiguranje. Neki puta je to moguće, neki puta nije, međutim, zakonom je jasno propisano da nema zastare naplate imovinske koriste, prema tome, mi te predmete držimo i ako ne uspijemo … .../Upadica: Vrijeme./... … pronaći imovinu iz koje bi se mogli naplatiti, za godinu dana provjeravamo ponovno da li je stekao neku imovinu iz kojeg se može naplatiti. Zahvaljujem. Kao što sam i rekla danas na odboru, ponovit ću jedan od alarma koji se sigurno upalio velikoj većini zastupnika, barem opozicije jest bila činjenica da se nitko nije javio na javni poziv za ravnatelja odnosno ravnateljicu USKOK-a. Međutim, rekla sam također, da to nije problem sam po sebi nego je problem kada se gleda unutar konteksta kontinuiranog propadanja cjelokupnog pravosuđa, a posebno DORH-a i USKOK-a. Tu posebno želim naglasiti situaciju sa razrješenjem prethodne ravnateljice USKOK-a, želim također, govoriti o propasti velikih optužnica poput one protiv Todorića, želim govoriti o tome

Ne, ne osjećam odgovornost, ali mislim da ova rasprava i način kako se ona vodi i usmjerena je osobno na mene je jasna poruka svim državnim odvjetnicima i svim ljudima koji su zainteresirani, da li mogu i od koga mogu očekivati podršku za svoj rad.

povreda čl. 238, ali dobro, ja razumijem da je ovo pokušaj da se prebaci odgovornost za stanje u DORH-u koje je takvo kakvo je na, evo, nas saborske zastupnike koji vas saslušavamo jednom godišnje u prosjeku, a zaista je signifikantno da ste maloprije rekli kako prihvaćate kritiku Vlade koja vas nema šta kritizirati, a niste prihvatili niti jedno pitanje i nijednu kritiku Sabora kojem itekako odgovarate. Vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Sljedeća povreda Poslovnika, Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče, čl. 238, kolegica Benčić nas omalovažava ovdje jer, koliko ja razumijem, cijela priča se vodi oko natječaja za čelnog čovjeka USKOK-a i imamo v.d. koji je kompetentan, kako je rekla odvjetnica i to funkcionira. Kada to spomenemo Gradu Zagrebu koji nema nekoliko pročelnika, nije to ista razina, ali su također, važni ljudi, zašto se nitko ne želi biti pročelnik za financije i javnu nabavu u Gradu Zagrebu već 2,5 godine?

vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Slijedi replika, Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Državna odvjetnice, najveće nepovjerenje hrvatskih građana je u pravosuđe, najveće nepovjerenje. Kakva je to Hrvatska gdje čovjek koji upravlja državom, a tu je i Katičić, tu je i Milić ili kako se već zove koji su namještali poslove u Hrvatskim šumama? Da li ste ih pozvali na razgovor? Vidim da dobro komentirate tu sa državnim tajnikom i njime i da dobru imate suradnju. Kažite mi, što radite po pitanju 1 cent plina za Pavu Vujnovca, a recimo, ostalim građanima ili sinjskom vodovodu za 700 eura? Što radite sa Radmanom Grlićem, naravno tvrtka je bila u rukama komunističkog direktora, njegovoga oca, kasnije je postao vlasnik, koji je pobio svu prasad po Slavoniji i milijarde i milijune ovaj zarađuje? Šta je sa Krš-Pađanima,

želite odgovor, odgovor, hoćete odgovor na? Slijedeća replika poštovani Marijan Pavliček.

poštovana državna odvjetnice, evo vi u vašim izvješćima ste u više navrata spominjali da ste potkapacitirani, da su plaće državnih odvjetnika preniske, vaših uposlenika… Molim vas dopustite zastupniku da završi, izvolite./… …u međuvremenu smo dobili ovu najnoviju informaciju da se nitko nije htio javiti na natječaj za glavnog ravnatelja USKOK-a, a i vi sami ste danas izjavili u medijima da se ne želite više kandidirati na mjesto čelne osobe državnog odvjetništva. Koja je to slika i koji je odnos vladajućih onda prema državnom odvjetništvu, znači s jedne strane se namjerno drži potkapacitiranost ovako bitnog tijela, s druge strane su ljudi potplaćeni, što sami priznajete, s treće strane nemate interesa za čelne funkcije u tijelima koji se bore protiv organiziranog kriminala, koju sliku vladajući odnosno izvršna vlast time šalje s obzirom da nisu udovoljili vašem uvjetu što se tiče povećanja plaća i svih ostalih benefita koje bi trebali imati?

dakle zakonom smo obavezani na tajnost i ne može se komentirat. Što se tiče ovog dijela uvaženi zastupniče, činjenica je da hrvatski građani kolko god je u javnosti zapravo percepcija negativna hrvatskog pravosuđa, ako gledate Izvješća o vladavini prava EU, pa onda tu gledate Hrvatsku, uz svu negativnu percepciju koja je prema pravosuđu s druge strane su očekivanja i obraćanja pravosuđu daleko najveća. nama u Hrvatskoj događa i što je veliki problem je problem zapravo stvorena slika da državno odvjetništvo može riješiti sve probleme u društvu. Osim državnog odvjetništva, nije sve kazneno djelo, sve nepravilnosti ne potpadaju pod Kazneni tome nužno je da se i druge službe aktiviraju od policije, inspekcija itd.. Zahvaljujem. Poštovana glavna državna odvjetnice, u ovom izvješću vidimo da DORH ima ozbiljnih problema s popunjavanjem radnih mjesta i ljudskim kapacitetima, to ste, to ste i sami naglasili, međutim isti problem imali smo i u izvješću prošle godine dakle u pogledu nedostatka ljudskih kapaciteta, samo što je on postao još izraženiji, međutim vi ste zapravo glavna i odgovorna osoba na čelu DORH-a i ono što meni nedostaje u vašim izlaganjima je plan kako dakle riješiti ovaj problem. Nama je to naravno kao zastupnicima izrazito bitno zato što je, naravno utječe i na same kapacitete DORH-a na rješavanje slučajeva i političke korupcije i drugih kaznenih djela, dakle možete li nas uvjeriti da postoji jasan plan za podizanje ljudskih kapaciteta u DORH-u? Zahvaljujem. Ja očekujem da će Ministarstvo pravosuđa osigurati veći iznos sredstava za plaće dužnosnika. Međutim moram skrenuti pozornost na jedan drugi problem, a to je da generalno u državi je interes za rad u pravosuđu vrlo mali i da mi zapravo jako teško dolazimo, imamo dosta oglasa na koje se nitko ne javlja. Interes ankete sa Pravnih fakulteta pokazuju da studenti nisu zainteresirani za rad u pravosuđu jer iziskuje dugotrajno školovanje, jako kasno se može steći, posije 30.g. se može postati tek u prosjeku zamjenikom ili sucem na prvom stupnju, a za to vrijeme radeći kao odvjetnik trgovačkom, u nekom trgovačkom društvu će zarađivati puno više sa puno manje odgovornosti. Ove funkcije istovremeno ograničavaju svakoga od nas u privatnom životu, morate vrlo dobro pazite gdje idete, kud idete, s kim se družite, hoćete li se naći u društvu s nekim ko će sutra bit vaš okrivljenik ili je već Poštovana državna odvjetnice, prije 3.g. jedinu svoju kaznenu prijavu predao sam u Šibeniku državnom odvjetništvu na nekih 20-tak stranica, baš sam se potrudio argumentirat s fotografijama, sa svime, radi se o bespravnoj vili s bazenom 10-metarskim i oko 8 bungalova koji su sagrađeni na pustom otoku Zmajanu. Naveo sam u prijavi sve, oko 100-tinjak svjedoka, ljude koje smo mi fizički dolje vidjeli, supruga od bivše gradonačelnice dakle Vodica, nju, radnike, Antu s Prvića luke i Šepurina koji je prevozio materijal na taj otok, ljude koji i oni su na mjestu male bunje one dalmatinske srušili bunju i sagradili vilu sa solarima, s panelima sve. Ja sam podnio kaznenu prijavu prije 3.g., ovdje jednom je bila vaša zamjenica ili netko iz DORH-a i kaže, ma nešto će biti odbačeno, nešto ovo, ako sam dobro shvatio, kakva je to pravda u ovoj državi da netko to može raditi po pustim otocima u RH? Kakva

Daniel (DP)** Hvala predsjedavajući, čl. 238, nemam drugu mogućnost. Je li vam mogu ja dostaviti kopiju vezano za Vili Beroša prije više od 2 godine sam podignuo kaznenu prijavu, još ni riječi jednu od DORH-a nisam dobio. Je li mogu ja kopiju kao g. Ante (HDZ)** I vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Sljedeća replika, Nikola Grmoja. Hvala. Poštovani glavna državna odvjetnice, ja bih imao jedno pitanje za vas. S obzirom na ovaj propust koji se dogodio, da je predmet Žalac bio u ladicama DORH-a, da ga je aktivirao Ured europskog javnog tužitelja odnosno OLAF, koje su sankcije donesene protiv odgovornih za taj, za taj propust, veliki propust DORH-a? I ako nisu donesene nikakve sankcije, mi možemo samo zaključiti da ste vi ona osoba koja je naložila da taj predmet bude mrtav u ladicama DORH-a i da onda zahvaljujući OLAF-u, odnosno Uredu europskog javnog tužitelja, taj mrtvi predmet oživi? Znači zanima me kakve ste sankcije poduzeli protiv odgovornih? Zlata** Uvaženi zastupniče Grmoja, što se tiče predmeta Žalac, on nije ležao u ladicama DORH-a, to je predmet koji je bio u nadležnosti USKOK-a i odluka o zatvaranju predmeta je donesena prije nego, kao što se dobro zna jer je to detaljno našim priopćenjima rečeno i objašnjeno je donesena prije nego što sam ja stupila na dužnost. Nakon što smo proveli nadzor nad radom u tom spisu, stav je bio da je predmet zatvoren prije vremena i da je trebalo provesti još određene izvide. državnih odvjetnika i državnih odvjetnika i državni odvjetnici jednako kao i suci imaju materijalni imunitet. Zbog pogrešne odluke nitko ne može biti pozvan na odgovornost, a bilo kakvih drugih dokaza ili indicija da je ta odluka takva kakva je, donesena zbog toga da bi se nekome pogodovalo, nije bilo.

o tome, evo danas smo se ovdje zatekli u ovim kasnim noćnim satima da raspravljamo, ne o statistici, ne o pokazateljima, trendovima, konkretnih kriminoloških i znanstveno-stručnih analiza koje ste dali, što je samo po sebi vrlo važno, ali danas to nije krucijalno, kardinalno pitanje nego je pitanje nefukcioniranja najoštrije oštrice DORH-a, USKOK-a, a to je dio vaše odgovornosti. I sad mi recite, ovaj, da li bi vama bilo lakše da smo poštivali preporuke GRECO-a još iz 2014., kako je kolegica Orešković govorila svojedobno da promijenimo način vašeg izbora? Da vi nemate šta odlaziti na susret u Vladu RH s Andrejom Plenkoviću nego u Sabor da podnosite

Bilo koji način izbora, odnosno promjene imenovanja glavnog državnog odvjetnika ili predsjednika Vrhovnog suda je, odnosno ovaj način koji je bio, prošao je valorizaciju i prihvaćanje od strane EU komisije i pravosudnih tijela. Međutim, kad vi govorite o tome da ja idem u Vladu, da bi to izbjegli i da se to ne bi događalo, onda bi trebao biti, trebali bi imati

Sve dok smo mi, dok je naša ustavna zadaća osim kaznenog progona i zaštite imovinskih interesa Republike, nužna je i neophodna komunikacija između DORH-a, mene kao glavne državne odvjetnice i premijera i ministara.

4, 5 rečenica koje sam ja danas zapamtio od vas, gđo državna odvjetnice. Prvo, službenici odlaze zbog malih plaća i teškog rada ili i zbog jednog i drugog. Dužnosnici se ne javljaju na raspisane pozive za njihovo unaprjeđenje nego ostaju zamjenici. Za dolazak u Zagreb u Glavno državno odvjetništvo ili u USKOK se isto nitko ne javlja, a i vi, da ste znali što vas čeka, ni vi se ne bi javili. Dakle, da postoji, jeste li razmišljali da predložite stečaj DORH-a? Oporba vas kritizira, vladajući vam ne prihvaćaju izvješća nego primaju na znanje, pare iz proračuna ne daju i meni se ustvari dođe da se pitam što to vama treba u životu? To je jedino logično pitanje. Ali, moje pitanje glasi na tragu ovoga što ste sada rekli o razdvajanju DORH-a i pravobraniteljstva. Da ste ministar pravosuđa, je li bi za sljedećeg državnog odvjetnika predložili nekog kaznenjaka ili nekog sa građansko-upravnog odjela? Hvala. Činjenica je da je u RH u centar stavljen kazneni progon i stvorena je kriva percepcija da će kazneni progon riješiti sve probleme hrvatskog društva. Hrvatsko društvo neće riješiti to da pozatvaramo kazneni progon. Nama moraju funkcionirati druge institucije u sustavu da bi uopće prevenirali i spriječili da do ovakvih stvari dolazi. Da li netko iz građanskog odjela mislite da državni odvjetnik koji je isključivo specijalista za kazneno pravo može kompetentno voditi i upravljati ovim dijelom gdje se radi o arbitražama, o postupcima i to različitih vrsta upravnih, parničnih, ovršnih itd. Osim toga, čelna osoba Državnog odvjetništva

Hvala lijepa poštovana državna odvjetnice. Danas ste izjavljivali, a i malo prije u vašim odgovorima na pitanja ponavljali nekoliko stvari a koje se tiču upravo tih informacija koje daje ili oporba ili novinari. Citirat ću vas: „Svakodnevno isticanje i ponavljanje informacija vezanih ne samo za DORH nego i pravosuđe u cjelini ne doprinose ugledu pravosudnih tijela već rezultiraju negativnom percepcijom u javnosti i time da kolege više svoj profesionalni put ne nalaze u pravosuđu. To je nekako na tragu ovog prijedloga Kaznenog zakona gdje se namjerava kazneno goniti one koji objavljuju informaciju da postoji korupcija, a toj korupciji je nekako uvijek nazivnik Andrej Plenković. Ja vas podsjećam da su upravo novinari, istraživački novinari pa ja ću reći ne bit skromna i ja osobno, ali i neki drugi kolege iz oporbe zaslužni da su se brojni slučajevi kojima je nazivnik Andrej Plenković upravo barem pokrenuli od strane DORH-a. Samo jedan novinar je pokrenuo slučaj Kušćević, Žalac, šef SAFU-a Petric, župan Kožić.

svakodnevno isticanje i ponavljanje informacija vezanih ne samo za Državno odvjetništvo i pravosuđe u cjelini do granice da se informacija pretvara u senzaciju. To ste izgubili. izgubili. Ja osobno i Državno odvjetništvo cijenimo istraživačko, ozbiljno istraživačko novinarstvo i poštujemo ga i ono je nužno svakoj demokratskoj državi. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Članak 238. državna odvjetnica teško vrijeđa sve saborske zastupnike i zastupnice i istraživačke novinare, ali i građane Republike Hrvatske. Meni je jako žao gospođo državna odvjetnice da vama nije senzacija kada se najbliži ljudi Andreja Plenkovića nađu sa prstima u pekmezu vrijednima milijarde kuna i to na tjednoj ili mjesečnoj bazi. To vama nije senzacija? To je sramotna vaša izjava. Iskoristili ste ovo kao repliku, dobivate opomenu. Sljedeća replika poštovani Ante Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna odvjetnice više puta ste napomenuli evo i kroz replike ali i na samom Odboru za pravosuđe upravo materijalne i prostorne probleme samog Državnog odvjetništva i ovo što evo već napominjemo nedostatak i samih vježbenika i odlazak ljudi iz Državnog odvjetništva. Moramo priznati sami sebi već godinama ja osobno uvijek svakoga državnog odvjetnika pitam to pitanje jel' postoji nekakav plan, jeste li šta sjeli sa Vladom, ministarstvom. Jeste li predložili kakve mjere ne bi li, imali smo onu zabranu zapošljavanja dugi niz godina i to je sve rezultiralo danas sa ovim. Svaki državni odvjetnik glavni je došao iz sustava, znači on je znao kakav je problem. Možda je trebala biti malo aktivnija suradnja sa Vladom. Ja vam apeliram pustite ove priče iz oporbe. Ja vam apeliram da se što više vidite i sa ministrom i sa premijerom u rješavanju ovih gorućih problema. Ovo je glupost da se vi ne smijete vidit ni sa premijerom ni sa ministrom radi nekakvog potencijalnoga sukoba interesa. I pošto ste rekli da se više nećete kandidirati apeliram vas neka vam to bude vaša ostavština. Sredite materijalne prostorne uvjete … …/Upadica Sanader: Ja kao glavna državna odvjetnica sam u kontinuiranoj komunikaciji sa ministrom pravosuđa i uprave i nadam se da će se kroz novi državni proračun pronaći sredstva, osigurati u više sredstava kako bi se i ovi problemi riješili a također nas uključiti i u radne skupine koji se tiču plaća službenika i namještenika kako bi se i njima osigurao dostojan, dostojna primanja za dostojan život. Sljedeća replika poštovana Majda Burić. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. Poštovana glavna državna odvjetnice pa evo oporba cijelu noć pjeva pjesmicu o tome kako se nije nitko javio za šefa USKOK-a bez obzira na v.d.-a a ta ista oporba preciznije dio oporbe ujedno bi i tužila i sudila i hapsila da ne kažem na koju me to maniru podsjeća. Prema mojem mišljenju vrlo je izvjesno da se nitko na taj natječaj nije javio upravo iz razloga jer ne želi biti na streljani takvih ljudi jer će taj koji prođe tu proceduru, kada je prođe, kada je odradi unaprijed biti u stvari izvrgnut ruglu i vrijeđanju i ponižavanju itd. od strane upravo ovih koji bi i tužili i sudili i hapsili a sve to bi radili iz pozicije oporbenih saborskih zastupnika, odnosno dijela … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … pa me u stvari zanima komentar te anomalije. Hvala vam. Zlata** Ono što sam malo prije rekla zapravo se događa jer je stvoren dojam u Hrvatskoj da će sve probleme hrvatskog društva i gospodarstva i svih nedostataka koje mi imamo i problema s kojima se suočavamo da će riješiti kazneni progon. Činjenica je da kazneni progon ne može to riješiti, kazneni progon je nešto što dolazi na kraju. Prije toga su moralna, politička i građanska odgovornost, dakle pitanje naknade štete. Kaznenu progon treba doći na kraju. Nažalost mi ga u društvu okrećemo na početak mislimo da ćemo sve na taj način riješiti. Nećemo, ali je nužno i skladno funkcioniranje svih institucija sistema koji će radi na otkrivanju odnosno na preveniranju prije svega. Kvalitetni zakoni, kvalitetne procedure smanjit će mogućnost i korupcije i kriminaliteta barem gospodarskoga na manje. Hvala. Da, dakle ne valjalu nam zakoni baš, a nisu nam ni institucije genijalne. Zahvaljujem, to je ukratko, ali vratimo se, drago mi je bilo čuti od vas da poštujete istraživačko novinarstvo. Zaista. Prije godinu dana upravo jedno ozbiljno istraživanje je iznijelo na svjetlo dana fantastičnu firmu Rada 3D. To je gospođa Rada 3D koja je cijeli život prodavala konce, tekstil i ove igle za heklanje i štrikanje, ali je prije godinu i pol otvorila firmu Rada 3D, imala je samo jednu transakciju naime kupila je žena potraživanja Dalekovoda bez jedne kune, za 6 dana je te, ta potraživanja prodala Josipu Jurčeviću i Pavlu Vujnovcu za duplu cijenu,

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana glavna državna odvjetnice, poštovani državni tajniče mislim da ćemo se svi složiti ovdje u visokom domu da RH počiva na trodiobi vlasti. Dakle, na zakonodavnoj, izvršnoj i sudbenu Međutim isto je tako činjenica kako pojedini članovi pripadnici zakonodavne vlasti, a to smo imali prilike čuti u nekoliko navrata i ovdje prilikom podnošenja vaših izvješća u Hrvatskom saboru i prilikom vašeg nazovimo nazovimo to tako saslušanja pred Odborom za pravosuđe, pred antikorupcijskim vijećem da pojedini zastupnici prema sudbenoj vlasti prema predstavnicima i Državnog odvjetništva i vama kao glavne državne odvjetnice koriste neke termine poput procesuirat ćemo vas, uhitit ćemo vas, odgovarat ćete. To smo čuli danas i u ovom saboru. Po mom mišljenju, skromnom mišljenju to predstavlja svojevrsni pritisak jedne vlasti na drugu vlast bar ja to tako doživljavam. Da li u tome vi isto tako vidite činjenicu da se na ovaj natječaj za ravnatelja USKOK-a niko nije javio? Dakle, da li nekome tko je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit, za sebe ima određenu karijeru se uopće u današnje vrijeme u ovakvim okolnostima,

Apsolutno odnos prema čelnicima u pravosuđu u ovom trenutku pa kroz mene osobno to je nešto što vide i kolege i zapravo se ljudi pitaju zbog čega bi ja podmetnuo leđa i radio taj težak i odgovoran posao, odrekao se, ako ćemo govoriti o poslu dužnosti ravnatelja USKOK-a onda to nije samo posao, to nije dužnost to znači cijeli život. To je 24 sata biti na raspolaganju, odriči se privatnog života, obitelj svesti na minimum. Prema tome, tolika odricanja to sve skupa, a da istovremeno ni u jednom trenutku se neće za nešto što je učinjeno reći to je dobro. Svi ovi postupci koji su vođeni i koji se vode ispadne da ne znači ništa jer nisu ispunjena očekivanja nekoga i nekih. I naravno da to stvara pritisak na, na sve u sustavu.

Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim moram prijaviti povredu Poslovnika Članak 238. u pogledu izričaja gospodina kolege Habijana, a i djelomično i vašeg odgovora. Pa mislim o čemu mi pričamo. Danas kolega Habijan govori da je za neizbor ravnatelja ili ravnateljice USKOK-a kriva oporba. Pa ljudi gdje mi to živimo? Pa mislim u kojem smjeru vama uopće ta rasprava šta znači u vašim percepcijama uloge značaja državnog odvjetnika. Evo to ste koristili kao repliku, dobivate opomenu, druga opomena. Slijedi replika poštovane Martine Vlašić Iljkić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna odvjetnice, opće je poznato da državna odvjetništva rade vrlo ažurno po postupcima manje vrijednosti primjerice kod krađe 2 metra drva, a u postupcima veće vrijednosti postupci traju godinama, desetljećima, a dojam je i stvarnost da se počiniteljima ne događa ništa. Ljudi su upravo zato izgubili povjerenje u pravosuđe i to nije ništa novo. Sada ste po novom naložili reorganizaciju, dali ste predmete iz Zagreba na rješavanje u Požegi odvjetništvu kao da u Požegi nemaju ionako dovoljno posla. Sjetimo se lokalnih čelnika Puljašića, Lucića, novih prijava protiv sadašnjeg gradonačelnika, sve su to krupni predmeti koji zahtijevaju pomni rad, a pogotovo nakon slučaja uhićenja jednog od sudaca bliskom odvjetništvu i raskrinkane političko sudske kriminalne hobotnice. Kako opravdavate takvu reorganizaciju i na kojim sve dijelovima ste na taj način reorganizirali odvjetništvo? Zahvaljujem. Vi govorite, spominjete i uopće se često spominje dugotrajnost postupaka. Međutim u tu dugotrajnost postupaka se uključuje i onaj dio koji se vodi pred, koji teče pred sudom. Ja bi volila da mi razlikujemo svi skupa onaj dio posla Državnog odvjetništva, dakle izvidi, istraživanja, istraga i podizanje optužnice. Nakon podizanja optužnice i njenog potvrđivanja spis više nije u rukama Državnog odvjetništva. On je u rukama suda i ako na sudu postupak traje 5 i 10 godina onda nemojmo to pripisivati Državnom odvjetništvu. Možemo govoriti generalno postupak u pravosuđu traje dugo. Nisam vas razumjela ja se ispričavam o kojoj reorganizaciji govorite vezano za Požegu. A što se tiče Puljašića i ostalih ih ovog predmeta to je uskočki spis, a ne Požeški. Ovime smo iscrpili replike. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu. Prvi prijavljeni u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani, nema interes. Klub zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Peđa Grbin. Gospodine potpredsjedniče namjerno sam ovo želio pitati da ne bi ispalo da prozivam nekoga bez veze, ali moram. Dakle opet imamo kontinuitet nedolaska ministra na raspravu o najvišim pravosudnim dužnosnicima što je ustvari jedan veliki pokazatelj odnosa Vlade i prema Državnom odvjetništvu RH, ali i prema Vrhovnom sudu. I ustvari ako je ovime netko danas ili čime ponižen uvažena glavna državna odvjetnice onda je to činjenicom da se ministar nije udostojio ovdje pojaviti niti bilo što reći. I ako netko ponižava pravosuđe u ovoj zemlji onda je to ova Vlada, onda je to ministar pravosuđa, a to se najbolje vidi po jednom vašem, po jednoj vašoj izjavi danas sa odbora gdje kažete. Po svim tim pitanjima, a odnosilo se na pitanje materijalno financijskih uvjeta poslovanja, plaća, dakle de facto uvjeta rada Državnog odvjetništva i državnih odvjetnika, redovito komunicirate s ministrom pravosuđa, da imate redovite sastanke da se redovno susrećete i da mu kontinuirano o tome govorite. 3,5 godine ste glavna državna odvjetnica. 3,5 godine govorite ministru pravosuđa o problemima koje Državno odvjetništvo ima. Reakcije nema. I onda tko je kriv? Oporba. I to me sad podsjeća na jednu HDZ-ovski šizofrenu situaciju. Evo nedavno bio sam u Slavoniji i onda kažu tamo Grbin proziva da neće biti svinokolje dragi naši HDZ-ovci iz Vukovarsko-srijemske županije, „a“ nisam o tome rekao. Dapače ministrica je rekla da neće biti svinokolje. Ministrica kaže jedno, vukovarski HDZ kaže drugo. Pa onda sad ovdje imamo predsjednik Vlade kaže ova oporba je jalova, ova oporba ne može ništa, a onda sad saborski HDZ-ovci kažu da smo mi toliko jaki i moćni da zbog nas nitko ne želi biti ravnatelj USKOK-a. Pa dajte se šizofreni HDZ-ovci zbrojite i odlučite koji je vaš stav ako ste to u stanju. I sad ne znam kako ćete na oči Plenkoviću koji tvrdi da smo jalovi, a vi cijeli dan ovdje kažete da smo toliko moćni i jaki i lupamo šakom o stol i nitko se ovoj gospođi ne želi javiti na upražnjeno mjesto ravnateljice ili ravnatelja USKOK-a. A koji je stvarni razlog tome? Pa to što ovdje ministra nema. Što je ona 3,5 godine hodočastila ministru pravosuđa da bi joj svaki put dao ovo, idi ne zanimaš me ni ti, ni problemi organizacije koje si na čelu. A ta organizacija je poštovane kolegice i kolege do prije samo nekoliko godina zahvaljujući stotinama državnih odvjetnika, zamjenika i stotinama službenika koji rade u njoj bila jedina koja je još koliko toliko držala glavu hrvatskog pravosuđa iznad vode. Ali vi gospodo HDZ-ovci koji ste ovoliko jako zainteresirani za raspravu o glavnom tijelu koje bi se trebalo boriti protiv kriminala, korupcije u RH ste i njih uspjeli satrati. I zato vam nitko u Državno odvjetništvo ne želi. Ljudi se tamo koji su ostali ubijaju od posla, doslovce se ubijaju od posla, ali ne stižu. Ne otvarate mjesta za vježbenike, na to ministrica upozorava, pardon državna odvjetnica upozorava, ministarstvo nema potrebe obratiti se niti bilo što reći. Traže više novca u vrijeme inflacije, pa ni stopu inflacije ne pratimo sa povećanjem proračuna za Državno odvjetništvo. Ministarstvo o tome nema što reći. I onda je oporba kriva što nitko u državne odvjetnike neće. Pa naravno da neće, pa jeste vi zaboravili da smo do prije nekoliko tjedana imali štrajk zbog najnižih plaća u državnom, u sustavu državne uprave upravo u pravosuđu u sudovima i u državnom odvjetništvu gdje su vam ljudi sa 40 godina radnog staža objašnjavale kako žive od 500 eura mjesečno. Niste li se zabrinuli i razmislili kakvi problemi iz svega toga nastaju? Da, poštovane kolegice i kolege to je ta HDZ-ova borba protiv korupcije. Ali gospođo državna odvjetnice podsjetit ću vas i na jednu situaciju koja je bila kod vašeg imenovanja. Ne znam da li sjećate, ali velika je rasprava prije 3,5 godine bila zato što u vašem izvješću uopće nije spomenuta politička korupcija. I pokušali su se mnogi izvlačiti da je to bilo slučajno, pa ste vi govorili o tome kako se vi borite protiv svakog oblika korupcije pa ne želite ovu političku koja razjeda Hrvatsku izdvajati, ali meni se danas kada ne možemo naći ravnatelja USKOK-a sve više čini da ništa u tome nije bilo slučajno, da je to bilo itekako namjerno, a da su vas ovi ovdje kojih sada nema kada raspravljamo o Izvješću Državnog odvjetništva za 2022. upravo zbog toga izabrali. I time nipodašavaju rad onih stotina pa i više od tisuća ljudi koji se ubijaju od posla u državnom odvjetništvu, ali od toga nema vajde, a zašto nema vajde, pa samo jedna anegdota od danas, ne od 3, prije 3 i po godine nego od danas. Vi ste govorili o Peri i biciklu kao razlogu zašto se ne možemo bakćati i nemate vremena za koncentraciju na puno veća i teža kaznena djela, ali poštovana glavna državna odvjetnice, krađom Perinog bicikla bavi se Općinsko državno odvjetništvo, a ona najteža kaznena djela o kojima pričamo su u nadležnosti ili Županijskog državnog odvjetništva ili USKOK-a koji nema ravnatelja, tako da Perin bicikl, nemojte se ljutiti, nema apsolutno nikakve veze sa time što se ne stignete baviti korupcijom i organiziranim kriminalitetom, niti može, niti smije imati veze s time. A ako znate Kazneni zakon onda možemo i pretpostaviti da taj bicikl ne mora nužno biti stvar velike vrijednosti, pa se njime po privatnoj tužbi kao što znamo da stoji u Kaznenom zakonu, uopće ne bavi državno odvjetništvo već to goni samo oštećena stranka, ali ulazim previše u detalje. No, ovo je izvješće za 2022., pa ajmo reći koju riječ o njemu. Imamo manje primljenih predmeta u odnosu na godinu dana ranije, o razlozima je teško govoriti, ali to je činjenica, he ali sad dolazimo do problema, imamo manje primljenih predmeta, ha imamo i manje riješenih predmeta i to do te mjere da nam je onaj famozni …/Govornik se ne razumije./…odnosno broj riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih pao ispod 100%. Što to znači? To znači da državno odvjetništvo iako je priljev predmeta manji ne stiže pratiti stopu priljeva, a koja je posljedica toga, gomilanje zaostataka. I kao što su se zaostaci ponovo nakon godina i godina smanjenja počeli gomilati na sudovima tako se to dešava i u državnom odvjetništvu. O razlozima bi trebali razgovarati, ali meritorno ne možemo jer nema ministra, vi ste koncentrirani na brojne druge stvari, vama je teško, vi radite puno, al nemate punjač itd., međutim to je činjenica. Zaostaci se ponovo gomilaju, mi ne stižemo rješavati predmete koji se prikupljaju. Da li su materijalno financijski nedostaci uzrok tome? Vjerojatno jesu, al to se obratite kolegi koji sjedi do vas, koji se nije udostojio A reći zašto ih ne želi osigurati za druge stvari ajmo reć Rafaele, za to ima, za rad državnog odvjetništva da malo ažurnije goni korumpirane i organizirane, e za to nema. Međutim 2022. nije bila godina samo ovih zanimljivih statističkih podataka, bila je to i godina velikih predmeta, pa smo tako imali predmet Horvat. Da, samo njega ste hapsili, navodno ste imali i sastanak gdje ste zaključili da nećete i druge koji su bili uključeni u njegova kaznena djela jer bi to onda dovelo do pada Vlade, pa ste se uključili u politiku, ali gle Plenkoviću je i to bilo previše, pa je opleo po vama nakon čega ste se vi lagano posuli pepelom i još laganije pokrili ušima. Predmet Žalac, da nije bilo Ureda europskog javnog tužitelja taj predmet bi završio, pardon, ne bi završio, on doista je završio u ladici. Da nam nije došla gđa. Kovesi, da se nisu aktivirali iz Brisela, Luksemburga, odakle god, o tom predmetu ni A, ni B i legitimno je zapitati se koliko je još takvih predmeta poput slučaja Žalac koji nisu u nadležnosti Europskog javnog tužitelja, koji čame i čuče jadni u mraku nekakve državno odvjetničke ladice, možda ravnateljice ili ravnatelja USKOK-a koji se ne žele javiti, a onda imamo jednu posebnu poslasticu, Čović, pardon Ćorić i Rimac, ispričavam se, po novom Čulina da ne bi bilo zabune i legendarna afera Krš-Pađene, kolko je tamo bilo, jel bilo preko milijarde? Je. Šta se dogodilo? Ništa. Cure podaci, cure transkripti, u raznim medijima čitamo doslovce prepričavanje razgovora između ljudi o tome ko će ić doma nešto peglat i posaugat što nema nikakve veze sa spisom predmeta što bi se trebalo izdvojiti, ali i završi, pa onda to neki koriste u izbornim kampanjama, al pustimo sad to, curi na sve strane, curi na sve strane, pa znamo šta se događa u tom predmetu i kako završava Ćorić, da doista više nije ministar, ne, gospodin je u Narodnoj banci na malo višoj plaćici, a na malo manjoj odgovornosti. A imamo, a imamo podatak koji nitko nije demantirao da ga se direktno u tom kaznenom postupku krivi, što je s tim, što je s tim? Ništa, popapala, popapala maca. I sada na kraju završavamo na ovoj situaciji zbog koje smo opet kolegice i kolege prikupljali potpise da izvješće glavne državne odvjetnice dođe na dnevni red sabora, opet. Ako se ne varam u mandatu ovom zadnjem sada od 2020. Andreja Plenkovića niti jedno izvješće o radu pravosudnih tijela nije došlo na dnevni red sabora, a da oporba za to nije morala prikupljati potpise. Šta, tako nam je super stanje u pravosuđu, imali smo najduži štrajk, koga boli, imamo najgoru percepciju korupcije u EU, koda je to bitno, a vladajući aje skupite vi oporbo potpise, ispucajte svoje za taj mjesec, nama dođe ovako, nećemo se pojavit, nećemo ništa napraviti i nikom ništa. Zbog ovog ponašanja, zbog ovog ponašanja gospodo izgubit ćete izbore, a onda nas koji smo ostali u ovoj sabornici, uz iznimku generala Baće, za nas koji smo ostali u ovoj sabornici dolazi ogroman posao, e mi smo na taj posao spremni i moram reći da se u jednoj stvari u potpunosti slažem sa glavnom državnom državnom Borba protiv korupcije ne može ostati samo i isključivo na tijelima progona, borba protiv korupcije počinje od obrazovnog sustava i građanskog odgoja, počinje od uključivanja svih političkih i javnih aktera u raskrinkavanje korupcije, ali i njene štetnosti po društvo, ona počiva na radu brojnih neovisnih tijela, kao što je povjerenik za informiranje ili Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i tek na kraju, tek na kraju za one slučajeve gdje je društvo pokleknulo, trebali bi dolaziti oni i u idealnim uvjetima, DORH, policija i sudstvo ne bi imali puno posla jer bi stvari bile riješene prije, ali mi u idealnim uvjetima ne živimo i zato je vaša odluka, pardon, zato je vaša uloga, glavna državna odvjetnice, toliko važna, a vi ju ne ispunjavate. Rekli ste danas da se nećete ponovno kandidirati, međutim, onima kojima ste trebali, odradili ste posao i kako to obično biva sa HDZ-om, sada kada im više nisu nužni, oni će vas sažvakati i ispljunuti. To se vidi na tome da se ovo izvješće čak niti ne prihvaća nego tek prima na znanje, onako, recka, odradili ste. Međutim, bez obzira što vama mandat relativno skoro istječe, ja mislim da je pitanje moralne odgovornosti, pa i svojevrsne higijene društva da još jednom, još jednom od svih saborskih zastupnica i zastupnika zatražimo da pokrenu postupak vašeg razrješenja jer se ni dana ne treba izgubiti, a da na čelu DORH-a nije netko tko je spreman doista promijeniti, mijenjati stvari i odrađivati ulogu koja DORH-u pripada. Mi smo zaključak predali, uvjeren sam da će sve kolegice i kolege bez obzira na brojne razlike koje nas dijele, taj prijedlog podržati, a na vladajućim i njihovim satelitima ostaju da pokažu svoju moralnu odgovornost. Hvala svima koji su pratili ovu raspravu, a pogotovo našem dragom generalu. Hvala. Dobro veče svima. Kao što sam rekla i u svojem izlaganju u stanci u ime kluba, mislim da bismo se ovdje svi mogli složiti oko lošeg materijalnog statusa zaposlenih u sudstvu i ovdje nema znači dvojbe između procjene stanja koju ćemo dati mi i koju će dati državna odvjetnica i na tome bismo trebali graditi ovu raspravu u principu i tu bi se trebalo naći nekakvu polaznu točku. Ali, kao što sam rekla u svom izlaganju prethodnom zašto sumnjam da je i nakon najvećeg štrajka u povijesti Hrvatske koji se upravo desio dakle tom sektoru, znači službenika i namještenika na sudovima i državnim odvjetništvima, državna odvjetnica upućena i koncentrirana da taj problem riješi, pa zašto? Zbog slučajeva koje sam osjetila na vlastitoj koži i na koje su slučajeve koje su osjetili drugi članovi Radničke fronte. Dakle potpuno je nerazumno ako imate takve male kapacitete da te kapacitete trošite tako da prijavljujete saborsku zastupnicu, pardon, da anonimnu prijavu prihvatite protiv saborske zastupnice i idete dalje u progon. Zašto? Zato što je saborska zastupnica objavila sliku sebe kako baca listić u glasačku kutiju na europskim izborima i poziva ljude da izađu na izbore, to vam se inače ono festival demokracije. Svatko poziva da se izađe na glasanje. Andreja Plenkovića slikaju, snimaju deseci kamera u tom trenutku i on baca svoj listić u glasačku kutiju i kaže pozivam sve da izađu na izbore. Ja sam možda u svojoj objavi rekla pozivam sve obespravljene da izađu na izbore pa je možda DORH zaključilo da je taj anonimna prijava u potpunosti točna jer samo Radnička fronta može biti stranka za koju se glasa ako pozivamo obespravljene. Srećom po DORH nije došlo do prvog ročišta. Dan prije je DORH odbacilo tu prijavu da se ne bi sramotilo jer uistinu bi bilo zanimljivo vidjeti na koji način bi se branila teza da je to kršenje predizborne šutnje, ali nije to jedini primjer, imamo primjer našeg tadašnjeg člana Ivana Cingla u Osijeku koji je na svojem Facebook profilu objavljuje status pa i tu dolazi .../nerazumljivo/... anonimna prijava zbog jedne rečenice u kojoj, po DORH-u je on vrijeđao osjećaje branitelja i hrvatskih građana. Da stvar bude luđa, ta se prijava poziva znači na Zakon o suzbijanju diskriminacije, čl. 25 čija je intencija da se nekoga upravo ne smije maltretirati ili ili diskriminirati zato što ima neko političko uvjerenje, ali se Cingla išlo maltretirati i diskriminirati, objavila se praktički i potjernica u novinama. Evo jednog nerodoljuba, evo jednog nehrvata, kako je zamislite je živjeti u tom gradu, optužnica je, srećom, odbačena. Ali ako se DORH bavi takvim primjerima, pa kako onda možemo vjerovati da je stvarno usmjereno na prave probleme? On kraj toga što smo mi bili subjekti tog progona, čisto ekonomično gledano nije jasno zašto se DORH bavi takvim primjerima. Iz toga zaključujemo, državna odvjetnice, da ste ipak samo pijun u HDZ-ovim rukama, ne zato da bismo vas vrijeđali i da bismo ovu raspravu vodili u neafirmativnom smjeru nego zato što primjeri pokazuju da vam ne možemo vjerovati kada se slažemo i mi i vi da je materijalni status sudskih zapisničara, pa i samih sudaca, da se razumijemo, jako da su uvjeti rada jako loši i da su to razlozi zašto se nitko neće javiti na natječaj. Treba napomenuti da se uvijek radi razlika između zapisničara, odnosno službenika i namještenika koji su u najdugotrajnijem štrajku dobili jedva neke mrvice, a suci nakon samo par dana bijelog štrajka dobili povišicu veću od njihove plaće, ali to je predmet nekakve druge rasprave. Jutros sam dobila, jutros u 10 sati od Državnog odvjetništva pismo gdje mi Državno odvjetništvo odgovara na moje pitanje koje sam postavila prije 7 mjeseci državnoj odvjetnici ovdje u Saboru, a vezano je uz Kraš. Naime, radnici Kraša su 2020. godine već upozoravali i dizali prijavu protiv braće Pivac i protiv menadžera koji su kupovajući njihove dionice zaradili 60 puta više od iznosa za koji su kupili dionice, a radnike su prevarili tvrdeći da neće biti otpuštanja kada Pivci preuzmu Kraš. Taj slučaj stoji već tri godine i onda meni danas, jutros dolazi odgovor da su se izvidi radili 2020. godine, 2021. godine, a da je 2023. godine traženo dodatno postupanje policijske uprave Sektora kriminalističke policije Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije nakon izvješća koje su od njih dobili 29.5.2023., te da će se nastaviti postupati. Pa do kad ćemo nastaviti postupati državna odvjetnice? Ti radnici već su ili otpušteni ili su bolesni ili su odustali od svake pravde. Njihovi, znači njihov menadžment se okoristio na njihovom radu. Nema apsolutno nikakvih naznaka da će se to riješiti, da ne spominjemo druge primjere. Ima puno primjera. Mislim mi ovdje stalno vrtimo iste primjere Žalac, pa državna odvjetnica kaže to je bilo tek u prvoj godini mojeg mandata. Spominjemo aktualne primjere kao što je slučaj sad sa aferom „plin za cent“, pa tu nam kaže državna odvjetnica ne možemo o tome govoriti, postupak je u tijeku. Ali niz postupaka već traje godinama i ništa se ne dešava. Ako samo spomenem još jedan postupak i tu ću stati vrlo je važan, znači PIK industrija u Rijeci. Svi znate za Tonka mlijeko, izvrsna mliječna industrija uništava se još iz dana u dan od dvojice poduzetnika koji se godinama nisu bavili nikakvom mliječnom industrijom, niti imaju povijest bavljenja, djelovanja u toj industriji već su bili zaštitari. Isto tako dolaze do većinskog seta dionica na prevaru i radnici daju svoju prijavu, ništa se nije desilo. Tu je DORH trebao reagirati automatski. Zašto? Zato što je HANFA utvrdila da je kontrolni prag od 25% pređen uz niz nepravilnosti i tu je trebalo istražiti odmah taj slučaj. Stvari se znači odugovlače i nema nikakvih naznaka da će doći do nekakvog rješenja. I za kraj. Državna odvjetnica je spominjala slučaj bicikla možda ne zato da bi napomenula da se oni bave istragama krađa bicikala. Mislim da tolko poznaje svoj svoj posao da zna da to nije njihov posao nego je željela uputiti da je možda zastupnicima jako važna korupcija, ali da je malom čovjeku kako je ona rekla važna ipak nekakva mala njegova sitna borba. No, gospođo Hrvoj Šipek postupak donošenja Zakona o ispitivanju porijekla imovine pokazuje i onda kad je zapravo taj zakon ukinut i sada kad ga evo Radnička fronta predlaže da preko 83% ljudi smatra da se taj zakon treba vratiti. Kad bi se taj zakon vratio, onda biste vi imali i nekakvo legalno uporište da ispitujete znači porijeklo imovine. Puno toga znači je vezano uz ono što sam vam napomenula, a sami ste se hvalili da je došlo do velikog porasta u oduzetoj imovinskoj koristi, znači DORH je u svojem Izvješću za 2022. godinu rekao da je prikupio čak 28 milijuna eura što je najveći iznos u proteklom petogodišnjem razdoblju. Tu se inače spominje i to se odnosi na kazneno djelo zlouporabe ovlasti gdje je tek prikupljeno 8,5 milijuna eura. 1,5 milijuna je prikupljeno od 10 osoba za koje se utvrdilo da su utajili porez. Pazite 10 osoba smo našli koji su utajili porez. 600 000 eura je prikupljeno 25 osoba vezano uz droge itd. Oduzeli su protupravnu imovinsku korist. Koliko smo naplatili ne zna se, ali ono što je ključno je znači da se procjenjuje da imamo negdje oko 4 milijarde sive ekonomije u Hrvatskoj. Znači negdje možemo procijeniti milijardu i pol odlazi odlazi u džep, znači te elite koja grabi. Ako znači odvojimo sve ove male slučajeve sive ekonomije i tu se nije prikupilo niti dva posto koji je utvrđen da se otuđuje na godišnjoj razini. Prema tome, ne možemo bit zadovoljni u tom sektoru. Zato smo kao Radnička fronta predložili ne samo vraćanje Zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine za što kažem postoji visok konsenzus u društvu ne samo zbog kriminalne privatizacije, pretvorbe devedesetih gdje je Šima Krasić, državna revizorica u Vladi Ivice Račana ustvrdila da je 95% slučajeva bilo sa nekim nepravilnostima nego i danas je svima jasno da neki grabe ono velikim žlicama, a da se niti na koji način ne utvrđuje porijeklo njihove imovine. Bilo je 2014. godine osnovan i taj porezni USKOK koji je došao glave i Mamiću, ali se eutanaziraju te institucije, te se institucije namjerno uništavaju da ne bi došlo do velikih otkrića i da ne bismo zapravo utvrdili i porijeklo imovine. Zato smo osim tog zakona predložili i znači porez na neto bogatstvo koje bi se prema OECD-u bi se trebao uvesti zato što nemamo porez na nekretnine i nemamo porez na imovinu i nemamo dobro riješen porez na darove. Taj bi porez također osigurao da se porezni USKOK ojača i da zapravo ispituje porijeklo imovine onih najbogatijih 1% u društvu, a tada bi uistinu imali poluge da ojačamo institucije koje trebaju itekako ispitivati porijeklo imovine ako imamo neusklađene neusklađene dohotke i ogromnu vrijednost u imovini nekretninama da bi to mogli riješiti. Najbolji slučaj vam je Dragan Kovačević gdje se tek nakon silnih izvida, prisluškivanja i sredstava korištenih da bi se došlo do tog otkrića tek saznalo da on pored tri prijavljene nekretnine ima još četri nekretnine u Zagrebu. Mislim, prisluškivanje, praćenje ono skupi postupci sve se to može utvrditi samom činjenicom neusklađenosti dohodaka i imovine. imovine. Ne morate radit ne znam kakve izvide, ne znam kakve detektivske akcije da biste utvrdili da neko nema nema porijeklo imovine nije jasno. Sva imovina o kojoj se ne može utvrditi porijeklo uistinu treba biti istražena i treba bit pod ogromnom lupom, a ne državna odvjetnice bicikli. I ne to ne zanima ljude male i predmeti, ljude zanimaju veliki predmeti, zanima ih velika korupcija, veliki kriminal za što na dnevnoj bazi vidimo primjere sitnih

se bogati. I nije to samo problem nekog morala i neke moralne postiđenosti koju bi mi morali osjećati zbog takvih ljudi nego je to stvar i našeg ekonomskog razvoja jer mi se ne možemo razviti na ovaj način gdje se jednom jednom postotku najbogatijih osigurava da zapravo grabe velikim žlicama, a čovjeku koji radi i živi od svog rada se zapravo oporezuje svaki odlazak u dućan sa 25%. Znači i porezi i Zakon o ispitivanju imovine, ali i državne institucije koje su uistinu tu ključne i apsolutno se slažemo da su materijalni uvjeti loši, ali smjer u kojem ste uputili svoje strelice i način na koji ste definirali važnost postupaka s kojima se bavite ne upućuje da ste vi osoba koja će to promijeniti. Slijedi Klub zastupnika Domovinskog pokrata poštovani Daniel Spajić. Poštovani predsjedavajući, poštovana glavna državna odvjetnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Ja bi samo napomenuo danas smo čuli više puta zašto se neće državna odvjetnica više kandidirat kad je odradila posao za HDZ, ne, ne, ne to nije točno, državna odvjetnica se više neće kandidirat jer po čl. 27. Zakona o državnom odvjetništvu taj mandat prestaje kad čovjek navrši 70 godina. Državna odvjetnica ima ako se ne varam 67, nagodinu kad vam izlazi mandat bit će 68 pa vas neće niko izabrat na godinu na pol il na dvije ovisi u kojem ste mjesecu rođeni. Ali ja ću se danas držat izvješća kao pijan plota. Znači pred nama je Izvješća glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava za 2022. vjerovatno posljednje izvješće koje će HS razmatrati s gospođom Hrvoj Šipek na čelu DORH-a, dok se izvješće za 2023. bude uvrstilo na raspravu sljedeće godine četverogodišnji mandat gospođi Hrvoj Šipek na mjestu glavne državne odvjetnice će isteć. Nastojat ću sažeto iznijeti što nam ovo izvješće daje, daje nam niz statističkih podataka opisanih na način da nam se prezentira pogrešan rezultat rada uz ublaženu retoriku prema vladajućima i povećanja broja zaposlenih uočava se smanjen priljev novih predmeta u 2022.g. za 7% u odnosu na 2021., ali i smanjen broj neriješenih predmeta za gotovo 10% točnije 9,3%. Državna odvjetništva su u 2022. u odnosu na 2021. manje riješila 21.089 predmeta. Zaustavljen je dugogodišnji niz kontinuiranog smanjenja državno odvjetničkih predmeta, ali je nastavljen dugogodišnji niz kontinuiranog razaranja pravosudnog tijela koje bi trebalo štiti pravne interese države i progoniti počinitelje kaznenih djela. Izvješće je manjkavo u dijelu ovršnih predmeta o tome je nešto rekla gospođa Dalija Orešković koji čine trećinu ukupnih građanskih predmeta, imaju izravan utjecaj na državni proračun. To je jako bitna stvar u vašem izvješću toga nema. Ali nedostaje informacija o tome tko to i u kojem opsegu ne ispunjava obveze RH pa je država ovršenik te se uz glavni dug iz proračuna dodatno troše sredstva za zatezne kamate i troškove ovršnog postupka. Nedostaje informacija i o tome jesu li naznačene vrijednosti tražbina i duga u izvješću samo iznosi glavnice ili te vrijednosti obuhvaćaju kamate što značajno mijenja sliku. Isto tako nedostaje detaljna informacija o neriješenim ovršnim predmetima, konkretnije brojčani iskaz u odnosu na svaku pojedinu godinu kad je neriješeni predmet primljen i opisno koji su razlozi ne rješavanja tih predmeta, koji su razlozi. Zašto to govorim? Zato što postoje slučajevi da država ima dospjele tražbine, da je radi njihovog namirenja upisala hipoteke, međutim državno odvjetništvo ne pokreće ovršne postupke dok dužnici te isti nekretnine iznajmljuju drugima i na tome zarađuju novac. To ima samo u Hrvatskoj. Istina kamate rastu, ali su već naveliko premašile vrijednost nekretnine pa takve nemaju nikakvog smisla, osim što se ide na ruku pojedincima na štetu državnog proračuna. O tom se jako malo priča, to je jako bitno, To je tema na koju ovim putem upirem glavnoj državnoj odvjetnici da se pozabavi jer je očito da korupcija vas jede iznutra, Također moram priznati da je bilo zanimljivo usporediti izvješća iz 2021. i '22. osobito njihove opisne dijelove kojima se pokušava izmanipulirati pravo stanje stvari. Tako je primjerice u izvješću za '21. za indikator uspješnosti navedeno citiram „podaci pokazuju da je stopa ažurnosti 100% usprkos izvanrednim okolnostima i uvjetima u kojima se radilo s time da se vrijeme rješavanja skraćuje“. Izvanredne okolnosti su bile pandemija i potresi, ažurnost dakle 100%. U izvješću za 2022. u kojoj nema tih izvanrednih okolnosti navedeno je opet citiram „podaci pokazuju da je stopa ažurnosti i dalje na visokih 98% dok je vrijeme rješavanja na razini ranijih izvještajnih razdoblja“, ma nije gospodo stopa ažurnosti na 98% nego je u posljednjih pet godina prvi put pala ispod 100% samo vi manipulirate podacima. Nije vrijeme rješavanja na razini ranijih izvještajnih razdoblja nego je vrijeme rješavanja u 2022. dulje u odnosu na 2021. u deficitu ste oko 22%. Nema pandemije, nema potresa, a USKOK ima povećanja broja neriješenih predmeta u 2022. za više od 25% u odnosu na 2021.g., iako je povećanje broja novih predmeta tek 8%, tek 8%. Ne postupanje državnog odvjetništva u procesuiranju ratnih zločina počinjenih tijekom Domovinskog rata sa ispraznom frazom o otežanom prikupljanju dokaza zbog proteka vremena koja se godinama navodi u svakom izvješću samo je odraz nebrige za njegove žrtve. 2006.g. je objedinjena optužnica protiv generalštaba JNA, pa 17 godina, 17 godina ništa i svaki put se to izvješće tu prihvati. 17 godina ništa. I onda oni mene pitaju zašto ja prozivam Mladena Bajića. Pa koga da prozivam? Jesam ja bio državni odvjetnik? Ime mu se ne smije spomenut. Tko je taj tip? I koji je rezultat tog rada? Pravi rezultat je da je državno odvjetništvo otišlo nekoliko koraka unazad, preciznije otišli ste u provaliju. Rad državnih odvjetništava je jednostavno podbacio. Kad se ne poštuju žrtve, o čemu drugom da mi pričamo. U svibnju 2020. kad je gospođa Hrvoj Šipek kao prva žena

da je državno odvjetništvo neovisno i samostalno tijelo u koje građani mogu imat povjerenje te posebno naglasila da će svu svoju energiju, znanje i iskustvo posvetiti učinkovitom procesuiranju kaznenih djela, osobito onih naravi, koruptivnih naravi. Pa vas ja pitam gospođo državna odvjetnice, afere Janaf, Omega softver, HNB, Banožić, Državne nekretnine, Frka-Petrušić … ne znam kako se zove, SMS, Vjetroelektrane pa sve po babi i po stričevima, pa INA, pa HEP pa ja ne znam šta je to. Jel to što sam ja nabrojio koruptivne naravi jesu to te afere? Umjesto da se nose pravi nazivi to je politička korupcija i da se njihovi akteri tresu od straha uspjeli ste to sve pretvorit u obične medijske spektakle i da je to za našeg premijera Andreja Plenkovića da je to za njega ne tema, znači sve ovo što sam ja nabroji je za njega ne tema za predsjednika Svemira Andreja Plenkovića ne tema. A šta je državno odvjetništvo postalo zbog ovoga svega što ne radite znate šta ste vi postali? Neprijatelj kod hrvatskog naroda. Pa to je žalosno, neprijatelj ste poslali, a svi smo se u vas ufali mislili smo vi ćete to riješit. Pa evo imate 67 godina nećete se više kandidirat pa dajte ovom mandatu što vam je ostalo do kraja pa daj napravite nešto, daj bar vi budite zvijezda u Hrvatskoj pa skinite rukavice pa šta vam mogu, šta vam mogu? Ne mogu vam ništa. Šta će nas pozatvarat šta? Pa nek zatvaraju šta ima veze, al mora jednom neko počet ljudi, jednom neko mora. Dobit ćemo otkaze, pa nek dobijemo otkaze šta ima veze, pa 500.000 ljudi je odselilo iz Hrvatske, protjerano pa svima svejedno, pa 300.000 umirovljenika ima mirovinu da ne može platit režije pa svima svejedno, pa smo država čije u kojoj socijalni doplatak, doplatak dječji je socijalna kategorija pa i to je svima svejedno, pa nama je sve svejedno. Evo ja vas molim, ja vas molim da u ovom vremenu koji vam je ostao do kraja mandata pa skinite rukavice obračunajte se s tom korupcijom. Ja ću vam prvi čestitat. A nemate šta izgubit, jel nemamo više ljudi šta izgubit sve smo izgubili. Mi smo takav mulj od države da je to sramota. Ja ne znam jeste vi zabrinuti što ste podbacili, mi u Domovinskom pokretu jesmo, narod je zabrinut, jako je zabrinut i zato Klub Domovinskog pokreta ne može i neće podržati ovo Izvješće, ali ja vas molim, ja apeliram, apeliram na vas, kao čovjek, ne moram ni kao zastupnik, pa dajte iskoristite to vrijeme, napravite nešto da budete barem vi upisani negdje u povijest, da je netko imao petlju da se obračuna s tim kriminalcima. Evo, hvala vam lijepo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovane Marije Jelkovac. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana glavna državna odvjetnice sa suradnicom, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege.

već u svom uvodnom dijelu navela neke od podataka koji su najvažniji, ja ću neke od njih možda i ponoviti, ali iz razloga što mislim da je to vrlo značajno i da su to ustvari podaci iz kojih se vidi obim rada DORH-a. Ono što Ono što je također bitno istaknuti, da je DORH po Ustavu samostalno i neovisno pravosudno tijelo koje je ovlašteno i dužno progoniti počinitelje kaznenih i drugih kažnjivih djela te poduzimati radnje radi zaštite imovinskih interesa RH i podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava. Ovo Izvješće objedinjuje statističke podatke, daje uvid u rad državnih odvjetništava ukupno te po vrstama predmeta i to na svim razinama, općinskoj, županijskoj i državnoj. Izvješće sadrži i opće podatke o državnim odvjetništvima, o broju zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika te podatke o broju primljenih i riješenih predmeta te prikazuje rezultate rada kroz prikaz donesenih odluka. Prilog ovog Izvješća je i Izvješće o radu Državnoodvjetničkog vijeća u 2022. g. kao samostalnog i neovisnog tijela koje osigurava samostalnost i neovisnost DORH-a. 42, 2021. g. bila su ustrojena 42 državna odvjetništva i to 25 općinskih, 15 županijskih, USKOK i DORH, a od 1.3.2022. g. su 43 državna odvjetništva, tj. 26 općinskih jer se Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu razdvojilo na Općinsko kazneno i Općinsko građansko državno odvjetništvo. Na kraju 2022. g. u svim državnim odvjetništvima bilo je zaposleno ukupno 1871 osoba, što je za 17 više nego 2021. g., a dužnost je obnašalo 640 državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, što je za 6 zamjenika više nego 2021. nego 2021. g. Broj službenika i namještenika povećao se za 11. To je sve zajedno još uvijek nedovoljno da bi se kadrovski 100% popunile potrebe svih državnih odvjetništava, kako smo i čuli iz izlaganja glavne državne odvjetnice, bilo je podosta natječaja na kojih nije bilo prijavljenih kandidata, odnosno nisu se popunila mjesta, tako da mislimo da je najveći problem, ono što je i glavna državna odvjetnica istaknula, nedovoljna zainteresiranost kadrova koji imaju stručno znanje, pravno stručno znanje za zapošljavanje u ove strukture. Vidljivo je da u 2022. g. nije bilo zapošljavanja novih vježbenika pravne struke, što smatram da nije dobro jer u biti ti mladi ljudi koji uđu kao vježbenici u sustav bi trebali naučiti posao i u njima bi se trebao probuditi motiv i želja za ostankom u sustavu, tako da mislim da bi na ovome trebalo na neki način poraditi da se ljudi motiviraju i uđu u sustav. 633 odvjetnika, zamjenika i savjetnika sudjelovalo je na stručnom usavršavanju, što je bitno radi održavanja kvalitete rada. U 2022. g. primljeno je 211 161 predmet, što je za 7% manje u odnosu na 2021. g. Ukupno u radu bilo 251 392 predmeta, a riješen je 206 predmeta te je neriješeno ostalo 44 693 predmeta. Kad gledamo indikator uspješnosti rada DORH-a podaci pokazuju da je stopa ažurnosti 98%, dok je vrijeme rješavanja na razini ranijih izvještajnih razdoblja. Izvješće prikazuje rezultate rada kroz prikaz donesenih odluka, ali i odluka sudova u predmeta u kojima sud postupa. Postupak i način rada na kaznenim predmetima bitno se razlikuje od postupanja na građanskim i upravnim predmetima, zbog čega su na svim razinama ustanovljeni kazneni i građansko-upravni kraju izvještajnog razdoblja U 2022. g. u USKOK-u je zaprimljeno 3493 predmeta, dok je u 2021. zaprimljeno nešto manje, 3454 predmeta. Glede rada USKOK-a stopa ažurnosti ostaje i dalje na visokih 95%. DORH na temelju odredbe čl. 29 st. 4 i 5 Ustava RH i čl. 29 Zakona o državnim odvjetništvima poduzima pravne radnje radi zaštite Ustava RH i zakonitosti pred Ustavnim sudom RH, Vrhovnim sudom, Visokim trgovačkim sudom, Visokim prekršajnim sudom i Visokim upravnim sudom RH te stranim sudovima i drugim te daje mišljenje o nacrtima prijedloga zakona i drugih propisa važnih za ustrojstvo i rad DORH-a. U promatranom razdoblju zadržana je visoka stopa ažurnosti u ovom dijelu od 98%. Po zastupljenosti u strukturi meritornih odluka povodom kaznenih prijava protiv poznatih osoba kojih je bilo 23 370, najzastupljenija su rješenje o odbačaju kaznenih prijava i to 50,6% te rješenje o provođenju istrage 17,7%. Od sveukupnog broja podignutih optužnica, državna odvjetništva su u 2022. g. Državna odvjetništva su zatražila od sudova izdavanje kaznenog naloga. Podignuto je ukupno 13975 optužnica što je malo manje u odnosu na 2021. godinu. Doneseno je rješenje o provođenju istrage za 4139 osoba što je 38 istraga više u odnosu na 2021. godinu. Od ukupnog broja istraga o radu u 2022. godini dovršeno je 4380 istraga, tj. 63,7% dok su u radu ostale 2493 istrage, odnosno za 36,3%. U broju dovršenih istraga broj podignutih optužnica participira sa 86,5% što je za 44 optužnice ili 1,2% više nego 2021. godine. Glede duljine trajanja istrage 2941 predmet, odnosno 75,9 dovršeno je u roku do 6 mjeseci. 533 tj. 13,8% istraga trajalo je do 12 mjeseci, 188 odnosno 4,8% istraga do 18 mjeseci, te 212 istraga, odnosno 5,5 u trajanju duljem od 18 mjeseci što ukazuje na činjenicu da je istraga koje traju duže od 18 mjeseci najmanji postotak i najmanji broj i to dokazuje ažurnost u radu. Razmatrajući strukturu donesenih sudskih odluka uočava se da su u odnosu n a 15522 osobe donesene osuđujuće presude što je 80,17% u odnosu na ukupan broj sudskih odluka čime je zadržana visoka stopa uspješnosti. Od izrečenih kaznenih sankcija kazna zatvora zastupljena je sa 25,98% a dugotrajne kazne zatvora participiraju sa 0,22%. Rad za opće dobro u 20,15% slučajeva sankcija je kojima je zamijenjena izrečena kazna zatvora i to je u porastu za 3,44%. Novčana kazna izrečena je za 1,44 osuđujućih presuda. Najzastupljenija sankcija i uvjetna osuda na zatvorske kazne i to sa 71,99%. U 2022. godini ukupno je u postupanjima svih državnih odvjetništava oduzeta imovinska korist tisuće 463 eura što je najveći iznos u proteklom petogodišnjem razdoblju. USKOK je zaprimio 1924 kaznene prijave što je malo više od 2021. godine. Glede rada građanskih odjela primjetan je manji broj zaprimljenih predmeta. Razlog smanjenja broja državno-odvjetničkih predmeta je smanjenje zahtjeva iz radnih odnosa koji su riješeni u oglednom postupku. U strukturi sudskih predmeta najzastupljenije su ovrhe. Od ukupnog broja zahtjeva za mirno rješavanje spora 34% se odnosi na zahtjev Republike Hrvatske, a 66% na zahtjeve drugih osoba. U odnosu na 2021. godinu došlo je do povećanja broja sklopljenih nagodbi za 16%. Državna odvjetništva postupaju i adhezijskim postupcima kao i izvanparničnim i zemljišno-knjižnim predmetima, te predmetima davanja pravnih mišljenja. Posebno u izvješću je izdvojeno rad na progonu počinitelja kaznenih djela ratnih zločina. U 2022. zaprimljeno je 49 kaznenih prijava, te ih je ukupno u radu bilo 67. Optužene su 22 osobe, a Županijski sudovi nadležni za postupanje u predmetima kaznenih djela ratnih zločina donijeli su 31 presudu od čega je 26 osoba osuđeno, a 5 oslobođeno od optužbe. Protiv oslobađajućih presuda podnijete su žalbe zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i ti su pokazatelji slični kao i u prethodnom razdoblju. Zbog vrlo velikog značaja progona ovih najtežih kaznenih djela, a i velikog vremenskog perioda koje je do sada proteklo smatramo da u ovom dijelu treba i dalje poduzimati sva moguća raspoloživa sredstva i mehanizme kako bi se došlo i završilo, došlo do kraja i završio što veći broj ovih predmeta. Također su obrađena posebno i druga kaznena djela, na primjer kaznena djela vezana uz zlouporabu droga, nasilja u obitelji, organiziranog kriminaliteta, koruptivna kaznena djela i slično. I na kraju bi zaključno rekla sljedeće. Rezultati rada pokazuju da je zadržan visok stupanj ažurnosti, kvalitete i uspješnosti u radu svih državnih odvjetništava. Međutim, potrebno je uložiti dodatan napor radi zaštite probitaka kaznenog postupka i usklađivanja postupanja sa standardima Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda s ciljem suzbijanja negativne pojave curenje informacija iz najamnih postupaka i narušavanja prava na pravično suđenje, te narušavanja drugih prava okrivljenika. Vlada također ističe potrebu aktivnijeg komuniciranja rada DORH-a kao i 2021. godine zbog velikog interesa, ali i percepcije javnosti te smatra da tu nije dovoljno učinjeno. Smatramo da je ovo nužno radi boljeg razumijevanja nadležnosti i ovlasti državnih odvjetništava, ali i zbog jačanja povjerenja u pravosudne institucije. Također treba uložiti dodatne napore radi zaštite žrtava nasilja kojih je sve više što je zabrinjavajuće za ukupno društvo, te treba dodatno osnaživati sigurnosne mjere. Ministarstvo pravosuđa i uprave svjesno svih izazova sa kojima se Državno odvjetništvo suočava kontinuirano provodi mjere kako bi im se osigurali kvalitetniji uvjeti rada. Tako je 2021. i 2022. godine dano 468 suglasnosti za zapošljavanje u DORH-u, a 2023. dana je još 177 suglasnosti. U 2022. godini sva vozila koja su se planirala nabaviti su i ugovorena. U opremu je uloženo 458 tisuća U 2022. godini uloženo je 3,9 milijuna eura za nabavu novih računala i računalnih sustava, a ulaganja će se i dalje u kontinuitetu nastaviti. Naravno da su potrebe velike jer je dugo vremena u sustavu bilo zapostavljeno redovna kontinuirana ulaganja, te i u zgrade i u sredstva te i u zgrade i u sredstva a koji su pogoršani i potresom koji je bio u gradu Zagrebu ne mogu riješiti preko noći. Na kraju mogu reći da se percepcija javnosti u pogledu rada DORH-a nije promijenila i to je ono što nas sve skupa najviše treba brinuti. Na tome i dalje treba raditi kao i na vraćanju povjerenja građana u sve institucije u društvu. Kao klub ćemo i dalje zastupati poštivanje trodiobe vlasti, te samostalnost i neovisnosti pravosudnih tijela u njihovom radu. To istodobno znači i traženje visokog stupnja odgovornosti u radu od svih koji rade unutar DORH-a kao i unutar svih drugih pravosudnih institucija, ali i drugih državnih institucija. Naša je zadaća jačati institucije kako bi vratili povjerenje građana u njih i time ćemo ojačati cjelokupno društvo. Klub Hrvatske demokratske zajednice će ovo izvješće primiti na znanje. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista poštovanog zastupnika Željka Sačića. Hvala vam gospodine predsjedavajući, poštovana zamjenica glavne državne odvjetnice i zamjenik ministra, poštovane kolegice i kolege iz HDZ-a, iz DP-a, MOST-a i poštovana kolegica iz MOŽEMO. Hrvatska javnosti ako si budna ponoć je, dobro vam večer. Imamo danas vrlo važnu zadaću strahovito važnu, međutim naše Predsjedništvo Sabora je to namjerno učinilo da se to odvija u kasne noćne sate da mali broj ljudi sluša o velikim poteškoćama, problemu funkcioniranju našeg represivnog sustava, našeg pravosudnog sustava. Međutim, mi ćemo se potruditi da to dopre

o radu, o kaznenoj politici sudova. U tom izvješću naše glavne državne odvjetnice je doista na visokoj razini isprezentirano sa čime se vi to sve bavite u pogledu predmeta kazneno-pravnih, ovršnih, građansko-pravnih, upravnih, zastupanja pred arbitražama i to je sve dobro znati na razini informativnosti kriminološki je to vrlo važno za proučavanje, za buduće naše kolegice i kolege koji su na poslije diplomskim studijima i doktorskim studijima, za naše znanstvenike itd., studente. Ali večeras to nije tema. Večeras je rasprava o jednom doista iznenađujuće uznemiravajućem stanju u funkcioniranju DORH-a u pogledu neimenovanja čelnika USKOK-a. Znači ja ću si uzet za pravo kao dugogodišnji višegodišnji i ratni zapovjednik to prikazati da vam približim što je zapravo USKOK hrvatskoj javnosti da to približim unutar DORH-a? USKOK u miru unutar DORH-a je isto kao što je bila specijalna policija, gardijske brigade, dragovoljci u ratu. sila, prva probojna sila najveća, najoštrija oštrica, najtvrđe sječivo koje smo mi imali u borbi protiv kriminala, pardon tada protiv teškog okrutnog svirepog neprijatelja. I svi mi koji smo bili ratni zapovjednici smo posebno, znači vrednovali rad tih specijalnih postrojbi i radili razliku u odnosu na sve ostale pripadnike Hrvatske vojske, policije itd. To je činjenica, se ne razumije./… a zašto? Zato jer su ti ljudi bili u najvećoj opasnosti. Nije isto bilo čuvati stražu negdje ili ići na rov, na minsko polje prsima. To su bili …/Govornik se je tako stvar po zakonu o Državnom odvjetništvu i USKOK-u postavljena da su ti ljudi najizloženiji i oni imaju najsloženije, najteže zadaće. Oni ne idu neopremljeni u to. Oni imaju čitav niz potreba, stručnih referenci koje trebaju zadovoljiti da budu kvalificirani da se bore protiv te vrste kriminala organiziranog, gospodarskog, financijskog, korupcije, opasnih kriminalaca, zlouporaba, krijumčarenje droge. Kao što sam rekao to su životno opasne zadaće. To nije isto kao u biti županijski državni odvjetnik ili općinski. Da ne podcjenjujemo ima on opasnosti od gora, biti član odnosno državni odvjetnik u USKOK-u, a osobito na čelu USKOK-a pa to je vrh vrhova. Mi bolje, mi jače zaštite od kriminala nemamo. I toga ste vi gospođo glavna državna odvjetnica svjesni, odnosno morate bit svjesni. Tu je vaša odgovornost u stručnom dijelu, a u političkom je naša odgovornost, ali u stručnom dijelu je vaša odgovornost, a ja ću se referirati zašto i kako. I sad šta se dogodilo? Znači ti ljudi imaju najjače alate pravne za ulazak u tu tamnu zonu, opasnu, strašnu za borbu protiv mega kriminalaca. Mogu prisluškivati, mogu pratiti, mogu simulirane, otkup tih predmeta itd. Sve što ima najosposobljeniji zapadni svijet za borbu protiv kriminala od Amerike, od Engleske, od Italije, od Njemačke, od Francuske, to mi Hrvati imamo u našim zakonima i ZKP-u i ostalim zakonima za borbu i taj USKOK to radi, a PNUSKOK u policiji mu to priprema i stvara uvjete. E sad, načelno gledajući, di je problem? Zašto se netko neće pojaviti na čelnoj poziciji USKOK-a? E to je današnja tema sastanka. To je današnja tema i to je ono na što mi pokušavamo dati odgovor i to je ono na što ćemo ovaj, na najveću odgovornost i ovog zakonodavnog tijela, ali i izvršne vlasti i glavne državne odvjetnice. Naime, tamo nema motivacije za taj rad. A zašto nema motivacije? Jednostavno su psihosocijalni razlozi u pitanju, materijalni razlozi, ali i sigurnosni razlozi. Ali, to je poraz naše države koja traje znači od '90. g. se borimo da opstanemo i mi smo došli kao jedna ili zapravo jedna jedina država u Šengenskom prostoru, malo sam guglao, nigdje se to u Europi zadnjih 5 godina nije dogodilo da bi neki sustav represivni, za borbu protiv kriminala ostao tako obeglavljen da nema interesa. Zvone zvona i govore sljedeće, u državi Hrvatskoj se ne osjećamo mi koji smo najodgovorniji za borbu protiv kriminala, sigurno, motivirano, naš entuzijazam je pri kraju, nemamo više snage i oni zovu u pomoć, zovu u pomoć nas saborske zastupnike, prije svega, vi nam pomognite jer izvršna vlast u RH koja nam po zakonima treba biti suport ne pomaže nam, da je to točno, da ja ne govorim napamet, da ja ne klevećem ili ne vrijeđam izvršnu vlast i ministarstvo, jasno vam potvrđuje izvješće glavne državne odvjetnice na stranici 250. otvorite i zaključno, njeno razmatranje gdje ona 3 godine zaredom, ja je ne želim ekskulpirati za dio za koji je odgovorna, ali gospođa 3 godine zaredom stavlja na kraju izvješća činjenice jasne i govori, mi, ona vrišti, kaže, mi nismo dovoljno dobro kadrovski ekipirani, male su plaće, kako za pravosudne dužnosnike, a još i više za sudske službenike, namještenike, evo, jasno kaže. Sudski službenici i namještenici su toliko potplaćeni, tu jasno piše da nam USKOK ne može funkcionirati! U USKOK-u se radi 24 sata dnevno, a veli ljudi, em ih je malo, potplaćeni su i oni samo prekovremeno rade. Prema tome, šta je još ta žena, gospođa, glavna državna

kako prihvaćaju u sustav, da ih prate. Ne, nije im Ministarstvo pravosuđa, ministar Malenica to dozvolio. Ona kaže, ljudi, pa mi nemamo kompjuter, mi nemamo informatičku opremu, imamo opremu staru 11 godina, a trebamo po zakonu svaku dokaznu radnju sa okrivljenikom registrirati. Pa kaže, pa mi nemamo, ne znam, nemamo 16 automobila nam treba, imamo ne znam kakvih, .../nerazumljivo/... 15 godina su automobili stari. Pa kaže, šta je još trebala napisat? Pa kaže, gospodo saborski zastupnici, ministre Malenica, predsjedniče Vlade Andrej Plenkoviću, nama curi kad radimo ovaj kiša po spisima. U Sisku, u Zadru, u Dubrovniku, u Bjelovaru, u Varaždinu, u Rijeci, još bi tako mogao nabrajati mnoge ovaj gradova, naša državna odvjetništva naprosto ne funkcioniraju jer nemaju smještaje. Negdje, negdje ovaj u Vukovaru, njih je na 200 kvadrata 20, 17 smješteno. Šta je još trebala gospođa napisati nego vrištati kako vrišti? Evo, onda dalje da zapravo ima problem, jedan od najvećih problema, da se tih alati koje, pravne koje primjenjuje ne mogu jednostavno informacijsko-informatički pohranjivati, nemogući uvjeti u pogledu tih, ne znam, prijenosnih računala i sad kad sve to stavite na jednu stranu vage, koliko je to, 400 milijuna kuna, 420, to im je proračun bio, ne znam koliko je to eura, a kroz svoj rad godišnje uprihode u proračun 18 milijardi, 18 milijardi kuna, kroz svoj rad zastupajući interese RH, oduzimajući korist kaznenog djela, kroz ovrhe, predstečajne, itd., međunarodne, znači zarade 18 milijardi, mi imamo problem što ne može 16 vozila kupiti. E sad, gđo glavna državna odvjetnice, to je problem vaš, u dijelu da vi kažete i sad danas, dajte vi nama, ako treba, a mi smo spremni iz oporbe promijenite, meni je problem, iznad glave mi je ministar pravosuđa, izvršna vlast koji mene tlači, koji mi ne da dovoljno novaca i mi ćemo reći, onda ćemo smijeniti ministra pravosuđa, pa ćemo reći, onda izvršna vlast ne valja. To je jedini način da se vi ekskulpirate danas odnosno ovih dana pred nama i da kažete, moja suradnica u USKOK-u ili suradnik ne želi ići u takav sustav gdje hrvatska javnost i zakoni od nje očekuju svu moguću učinkovitost, a s druge strane, nema popunjen odjel za istrage, nema popunjene također ljude dovoljno stručne i sudske namještenike i sudske službenike da im budu na pomoć. Pa povisimo taj broj, povećajmo strukturu. Znači ljudi zbog toga neće doći i sve to skupa ohrabruje one koji se bave korupcijom nazivaju kriminalom, da naš sustav pored toga što je kaznena politika sudbena vrlo blaga, da se uopće ne ostvaruje svrha kažnjavanja niti generalna prevencija, niti specijalna prevencija. I ona odredba 125 članka Ustava Republike Hrvatske koja definira vaš položaj kao samostalno, neovisno tijelo zapravo je prazna priča, mrtvo slovo. Mi ne ulazimo u problem funkcioniranja sudbene vlasti koje za …/Govornik se ne razumije./… ali vi kao prva linija obrane od kriminala imate svoje odgovornosti. I zato mi iz kluba Hrvatskih suverenista predložili svima, o tome ćemo razgovarati da jednostavno to u budućnosti tako neće funkcionirati. Vi ne možete bit taoc izvršne vlasti. Vi morate imati veću samostalnost, veću mogućnost proračunskih sredstava i zapravo biti gromobran u odnosu na sve one kojima rukovoditelj kao …/Govornik se ne razumije./… struktura pravosudne dužnosnike. Kao što je u bitno boljoj poziciji predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske u odnosu na svoje, svoje nadležnosti vi niste u takvoj poziciji. Vi ste u bitno lošijoj poziciji. Vas Sabor ovdje potvrđuje, ali na prijedlog Vlade. Mi bi trebali vama dati mandat osam godina, jer u vašoj nasljednici, nasljedniku i da vas predložio recimo predsjednik države tko god bio. I 8 godina mandata i onda bi imali dvotrećinsku zapravo samostalnost i materijalno-tehničku, kadrovsku i ulaz

**Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, pa meni se čini da se kolega malo zanio. Povrijedio je članak 238. Poslovnika, neuobičajeno se ponašao. Ne znam jel' to zato što je ovako kasno. Tvrdi da statistički podaci nisu točka dnevnog reda večeras i nisu tema, a tema i točka dnevnog reda upravo to je, a ne ovo što on kaže da je tema i točka dnevnog reda nejavljanje nikoga na natječaj za imenovanje ravnatelja USKOK-a.

suverenisti)** Hvala lijepo. To je treća i naravno da ću i završiti. Povrijeđen je članak 238. Kolegica Jelkovac govori neuobičajeno, to je 238. ne znam koji stavak 5. ili 6. u odnosu za saborskog zastupnika. Jer ona je zaboravila, ona ne prati zašto je to izvješće uopće došlo, pa zbog potpisa svih saborskih zastupnika i zastupnica u oporbi, a povod je bio neizbor glavne glavne ravnateljice i ravnatelja USKOK-a. To je glavna tema, a ne statistika. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro. Vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Znate da je to treća, pa gubite dalje pravo. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega je povrijedio članak 238. Poslovnika neuobičajeno ponašanje, iznošenje neistina. Kolega meni vaši motivi su jasni kampanja je pred vratima ali ja vam govorim naziv točke dnevnog reda Izvješće DORH-a za 2022. za 2022. godinu. Vaši motivi su vrlo jasni, ali nisu bitni u ovoj točci. Mi cijeli dan slušamo o motivima. Koji su vaši motivi? Vama je stalo do građana? Vama je stalo do građana? Pa svaki dan gledamo vašu novu aferu, svaki dan gledamo vašu novu aferu. Dakle, evo kolega Bulj je glavnoj državnoj odvjetnici dao majicu „Plin za cent svima, a ne samo njima! HEP više od krađe!“ Ona njemu značku DORH-a. Mi to iz kluba Mosta shvaćamo kao pohvalu našem radu. Uostalom više je kolega Troskot u zadnja tri mjeseca napravio, nego cjelokupan DORH, I SOA na razotkrivanju afera u HEP-u. Dakle, podsjećam od ilegalne gradnje na Hvaru Frane Barbarića, otkrio Troskot, kasnije mediji obrađivali. Afera „Plin za cent“ otkrio Troskot, pokazalo se sve točnim. I ova zadnja afera gdje član uprave HEP-a Šambić po diskontnoj cijeni od Vujnovca A taj isti čovjek odlučuje o tome hoće li HEP kupiti plin od Vujnovca i hoće li HEP prodati plin Vujnovcu kao što mu ga je prodavao za 1 cent. I vi pričate o motivima. Mi znamo koji su vaši motivi? Napuniti vaše džepove. Dakle, ne mislim na sve zastupnike HDZ-a ali držite ljestve, podržavate to. Podržavate, šutite radi osobnih pozicija. Ovdje ću sada reći nešto u obranu Državnog odvjetništva. Najobičniji europski tužitelj ima skoro duplo veću plaću od šefa USKOK-a ili tri puta veću plaću od domaćeg općinskog državnog odvjetnika. I sa ovakvom politikom za koju nije odgovorna državna odvjetnica ni ljudi u DORH-u nego ste odgovorni vi. Sa ovakvom politikom će svi otići iz DORH-a, to je činjenica. A uz to DORH se bavi svim vrstama kriminala pa i onim najtežim krvnim, seksualnim nasilnim, a europski tužitelji imaju suženu nadležnost dakle bave se finijim, suptilnijim uglavnom financijskim malverzacijama. I to je istina koju treba reći. Dakle, da ne bi bilo samo da mi napadamo DORH. Mi napadamo DORH kad imamo razloga napasti državno odvjetništvo i mislim da smo u svim svojim kritikama možda smo bili žestoki, ali mislim da smo takvi trebali biti. ne može se dogoditi da Damir Habijan brani glavnu državnu odvjetnicu, da je on odvjetnik glavne državne odvjetnice i onda se ljudi pitaju što je ovdje posrijedi, nešto nije u redu. A vidjeli smo što nije u redu. Nije u redu da se predmet Žalac ja sam rekao u ladicama DORH-a, u ladicama USKOK-a kako god želite ali USKOK je podređen DORH-u držao, dakle dok ga nije aktivirao OLAF odnosno Ured europskog javnog tužitelja. To su činjenice i nitko zbog toga nije snosio odgovornost. Kažete vi ne može se zbog pogreške nekoga kažnjavati. Mora postojati odgovornost, mora postojati bolja plaća za rad, mora postojati nagrada za kvalitetan rad, ali mora postojati i kazna za nesavjestan, neodgovoran rad, možda nenamjernu pogrešku ali ovo se ne čini kao nenamjerna pogreška. Jer je bilo puno muljanja oko ovog predmeta i sa vaše strane glavna državna odvjetnice kada ste dva puta ovdje lagali u Hrvatskom saboru da niste bili upoznati sa predmetom Žalac. I ljudi nemaju povjerenje u institucije, nemaju povjerenje u DORH sa pravom jer vidimo što se događa. U Hrvatskoj obično politički moćnici nastradaju kada izgube vlast, tada dođu na udar pravosuđa. Jedini slučaj gdje je netko na poziciji nastradao to je Darko Horvat, ali mi imamo isto tako nekakve procese gdje imamo sms poruke, gdje imamo dogovaranja. I ne vidimo da se tu nešto posebno događa. Evo kolega Katičić je upleten u aferu SMS gdje su namještanja poslova. U svakoj ozbiljnoj državi on bi bio pozvan na obavijesni razgovor. Mi nismo čuli da je pozvan, barem da je pozvan na obavijesni razgovor. Marko Milić, glasnogovornik Vlade. Mi imamo situaciju da se Andrej Plenković spominje u svim aferama, nikad, nikad nije dirnut. Ja sam bio na edukaciji FBI-a u Budimpešti i sad govore agenti FBI-a kako je to super služba i uvijek kad sam vani nastojim ne blatiti svoju zemlju, onda kažem pa evo u nas je ipak premijer odgovarao. Da, odgovarao je kad se povukao i to. Ali ja želim da mi budemo bolji i od SAD-a. Sad i u njih je konačno proces protiv predsjednika moguće politički motiviran, ali mi imamo stvarno ozbiljne optužbe protiv premijera Plenkovića, ništa se ne događa. Mi imamo situaciju članovi uprave HEP-a, evo ovaj Šambić. Pa je li moguće da netko dobije stan po ovim cijenama za koje je Šambić dobio stan, a istovremeno odlučuje o tome hoće li se plin kupovati od PPD-a i po kojoj cijeni? Neki su postali gospodari Hrvatske prvenstveno Vujnovac i oni su postali jači od države, jači od SOA-e. SOA-u u potpunosti kontroliraju. Ne znam imaju li oko vas svojih ljudi. U SOA-i su imali ovoga Josipa Jurčevića, sad imaju Davora Franića. Ne znam koga imaju u DORH-u? Sigurno Vujnovac ima nekoga? I to su problemi. Mi o tome nećemo prestati govoriti i nastavit ćemo dakle na ovo upozoravati. Nisu se vama ljudi najavili na ovu poziciju zato što oporba proziva, nego što znaju da neće imati potporu u borbi protiv korupcije i vrlo vjerojatno zato što negdje drugdje netko tko je kvalitetan može imati puno bolju plaću, a bez da je pod pritiskom vlasti, a onda nakon tog pritiska vlasti da se ne čini onako kako se treba činiti i ne postupa onako kako se treba postupati i prozivke nas iz oporbe. I to je, to je najveći problem. I ono što je žalosno kaže kolegica nije ovo tema opominje zastupnika Sačića. Nije to tema. Pa ne znam kako nakon činjenice da je oporba morala skupiti potpise da se raspravlja o izvješću za 2020. vi govorite nemojte govoriti o 2023., govorite o 2022. Ma vaša je sramota što je to od sada tek na kraju 2023. točka dnevnog reda i to nakon potpisa oporbe i kao treća točka dnevnog reda, treća točka dnevnog reda umjesto da bude prva točka dnevnog reda u petak. Koju točku imamo u petak? Ne, pitat ću predsjednika Hrvatskog sabora koji je ovu točku stavio kao treću, a Poslovnik je trebao biti, to je važna točka i trebao je biti prva točka dnevnog reda kao i ova točka u petak. Ali ne, vi želite sutra glasovati i pobjeći, idete vjerojatno dočekati ovu delegaciju u Split. To je intencija. Vi ne želite ovu raspravu, vi ne želite ovu raspravu jer se tiče vas. I najviše posla DORH ima, ljudi su loše plaćeni i najviše posla ima oko vas. Većina posla je oko vas.

Državna odvjetnica sluša, HDZ se smije. Naravno politička opcija koja je napravila veće štete nego od Turaka do danas. Inače da napomenem državna odvjetnice prije neki dan kad sam dao majicu vašem šefu Plenkoviću istu tu, tu istovjetnu „svima „svima za jedan cent, ne samo njima. To je HEP-ov slogan „više od krađe“. Inače HEP je tribao biti stabilnost i sigurnost energetskog sustava, a ne pljačka i pogodovanje Pavi Vujnovcu. Jel' to hrvatska zbilja? Državna odvjetnice ovaj datum gori govori kad je utemeljen višestranački sustav, kad je Hrvatska postala samostalna, poslije u krvi izborena i sad da li je to Hrvatska gdje je ministar vlasnik Agroproteinke il suvlasnik, naravno ćaća mu je bio komunistički direktor te tvrtke Agroproteinke, kasnije je postao vlasnik postao je kapitalist u toj tim pljačkama u privatizaciji. I danas ta osoba nakon tolko prolivene krvi nakon tolko čežnje za slobodnom Hrvatskom svu pobijenu svinje ili prasad kako mi kažemo i ko zna oćel on to spalit možda će u kampanju on to i koristiti jel nemaju oni obraza, možda bude to pečeno na ražnju. I takav čovjek da je ministar i takav čovjek danas sa Plenkovićem dočekuje von der Leyen predsjednicu EU, ona je sve na svijetu. Dal će odgovoriti i europskom tužitelju OLAF-u je li kako se zove ta šefica, što je joj je muž radio u … koje su njene poruke bile, što je bilo oštromjeraši i s liva i s desna s time što joj je muž radio kolko je novca digao i odo je doli po Splitu i rugaju se hrvatskom narodu. Kolega Habijan ne odlazite, vi ste pravnik dobro je da ovo čujete. To je pljačka, kolega Katičić se smije naravno dio sustava tzv. hvarskog kartela zajedno sa Plenkovićem. I zaista evo pitam se, meni svakodnevno šalju inspekcije, inspektorate, inspektorate i neka, neće doći … Sanaderu naravno, da je moj sin u vatrogasaca vidli bi šta bi bilo, da je slučaj da je … sin dal ste gospodina evoga ovdje sidi ispred vas, maloprije ste lipo komunicirali s njime, da li je on pozvan zbog on i kako se zove Milić ne znam šef glasnogovornik ili šta li je, dal su oni pozvani zbog onoga što se događalo u Hrvatskim šumama? Meni svakodnevno dolazi, meni čak kako se zove onaj pašnjak di vam je vila, non stopo di je vila pašnjak pa je postala vila, meni priti tebe ćemo zatvorit. Pa zatvorite me, zatvorite me. Ja sam devedesete godine sanjao ovu državu sa brojnim svojim braniteljima, sa brojnim, ne znam najprije … di ti je pašnjak i vila. Love Kuščević je mala beba gospođo Baričević za vas, mala beba, mala bebica, oni su mala bebica i to što vi radite što ste sustav zauzeli ne smi vam niko ništa. zbog čega? U toj veli večera Boban i šta sad na pašnjaku. državna odvjetnice ovo nije Hrvatska za koju se borilo, ovo je Hrvatska Plenkovićeva, Grlićeva i Katičićeva ovo je Hrvatska Pave Vujnovca, ovo je Hrvatska za koju se nije ginulo. Jedan cent Pavi Vujnovcu, državni tajnik u ministarstvu koje odlučuje o energetici prodaje vino u trgovine Pavi Vujnovca. Stan kupuje čovjek Šamić kupuje u Pavi Vujnovca, a on odlučuje pošto je plin. Zato ja govorim jedan cent svima, a ne samo njima. Evo moj Sinjski vodovod nakon toga što sam Andreju Plenkoviću poklonio tu majicu, ništa to nije specijalno reklamiramo našu tvrtku energetsku, sutradan su pozvali na sud Vodovod, ovrha Vodovodu Cetinske krajine. To još nisam rekao imat ću sada jel vidim da doli oda … Butković obećaje puste ceste vertikale, bitno da je se tunel napravio kroz Kozjak do vrtača, a sad provjerite tko je kupio za tih vrtača di 800 milijuna kuna se ulaže ko je kupio zemlju. To je u moj Dalmaciji se događa. Baško Polje, jel vam poznato Baško Polje? Jel vam poznato kolko je država državna odvjetnice oštećena? Milijarde kuna. E al kažu, e Miro Bulju ti si gradonačelnik Grada Sinja moraš bit dobar s vertikalom šta je reći da ja moram bit dobar sa vertikalom. Niti moram bit dobar niti moram bit loš, ako ima nekakav projekt pa nanijeli su mi štetu za dječji vrtić koji se kandidira koji ima jedan od malobrojnih građevinsku dozvolu pa su ga bacili da ne može dobit, Mamić čini mi se da je državni tajnik ne znam, pa je odbio taj projekat da se kandidira prema europskim sredstvima. Zašto? Onda čemu izbori? Izabrali smo Andreja Plenkovića koji kaže da nije, zamislite državna odvjetnice, da nije mene kaže Andrej Plenković napuvan nakav kakva je kao paun da nije mene ne bi bilo Sinjske alke. A kolegica saborska zastupnica čini mi se Bedeković kaže da nije HEP-a ne bi bilo Alke. Pa da nije Gospe Sinjske i mojih pradjedova ne bi bilo Alke, u čast njih trčemo od 715.g. tako se isto radilo kad je bio Ivo Sanader isti ljudi. Ja sam jedini Sinjanin koji voli Alku i tradiciju Alku al sam jedini kojem je zabranjeno sudjelovanje u pisanom obliku za vrijeme Sanadera dok ste trkali za njim, trčali za Ivom, jedini kojem je zabranjeno i da nije HEP-a Pavi Vujnovca, Barbarića, Šambića, Milatića ne bi bilo Sinjske alke. Čekali mi Sinjani Andreja Plenkovića da protrčimo Alku. Da, istina je da je HDZ priko Viteškog alkarskog društva uzurpirao našu narodnu igru vrlo bitnu, našu tradiciju kulturu to je Sinjska alka to je istina, a sve ostalo je kriminal, korupcija, lopovluk. **Baričević, Danica (HDZ)** Evo povrijeđen je čl. 238. uvaženi zastupnik Miro Bulj ovo što ste sad izrekli vi znate da je laž, a sve zbog toga što mi govorimo cijelo vrijeme istinu o vama. Isto tako što sam i ja rekla prošli tjedan istinu o vama, a to potvrđuju brojni pozivi građana Grada Sinja i kaznene prijave koje podižu tamo građani protiv vas, ne podižem ih ja

Evo kolegica je povrijedila Članka 238., kolegica koja ima vilu na pašnjaku Lovre Kuščević je za nju mala beba, to je ta tradicija tih kriminalnih radnji uzurpacije naših prostora. Kratko ću vam reći, nisu to zabrinuti građani to su građani koje je doveo Sanader iz Amerike, imenovao ih u institucije i plešu kako im vi kažete. Kako im vi kažete plešu i ja ih se ne bojim, neću kleknut. Ja se ne bojim ni ćorke, ni Boga, davno sam ja se …/Upadica Ante

Hvala lijepa. Povrijeđen je Članak 238., gospodin uvaženi zastupnik Miro Bulj vi klevećete, ali vas štiti saborski imunitet. Ako imate bilo kakvih saznanja dužni ste to prijaviti u protivnom činite kazneno djelo, a treće s obzirom da iznosite neistine činite kazneno djelo lažnog prijavljivanja, lažnog osuđivanja ovdje i to upravo sve pred državnom odvjetnicom. Sram vas bilo.

Kolegice i kolege postavlja se pitanje koliko uopće ima smisla raspravljati o Izvješću glavne državne odvjetnice iza ponoći. Mislim da ne trebamo raspravljati možemo samo konstatirati da je Andrej Plenković ostvario svoj politički cilj, a to je iscrpljivanje države kao što smo svi iscrpljeni u današnjoj raspravi koja poprilično drugo traje, kao što je iscrpljena i glavna državna odvjetnica. Ja bi voljela da ako je već budna u ovo doba da radni neki svoj drugi posao za državu možda puno važnije nego slušati ovakve besjede, ali to je volja Andreja Plenkovića i njegove parlamentarne većine. I to pokazuje da se on zapravo više ničega ne boji. Nema nikakvog oblika odgovornosti niti one institucionalne jer neće ova armirana većinica jer malo ih je ostalo 5-6 do ovih noćnih sati jel to pokazuje što o svemu Andrej Plenković i HDZ misli, dakle ne boji se njih, a ponajmanje se ima razloga bojati USKOK-a i DORH-a i to u razdoblju u kojem njegovu parlamentarnu većinu, njegove ministre pa i njega osobno potresaju najveće i najteže korupcijske afere. U niti jednoj normalnoj, pristojno uređenoj državi ne bi bilo zamislivo da predstavničko tijelo građana, zakonodavno tijelo, parlament koje bira i nadzire vladu, ali isto tako bira, smjenjuje i nadzire rad glavnog državnog odvjetnika čita iz godine u godinu, iz godine u godinu jedna te ista izvješća i ne poduzima ništa. To nije samo odgovornost glavne državne odvjetnice, to je odgovornost Hrvatskog sabora, parlamentarne većine da budem preciznija, a i Vlade. I sabor i vlada imaju ustavnu dužnost pravosuđu osigurati primjerene uvjete za rad. HDZ-ova vlast to ne čini jer uporno želi tu jednu granu državne vlasti u potpunosti onesposobiti kako bi država bila njihova. To je suština. E sad, kad već imamo ta silna izvješća u kojem se od Dinka Cvitana ponavljaju jedni te isti strukturni problemi kako što se tiče same infrastrukture u smislu pravosudnih zgrada tako i u smislu zakona koji su neadekvatni odnosno imaju neke probleme i procesni Zakon o kaznenom postupku i Kazneni zakon i postoji problem kadrova, njihovih neadekvatnih plaća i općih uvjeta rada, dakle ne događa se ništa. Evo što bih ja napravila da sam glavna državna odvjetnica ili ravnateljica

USKOK-a ili da sam glavna državna odvjetnica i u situaciji kad niti sabor, niti Vlada ne radi ništa da pravosuđu osigura primjerene uvjete za rad, e onda bi se ja pobrinula za to da me napokon shvate ozbiljno, a to znači da bi napravila listu prioriteta. Možda bi čak na nekoj press konferenciji o tome i javno komunicirala pa rekla, svaki Pero koje je ukraden bicikl ima pravo očekivati od države da riješi njegov slučaj, da ga zaštiti njegovu imovinu, da mu pokaže da država tu i za njega postoji, ali u uvjetima kada mi nemamo dovoljno državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika prvo ćemo riješiti onu korupciju koja pogađa veći broj građana, a onda će na red doći i Pero. A to znači da bi u situaciji kada se vode postupci ministara, protiv saborskih zastupnika, protiv držatelja parlamentarne većine, protiv direktora trgovačkih društava u vlasništvu države i svih ostalih s HDZ-om umreženim struktura krenula od rješavanja upravo njihovih slučajeva i to ponovno po redoslijedu težine u smislu otuđene imovine, financijske štete i svega ostalog i tu bi po tako definiranim kriterijima redoslijed postupanja bio na neki način objektiviziran, javan i transparentan. Ako bi se javnost pobunila ja bi pitala, dobro dragi građani, dragi mediji, a što želite, želite li da se bavim biciklima ili da se bavim premijerom i njegovim ministrima, recite mi, pa ću u skladu sa interesima građana, javnosti i opozicije preurediti svoje prioritete. Dakle, ne bi čekala jednu godinu, dvije, tri, pet da me se ozbiljno shvati, ne bi ponavljala tri puta ili dva puta svoje izvješće, naprosto bi slijedeći put rekla od prošlog izvješća niti sabor, niti Vlada nije poduzela ništa. Prošli put kada smo raspravljali o Izvješću Zlate Hrvoj-Šipek rekla sam da je njezin položaj neodrživ. Činjenica je da se protiv korupcije nitko, ali nitko, niti Zlata Zlata Hrvoj-Šipek, a niti bilo koja druga osoba koja bi se našla na njezinom mjestu ne može boriti ukoliko izostaje podrška sustava, a Zlata Hrvoj-Šipek tu podršku nema i možda to nije ugodno za čuti, nije baš lako niti izgovoriti, ali to je naprosto tako. Za podršku sustava i za podršku javnosti svatko, bilo tko, pa tako i Zlata Hrvoj-Šipek se jednostavno mora izboriti, a to znači izboriti se ne tako da se ukazuje na statističke rezultate, ne tako da se govori da su zbog velikog entuzijazma i osobnog angažmana državni odvjetnici postigli visoku razinu učinkovitosti jer javnost u statističke izvještaje ne vjeruje, njihova realnost i njihov pogled na stvari je sasvim drugačiji. Ne, za podršku javnosti, za podršku sustava glavni državni odvjetnik i ravnatelj USKOK-a tko god to bio mogu se izboriti samo na način da pokažu spremnost da udare na jače, na najjače u ovom slučaju zato što su jednostavno i nažalost okolnosti takve. A kada to postignemo, kada to postignemo, to nažalost nije li na sreću nažalost za HDZ, al na sreću za hrvatske građane i hrvatsku državu ima i određene političke posljedice jer ne možemo očekivati tu podršku sustava, ne možemo očekivati reformske zahvate od Vlade Andreja Plenkovića i HDZ-a jer bi to zapravo značilo da se bore protiv sebe samih, to znači da sebe svjesno idu smijeniti, dakle do tog trenutka moramo doći na neki drugačiji način, a onda netko drugi tko će sjest u vladajuće klupe, netko drugi tko će sjest u resorna ministarstva mora biti svjestan da borba protiv korupcije doista traži čitav paket reformi i mjera, možda je vrijeme doista da na ispravan način promijenimo model i postupak izbora glavnog državnog odvjetnika, činjenica jest da je Europska komisija i da su druga tijela rekla da je RH ispunila preporuku GRECO-a, da to je točno, ali samo zato što je ta preporuka bila krivo intonirana. Osobno sam bila prisutna na plenarnoj sjednici GRECO-a kada se raspravljalo kako će se sročiti ta, ta ta mjera, pa je ona imala blagi izričaj, Hrvatska bi trebala razmotriti treba li promijeniti model reizbora i onda se naprosto nakon nekog vremena reklo, pa evo mi smo razmotrili i nešto ćemo tek tako kozmetički zakamuflirati, ali nismo išli u veliku promjenu koja bi omogućila da glavni državni odvjetnik ili glavna državna odvjetnica, tko god to bio, nije neko kojeg je izabrala parlamentarna većina koja god i čija god to parlamentarna većina bila jel dok god je to tako mi niti u percepciji ne možemo imati baš neovisnog glavnog državnog odvjetnika, a s obzirom na probleme korupcije u državi to je praktički za sve skupa ključna osoba. I što nam je sada činiti? Prihvatiti ovo izvješće, izglasati ga, ne izglasati, primiti na znanje kao što ga je primila Vlada, uzaludno, raspravljati dalje čini mi se još, još uzaludnije. Tražiti smjenu Zlate Hrvoj-Šipek doista nema smisla jer nakon Zlate Hrvoj-Šipek doći će neka druga osoba u iste uvjete, u iste cipele, ako ne promijenimo sustav, ako ne promijenimo uvjete pomaka jednostavno neće i ne može biti, neće i ne može biti. Možda može biti malo većeg talasanja i to je jedino, al doslovno jedino čemu se Hrvatska može nadati u ovih par mjeseci koliko je proteklo do slijedećih parlamentarnih izbora i s obzirom da glavna državna odvjetnica sad i nema puno mogućnosti ja bi doista sročila na jedan papir, ne ovako općenito sročene zaključke koji kažu kažu vrlo brzo će se USKOK i DORH naći u situaciji da neće moći ažurno izvršavati svoje zadaće, potrebno je popuniti broj zamjenika, potrebna je izmjena i dopuna određenih zakona itd., itd.. Ne, ja bi te zahtjeve puno decidiranije sročila, minimalna plaća koja se mora povećati za od prvog, pa do najmanjeg iznosi toliko i toliko, zgrade su nam potrebne te i te u tom i tom roku, broj djelatnika itd., itd.. Izmjene i dopune zakona, evo to je barem minimum koje bi jedno resorno ministarstvo moglo uputiti doslovno u tjedan dana i ako glavna državna odvjetnica se postavi na način da kaže ovo su moji zahtjevi, izvolite svi skupa pokazati da vam je stalo, izvolite svi skupa pokazati da radite svoj posao, pa ću ostati, ali biti smokvin list HDZ-ovoj korupciji, e pa to ne bi trebao biti apsolutno nitko, hvala.

Zahvaljujem se. Govorili smo ovdje puno puta o degradaciji institucija, neovisnih institucija u Hrvatskoj u mandatima, dakle ne u mandatu, nego u mandatima Andreja Plenkovića. Govorili smo o slijedu uništavanja neovisnih institucija poput pravobraniteljstava pa zatim Povjerenstva za sukob interesa, na kraju DORH-a i USKOK-a. I za svaku od tih stvari smo imali vrlo konkretne primjere kako su institucije kontinuirano bile podfinancirane, tzv. financijsko izgladnjivanje institucije da bi posljedično u 5 do u 5 do 10 godina propala, kako su namjerno onemogućavani, onemogućavano popunjavanje kadrovima i kako je vrlo jasno upravo odavde od strane ove većine, im bila slana kontinuirana poruka da ako će svoj posao zaista raditi dobro i neovisno što će ponekad naravno podrazumijevati i kritiku vlasti da tada čelnici tih tijela neće biti reizabrani. I to se dogodilo. To se dogodilo Lori Vidović koja je kontinuirano upozoravala vrlo i jasno na podfinanciranje Ureda pučke pravobraniteljice, kontinuirano dodavanje novih ovlasti bez sredstava da ih se obavlja, bez mogućnosti da zapošljavanja nove ljude plus upozoravala je na propuste institucija drugih u suzbijanju nekih negativnih pojava kršenja ljudskih prava. Bilo je jasno da ne može biti reizabrana. Bilo je to i jasno rečeno. Imamo ovdje bivšu čelnicu Povjerenstva za sukob interesa koja je također vrlo jasno komunicirala i radila na predmetima koji jesu imali visoki profil, koji jesu imali visoki profil, politički visoki profil. I koja je jasno komunicirala o svim problemima, institucionalnim problemima zašto se namjerno i svjesno potkopava rad određene institucije. Da li je bila reizabrana? Bilo je jasno da ne može biti reizabrana. Nakon toga je došla slijedeća. Došla je gospođa Nataša Novaković. Gospođa Nataša Novaković je također ne samo radila na visoko profilnim slučajevima nego isto tako upozorava na sustavno potkopavanje te institucije i financijski i zakonodavno. Nije bila reizabrana. I također joj je to jasno poručeno. Nakon toga, nakon toga imamo zaista, moram reći i za hrvatske pojmove, bizaran slučaj ostavke ravnateljice USKOK-a, gdje objašnjenje prvo koje ide od vas je objašnjenje da je žena dala ostavku iz privatnih razloga. Nakon toga dolazi to obrazloženje sa nesrećom, prometnom nesrećom njezinog vozača. I sada nama je u tom trenutku bilo jasno da ako sa tim obrazloženjem ode ravnateljica USKOK-a, dakle čelnica tijela, najvišeg tijela, neovisnog tijela za borbu protiv korupcije, da ona odlazi jer je njezin vozač imao prometnu nesreću i to moramo reći svakodnevnog tipa, nije se ništa strašno dogodilo. Hvala Bogu, svi živi, zdravi itd. gdje je policija došla na uviđaj, obavila, on platio kaznu itd. Gdje je to bilo u vršenju službene dužnosti, kada vi sa takvim obrazloženjem imate odlazak čelnice takve institucije, pa potpuno je bilo jasno da neće nitko bit dovoljno, neću reći hrabar, nego sebe stavit u poziciju da si uništava život i karijeru nakon takve situacije. Jer zašto bi to netko napravio? Za tu plaću koju tamo dobiva, pa bilo je jasno da neće. Ali ta situacija, ne znam kakva je vama neću spekulirat, ali ja znam kome je takva situacija dobra. Takva je situacija dobra Andreju Plenkoviću i takva situacija je dobra HDZ-u. Situacija u kojoj imamo zemlju u kojoj nitko, nitko baš nitko iz sustava ne želi biti ravnatelj institucije zadužene za borbu protiv korupcije. I kada ste danas ovdje rekli da je DORH zadnji u redu, da borba protiv korupcije počinje daleko prije sa drugih institucijama, sa drugim mjerama, sa drugim aktivnostima, ja sam se složila, da je DORH je zadnji u redu, ali kada smo mi to raspravljali ovdje na raspravi o proračunu i kada smo tražili da se iznos za te druge mjere koji se zove stavka u proračunu, borba, aktivnosti borba protiv korupcije poveća sa znate koliko – 14.000,00 kn. 14.000,00 kn naša Vlada daje na te druge mjere borbe protiv korupcije. I kada smo pitali ovdje zašto je tome tako, onda nam je premijer, ministar financija i ostali su objasnili da je to nebitno jer se borba protiv korupcije radi gdje? U DORH-u i USKOK-u. A kada smo mi tražili, evo upravo naš klub svake godine da se povećaju iznosi koji se onda daju DORH-u i USKOK-u, onda su naravno ti amandmani odbijeni. I u situaciji u kojoj se to sustavno događa godinama. Vi kao što kolegica Orešković sustavno godinama kažete da nemamo ljudi, ne javljaju se na natječaje, nemamo zgrade, uvjeti rada su loši itd. U zemlji koje povjerenje u institucije najniže u Europskoj uniji. U zemlji koja je jedina zemlja članica Europske unije, ponavljam jedina zemlja članica koju je OECD-ova agencija stavila na sivu listu zemalja zbog nesuzbijanja pranja novca. U zemlji u kojoj imamo političku korupciju na razini koja se više ne mjeri u milionima nego u milijardama. U toj zemlji ja bi očekivala da vi i svi vaši suradnici kada dođete ovdje vičete, vičete o tome da vas se sustavno i namjerno podkapacitira. Ja bi očekivala da vi ovdje dođete u sabor tražeći od nas kojima odgovarate da vam pomognemo u tome da natjeramo Vladu da prestane sa financijskim izgladnjivanjem vaše institucije i da se nikada više ne dogodi da vam se ne samo na natječaj za ravnatelja, na javni poziv za ravnatelja, ravnateljicu USKOK-a nego na mnoge druge javne pozive koje imate i natječaje koje imate od službeničkih mjesta do dužnosničkih, da vam se ne dogodi da vam se ne javi adekvatan broj ljudi. Jer meni je danas, ja sam gledala to na odboru, meni je to bilo tužno gledati jer to je jedna slika ultimativnog propadanja ono institucije koja jest ključna uz sudove za funkcioniranje cijele jedne grane vlasti. I ja gledam to tu godinama sad, 3 godine, kako se sustavno ta grana vlasti uništava. Bila je još jedna prilika za reagiranje. Prije nekoliko mjeseci kad je bio štrajk službenica u sudovima predsjednik Vrhovnog suda je alarmirao javnost, Vladu i sabor da ako se hitno nešto ne poduzme da će se pravosudni sustav urušiti jer nitko ne želi više obavljati službeničke poslove to toj, po tom iznosu plaća. Dapače pozvao je premijera, pozvao je, on je pozvao premijera na razgovor ne da bi razgovarali o slučajevima i kako će se rješavati nego da bi razgovarali o tome da će pravosudni sustav se urušiti ako se ne dignu plaće službenicima. Evo u tom trenutku mi smo očekivati da ćete se vi pridružiti predsjedniku Vrhovnog suda u tom apelu, da ćete javno reći da ne samo sudovi nego i državna odvjetništva propadaju i mi ne možemo raditi dobro svoj posao jer smo sustavno podfinancirani, ali to se nije dogodilo. A u svemu tome što se sustavno urušava DORH ono što imamo kao rezultat je da neki veliki slučajevi, neki veliki slučajevi i ne, ja razumijem ovu možda malo nemuštu, nemušti pokušaj da se prikažete kao institucija koja ima i socijalnu dimenziju pa jednako tako radi na krađi bicikla kao i na visoko profilnim slučajevima političke korupcije, al to mislim zbilja niti smije, niti može uspoređivat i različite razine i različita čak unutar DORH-a se time bave Dakle, bez obzira dakle na to što mnogi ljudi unutar DORH-a jako vrijedno rade, daju izuzetno puno vremena i više od svog radnog vremena na to da bi se određeni slučajevi riješili mi nemamo konkretne rezultate visoko profilnih slučajeva. Pazite slučaja Agrokor da to ne zaboravimo u 3. mjesecu ove godine pada optužnica protiv Todorića ne zbog neke nedostatka dokaza nego zato što je glavni dokaz nije prihvaćen jer ga je dao vještak koji ne može biti vještak financijski, a koji se platio i platio se velikim novcima, dakle to to je ozbiljna greška i za to je netko trebao odgovarati i ako taj, to sad, ako cijeli slučaj Agrokor zbog toga zaista na kraju padne pa netko za to mora snositi odgovornost jer je vrijednost tog slučaje daleko veća od Perinog bicikla i građani će to morat nadoknadit uvijek kao što i uvijek moraju sve nadoknadit iz vlastitih, Završit ću sa time da i DORH i pravobraniteljstva i neovisne institucije koje jesu u tom lancu bitne za borbu protiv korupcije ili zaštitu ljudskih prava nisu jedine institucije u Hrvatskoj koje su posljednjih 8 godina uništene. Možemo pogledati šta se dogodilo sa HRT-om. Možemo pogledati šta se događa recimo sa HEROM i koje su posljedice sustavnog političkog kadroviranja tamo gdje političko kadroviranje nije trebalo biti u neovisnom regulatornom tijelu, šta je, šta se dogodilo sa HROTE-om, šta nam se događa sa HEP-om kao jednim od strateških, ključnih strateških javnih poduzeća. Šta nam se događa na razini škola zbog političkog izbora ravnatelja, šta nam se događa na razini zdravstva gdje ne može bit da ne bi ravnatelj bolnice bio HDZ-ov čovjek pa sad tamo gdje nisu, gdje nisu HDZ-ovi ljudi na čelu bolnica se radi to da se jednostavno oduzmu te bolnice onim županijama i gradovima u čijoj su, u čijoj su nadležnosti a gdje HDZ nije na vlasti stave pod kapu HDZ-a. I vidite ta razina koruptiranosti svih institucija, svih institucija do razine to možda ne znate planinarskih domova koja se sad oduzima planinarskim društvima i daje na upravljanje, kome, županijama jer je na vlasti u velikoj većini županija, tko, HDZ. I gledajte kad ste državni odvjetnik u toj zemlji, kad ste predsjednik Vrhovnog suda, kad ste ravnatelj HRT-a, kad ste, kad ste na bilo kojoj javnoj funkciji pa morate reći da se mora stat. Da se mora stat jer da ova zemlja nije stvar u tome da propada nego da prelazimo kritičnu točku mogućnosti da ćemo te institucije moći vratiti u normalno stanje funkcioniranja koje nije politizirano, koje ne odgovara jednom AP šefu. Kažem vam do razine planinarskih domova. Pozicija vaša je jedno od ključnih u ovoj zemlji i ja znam da je ona teška i da vas se puno kritizira i da je to nekad zaista nezahvalna pozicija, ali da vi nastupate, vjerujte mi, sa pozicije da tražite od nas pomoć da pritisnemo zajedno Vladu da se ti problemi riješe mi bi to napravili i mi bi to cijenili. S druge strane kada dođete ovdje i kažete da prihvaćate kritiku Vlade oko nečeg ko vas nema šta kritizirat, a kažete da smo mi odgovorni što se nitko nije javio na natječaj i ravnateljicu USKOK-a, mi zato što mi kritiziramo, što je nas posao je da propitujemo, onda vidite ni mi nemamo više motivaciju bit partner i nažalost onda dolazi do toga da ćemo svi dići ruke od toga da bi institucije možda jednog dana mogle biti Hvala vam lijepo, pa evo ja ću se pridružiti onima koji misle da u ovaj kasni sat, ne znam koliko je produktivno uopće razgovarati o ovakvoj temi, a temi koja bi trebala biti od javnog, nacionalnog, kako god hoćete, značaja i drago mi je vidjeti evo da i kolegici Benčić i još nekim kolegama iz oporbe koji su raspravljali ovdje i ljudi iz HDZ-a vrlo ovoga sugestivno viču tako je, bravo, slažete se s nama onda da smo u jednoj velikoj krizi institucija, demokracije, javnog povjerenja u institucije, to nije ništa novo, al pod HDZ-om kažem, to, to je nešto na što smo navikli. Ja bih počeo možda u malo drugačijem tonu, ja bih se zahvalio svim zaposlenicima državnog odvjetništva koji jako odgovorno, savjesno rade i odgovorno rade svoj posao. Nažalost, iz više situacija imao samo doticaj sa njima i zaista na Državno odvjetništvo Osijek mogu dat isključive pohvale, to su jedni vrlo predani i profesionalni ljudi. E sad, oni su profesionalci, državna, glavna državna odvjetnica nije, ona je ovdje imenovana i zapravo kolegice i kolege ja sam se pitao trebam li uopće raspravljati o izvješću žene, čelnice jedne institucije na, na čelu koje smo je mi imenovali, koja će nam s ove govornice reći da eto dan je počeo loše, ali ona duguje zaposlenicima DORH-a nešto. Ne duguje ona njima ništa, ona duguje ovoj instituciji, ona duguje hrvatskoj javnosti jer ona ju plaća i mi smo je na ovu poziciju imenovali. I na kraju dana, ni vama, ni meni nema ona što pravo niti potrebu opravdavati što ti savjesni i odgovorni ljudi rade nego što ona radi jer ona je čelnica organizacije, nije državna odvjetnica više u smislu da zastupa neki određeni predmet ili neko određeno područje djelovanja u čemu sam čuo da je dobra, barem u onome što je radila prije, ali voditi jednu ovakvu instituciju nešto je sasvim drugo. I ja vas pitam, nadam se čisto retorički, al vjerujem da ću odgovor dobiti isti. Od osobe koja nas je lagala, jer nemam bolje riječi za to, prošle godine u lice, znači nas zastupnike, pa onda i hrvatsku javnost posredno, što možemo očekivati i što trebamo očekivati? Pa ne puno i zapravo kriviti nas što se niko ne javlja na natječaj za ravnatelja USKOK-a je po meni, a oćete, vrhunac bijega od stvarnosti, realnosti, odgovornosti, što god želite. Jer na kraju dana i za razliku recimo od, od pravobraniteljica od kojih dobivamo fitbek odnosno povratne informacije koje bi trebale dobivati, to nažalost od državnog odvjetništva ne dobivamo. Državno odvjetništvo odnosno ne državno odvjetništvo, državna odvjetnica je ta koja se postavlja sluganski prema vladajućima, što pravobraniteljice ne rade kolegice i kolege jer njihov je posao, zato smo ih mi tu i birali da budu lakmus papir, savjest naša da nam pomognu kreirati što bolje zakone i zakonska rješenja na korist naših građana, pa to bi trebalo valda i državno odvjetništvo raditi, ali to ne radi. I evo ovdje je spomenuta Lora Vidović, koju isto moram spomenuti, ali ne samo ona, evo i trenutna pučka pravobraniteljica koja često trpi napade zato što je kritična prema vladajućima, nije kritična ona prema HDZ-u kao takvom, niti kao Andreju Plenkoviću kao premijeru, ona je kritična prema sustavu koji očito u nekim segmentima ne funkcionira, a to bi trebao odnosno je trebao biti zapravo zadaća i državnog odvjetništva, da bude naša savjest, da bude onaj tko će zapravo se baviti pravicom i pravdom i tko će istjerivati neke, neke stvari na čistac. Ne da se dodvorava vladajućima, ne da obmanjuje zastupnike, onda i hrvatsku javnost, a najmanje od toga je danas kriv i zato što se neko ne javlja na neku javnu poziciju. Složit ću se sa kolegicama i kolegama koji su rekli da i zapravo ja bih to jako rado i prihvatio, da u državnom odvjetništvu imamo partnera da nam kaže, ljudi ovo, ovo nije dobro. Mi iz oporbe upozoravamo na potkapacitiranost, hoćete financijsku, kadrovsku i svaku drugu koju DORH ima, hoćete vidjeti neke prostore u kojima pojedina državna odvjetništva funkcioniraju, to je katastrofa, to je horor, znači to je dobro da ljudi živu glavu izvuku praktički kad izlaze iz radnog mjesta i tu imate našu podršku i naše savezništvo i uvijek ćete imati. Hoćete reći da vam je teško privući ljude u službu? Pa ko bi vam, ko bi vam htio doći i biti vježbenik za tu mizernu plaću za tako odgovoran posao i častan posao, to se svi slažemo, a ko bi želio raditi taj posao? To je vrlo nezahvalan posao, na kraju se zamjerite svima ako radite svoj posao dobro, a nikakve zapravo povratne recimo nagrade nemate, niti financijske, niti statusne, nikakve. Ako radite svoj posao dobro, ponavljam. Moramo se zamisliti oko nekih dubljih stvari. A to je kako naš sustav funkcionira i kako želimo da funkcionira. Jer očito ne funkcionira dobro, očito da vam neke postavke apsolutno nisu dobre. Ali očito je i da osoba koja sada vodi DORH, barem po mom sudu tome nije dorasla. I žao mi je evo što vam to moram reći, ali mislim da bi vam to rekao svatko tko vam želi dobro. Niste dorasli tome. Ne možete se s time nositi i što je, nije grijeh, netko to može, netko to ne može. Netko je dobar državni odvjetnik ali ne mora značiti da će instituciju voditi dobro. Netko je dobar zastupnik, ne znači da će biti dobar premijer ili vođa stranke ili kako god hoćete. Svatko mora naći svoje mjesto u svom sustavu. ovakvo inzistiranje na nečemu da smo mi iz oporbe krivi zato što vi imate problema u funkcioniranju, a očito da imate, je mislim van pameti. to je karakteristika autoritarnih režima, a ne demokraciji kojoj mi težimo ili želimo biti u. Stoga evo što bih ja rekao građanima, što bi im sa ovog mjesta poručio. Prije svega zato što i vladajući odnosno Vlada čak neće podržati izvješće, nego će ga primiti na znanje. Što to znači? Ako nešto primate na znanje, znate da se dogodilo. Eto to je otprilike to. Ako nešto podržite to znači da stojite iza toga. Očito ni vladajući ne stoje iza ove državne odvjetnice, pa ni iza pravobraniteljice. Iza koja stoji Vlada na kraju, osim iza Vlade same. A je li to svrha na kraju? Mislim da nije. Stoga ja bih volio kad bi u kažem državnom odvjetništvu imali saveznika da se izborimo da taj sustav bude bolji, efikasniji, da radi ono što, zašto je zamišljen, odnosno zašto, što bi trebao činiti i na kraju dana da građani, pa i mi sami imamo povjerenja u taj sustav. Ja vam moram reći da ne mogu do kraja vjerovat, ne sustavu nužno, a državnoj odvjetnici da. Ako vam svjesno kaže da neke stvari nije znala, a zna da to nije istina. Pa što vam je onda napravila nego vas lagala. I uhvaćena je u tome i opet nikom ništa. Jer to je recimo Vladi i Andreju Plenkoviću sasvim normalno. Ha, svatko kaže da, da sam zločest rekao bih da svatko cijeni druge po sebi pa ako sam ja lažov, onda mislim da su svi lažovi. Pa to je valjda onda tako, ali nisam zločest pa to neću reći. No ono što sam i što trebam reći i zbog sustava i zbog države i zbog naših građana, je da onda trebaju pristupiti smjeni državne odvjetnice. I na čelno mjesto institucije kojoj bi svi trebali vjerovati imenovati osobu koja ima imalo kredibiliteta u javnosti. I u političkoj i u onoj općoj. Stoga na kraju dana hoćemo li primiti na znanje ovo izvješće. Pa primit ćemo ga na znanje, to je najmanji problem. To se dogodilo, prošlo je, zapravo ono što je porazno i žalosno jest da oporba mora inicirati neke stvari koje bi se na dnevnom redu trebale naći po inerciji. Hoćete od izvješća Državnog odvjetništva, pravobraniteljica i nekih drugih stvari koje po Poslovniku i zakonu zapravo Hrvatski sabor treba razmatrati. I sa dobrim razlogom. I jedno i drugo i znači i pravobraniteljstva i odvjetništva. Osim što je to žalosno, osim što možemo, eto reći da su se neke stvari dogodile, ono s čim ne možemo biti sretni je stanjem koje je sada u Državnom odvjetništvu, povjerenjem koje sada uživa u javnosti, a i među nama i ne možemo prihvatiti da ćemo eto to primiti na znanje i vozimo dalje, pa eto što bude. To je nešto s čime se ja evo kao građanin RH na kraju dana ne mogu pomiriti. Ako se vladajuće mire s tim da evo, situacija je takva, loša je ali evo vozimo dalje, koja je onda i na kraju svrha te institucije. Da izgubi svaki kredibilitet, valjda da svako gonjenje ministra ili nekoga iz HDZ-a koji je umočio rukice u pekmez bude neučinkovito odnosno da se dovodi u pitanje, ma svi su oni isti, ma znate DORH, ma znate ovo, ma znate ono. Nije to poanta. Ne bi trebala barem biti. Ali na kraju ispada da je upravo tako. I da je na neki način kolateralna žrtva i toga HDZ-ovog, HDZ-ove krađe pa na kraju i države i ova državna odvjetnica koja tu sjedi. Što svjesno, što nesvjesno, ne mogu u njezino ime govoriti, reći će ona sama ali da na toj agendi radi, kažem opet svjesno ili nesvjesno na žalost da. I ono što mi moramo reći sa ove govornice jest da na čelu DORH-a želimo nekog tko ima povjerenje. Tko može i ima kapacitet biti ono što bi DORH trebao. Voditi ga na način kako bi to trebalo. Nepomirljivo protiv svake korupcije, protiv svakog zločina, protiv svega što ide na štetu hrvatskih građana. Na žalost, do sada smo vidjeli da OLAF ili Europski javni tužitelj, odnosno tužiteljica u našem slučaju radi puno bolji posao nego naša institucija. I onda evo pitam i euroskeptike, je li loše što smo članica Europske unije. Pa iz ove perspektive, apsolutno ne i ostaje mi samo još na kraju retorički se zapitati da nismo članica Europske unije, kako bi Hrvatska izgledala, koliko bi korupcije bilo, koliko bi institucija bilo ukradeno? Puno, puno više. Ovako, barem Europa, barem Bruxelles, barem

Hvala lijepo predsjedavajući. Kolega Hajduković povrijedio je čl. 238. Prvo je rekao da Glavna državna odvjetnica nije profesionalac iako zato moraju biti ispunjeni posebni i opći uvjeti, a drugo da nije dorasla toj funkciji. Ako je broj radnih dana na predmetima smanjen sa 144 na 70 dana, ako je indikator uspješnosti sa 91% povećan na 100% ne znam koji drugi pokazatelji trebaju biti dovoljni da vas zadovolje da budete zadovoljni radom državnog odvjetništva.

Jel broj predmeta, jel broj sati, jel broj sati sjedenja na stolici ili pisanja predmeta ili što? Pa valda bi indikator uspješnosti trebao biti broj uspješno završenih i okončanih predmeta, broj osuda, uostalom i povjerenje javnosti pa i ove političke koja je tu istu državnu odvjetnicu imenovala, a ne samo suhoparne statistike jer statistikama se možemo razmetati do sutra. **Sanader, Ante (HDZ)** Evo s ovim smo iscrpili rasprave u ime klubova. Sad informatičari traže pet minuta pauze.

E nisam rekao Hajduković opomena.

Nastavljamo dalje kolege, pojedinačna rasprava prva je poštovana Karolina Vidović Krišto, Dame i gospodo prije nekoliko mjeseci protiv državnog odvjetnika Aleksandra B. iz Frankfurta započelo je suđenje jer je navodno uzimao mito kako bi prikrivao korupcionaške slučajeve. Dakle, korupcija postoji i u državama koje su uređene. Korupcija postoji od kad postoji čovječanstvo i naravno da je nikada nećemo uspjeti potpuno iskorijeniti. Međutim, problem nastaje, a to jest hrvatski problem kada korupcija postane institucionalizirana, kada tijela koja su zadužena za borbu protiv korupcije budu otvorene predvođene korumpiranim osobama. Problem je kada korupcija toliko nabuja da ugrožava doslovno temelje društva i ugrožava živote gotovo svih građana. U Hrvatskoj je korupcija ugrozila i zdravstvo i školstvo, ugrozila je i poljoprivredu i kulturu i financije i gospodarstvo. To nesnošljivo stanje jest plod rada DORH-a jer DORH po zakonu mora reagirati na kršenje zakona. Uzmimo stanje u poljoprivredi, mi svjedočimo kriminalnom stanju u davanju poljoprivrednog zemljišta u koncesiju. Moćni i sa strukturama uvezani pojedinci dobivaju koncesiju za 200 kuna po hektaru da bi istovremeno dobivali državne poticaje u visini od 3,5 do 4 tisuće. Kada uzmemo u obzir da pojedinci imaju 50, 100 ili više hektara onda vidimo koliko pojedini moćnici zarađuju bez ikakvog truda. Ključni problem je da velik dio onih koji dobivaju zemljišta u koncesiju uopće ne obrađuju tu zemlju ili ju jako loše obrađuju što je rezultiralo uništavanjem proizvodnje hrane u Hrvatskoj. Hrvatska tako proizvodi samo 27% potrebnih orašastih plodova. Hrvatska mora uvoziti i kruške i šljive i jagode i jabuke. Mi uvozimo 70% rajčice. Hrvatska uvozi 75% mrkve. Ovo stanje koje sam opisala isključivo je rezultat razaračke korupcije koja u Hrvatskoj dominira pod zaštitom DORH-a jer DORH je morao spriječiti nezakonito dodjeljivanje zemljišta i zlouporabe sa poticajima. Ili slijedeći slučaj. Je li kazneno djelo ako Ena Fruit Pavla Vujnovca zahtjeva da obiteljska tradicionalna Dodlek iz Međimurja preda svoje vlasništvo bez ijednog eura, a da Dodlek to logično odbije, a Vujnovac protivno zakonu prisili upravu Konzuma da prestane kupovati Dodlekove krumpire te umjesto njih putem naravno Vujnovćeve tvrtke počne uvoziti krumpire iz Francuske i Nizozemske. Kako bi se ovo djelovanje nazvalo u Češkoj, Švedskoj ili Austriji? Ono bi se nazvalo kaznenim djelom iznude te bi bilo ekspresno procesuirano, a time i spriječeno. Što se u Hrvatskoj dogodilo u slučaju Dodlek i Vujnovac? Ništa. Tko je trebao djelovati? DORH. A zašto nije djelovao? Jedna je mogućnost da su nesposobni, a druga je mogućnost da su kao i državni odvjetnik iz Frankfurta u korupciji. Korupciju možemo nazvati stanjem kao kad netko ima infarkt. Kad netko ima infarkt liječnik ne promatra tu osobu kako je odjevena ili kakvu boju očiju ima već odmah djeluje jer u protivnom ta osoba može umrijeti. Upravo ovom logikom DORH je dužan na spoznaju kršenja zakona po službenoj dužnosti djelovati. Znači DORH na spoznaju o tome da predsjednik uprave HEP-a Barbarić donosi odluke koje su štetne za HEP dužan je spriječiti nanošenje te štete, a osobe koje su tu štetu činile i tu štetu čine DORH mora onemogućiti u daljnjem počinjenju tih protuzakonitih radnji. Što je DORH morao učiniti u slučaju afere HEP plin? DORH je morao utvrditi činjenice i sukladno tim činjenicama onemogućiti daljnje nanošenje štete HEP-u i privesti osumnjičene. Dakle, umjesto da DORH uhiti Franu Barbarića on je i dalje predsjednik uprave HEP-a te s izrazito velikom vjerojatnošću i dalje donosi koruptivne i štetne odluke. Identičan slučaj zaštite korupcije od strane DORH-a imamo i u slučaju Croatia osiguranja, u slučaju Borg, u slučaju zagrebačkih štandova ili u slučaju glasnogovornika Vlade Milića koji putem sms-a zapošljava u državna, a DORH uopće ne reagira, ali istovremeno uhitite međimurskog župana zato što je nekoga zaposlio iako je to njegova ingerencija kao župana. Dakle, DORH je tijelo koje treba skrbiti za poštivanje zakona i zaštitu državne imovine tj. imovine hrvatskih građana i zato ga hrvatski porezni obveznici plaćaju. DORH radi suprotno i danas, a tako radi i zadnjih 20 godina. Nedjelovanje DORH-a tj. njegovo selektivno djelovanje jest temeljni problem hrvatske države. Tamo gdje nema reda tamo nastaje kaos i naravno nered. Upravo taj nered posljedica je rada DORH-a. Razlog za nered u Hrvatskoj je izrazito prozaičan to sam već nekoliko puta rekla. On se zove interes gramzljive manjine u Hrvatskoj jer kada bi DORH radio po zakonu premijer u Hrvatskoj ne bi se zvao Andrej Plenković, predsjednik sabora ne bi se zvao Gordan Jandroković kao što ni Miroslav Šeparović ne bi bio predsjednik Ustavnoga suda. Kada bi DORH radio po zakonu onda najveći poduzetnici u Hrvatskoj ne bi bili uvoznici već sposobni i kreativni proizvođači. Onda Tedeschi ne bi imao plaću od 56 tisuća eura, a njegovi zaposlenici 700. Zaključno, svakoj promjeni u Hrvatskoj mora prethoditi micanje čelnih ljudi DORH-a i neminovno njihovo procesuiranje jer kršenje zakona jest kažnjivo, a DORH sustavno krši zakon jer ima spoznaje o korupciji, a ništa ne poduzima i to jest dame i gospodo kazneno djelo. Kazneno moraju odgovarati i Mladen Bajić i Dinko Cvitan kao i Zlata Hrvoj Šipek. Hrvatska može postati uspješna isključivo ukoliko se zakoni budu poštivali i svi budu jednaki pred zakonom. Dakle, svatko mora odgovarati za učinjeno ili za propušteno, DORH sustavno propušta provoditi zakone kako bi se mala skupina mogla besramno bogatiti zbog čega većina naroda trpi i pati. Hrvatska može i mora postati uređena europska država, a sve one koji nas sprječavaju da živimo u uljuđenoj i uspješnoj državi moramo sukladno zakonu kazniti. Hvala vam lijepa.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238., ja sam na prvu mislio da kolegica čita s krivog papira obzirom da je spominjala krumpire i jabuke, a raspravljamo o izvješću od državnog odvjetništva, al onda kada sam malo bolje saslušao njezina saznanja ogromna i poznavanje materije očekujem da će se na novom natječaju za ravnatelja USKOK-a prijaviti i siguran sam obzirom na ovo veliko znanje i poznavanje materije da će tamo i proć. Gdje vam je hrabrost kolega Habijan? Niste se usudili dignuti repliku već povredu poslovnika. …/Upadica Sanader: Molim vas, i vama kolegice Krišto također opomena. Pojedinačna rasprava poštovani Marijan Pavliček. Njega nema, gubi pravo. Slijedi Nikola Grmoja. Hvala. Poštovane kolegice i kolege. Moramo biti svjesni jedne činjenice da je toliko toga rečeno u javnosti o korupcijskim aferama ove Vlade, a da epiloga nema i ne samo da je izrečeno nego je izneseno konkretnih dokaza. Ja sam ujedno što sam i saborski zastupnik i predsjednik Antikorupcijskog vijeća, vi ste bili pozivani dok ste se odazivali na sjednice Antikorupcijskog vijeća i bio je ovaj predmet gdje je diplomat Sabljak prijavio muljanje u našim veleposlanstvima gdje se mimo propisanih uvjeta namještalo na određene poslove i vi ste bili odbacili tu kaznenu prijavu i to na dan kada sam ja, ne vi osobno nego državno odvjetništvo, da bi bio potpuno precizan vi tada niste bili na čelu DORH-a, kada sam pitao pitao u Saboru premijer Plenkovića u tom slučaju, on je rekao takve predstavke ne vode ničemu. Isti dan nakon toga je DORH odbacio kaznenu prijavu, da bi nakon što je Antikorupcijsko vijeće kako vi kažete vršilo pritisak na vas, a ja mislim radilo dobru, mi imamo situaciju da ste vi nakon toga ponovno otvorili istragu, rekli ste da ste dobili nekakve nove informacije. To traje od kako ste vi otvorili tu novu istragu dvije godine sigurno, ništa se po tom pitanju ne događa. Ja ne znam koliko će te istrage trajati s obzirom da ste u posjedu maila u kojem se dogovaraju zaposlenici ministarstva kako zaobići pravila. Očita je tu namjera počinjenja kaznenog djela, postoje dokazi i ključni ljudi unutar MVEP-a posebno inspektor Božić zataškava to djelo. Dakle, da ne ulazim sad u ova sva ostala kaznena djela koja sam spominjao ovdje i gdje imamo aferu SMS gdje se namještalo u Hrvatskim šumama gdje imamo poruke Marka Milića oko njegovog prijatelja, gdje imamo poruke Krune Katičića također, gdje imamo situaciju da se u ministarstvo dolazilo sa popisom OPG-ova pripadnika srpske nacionalne manjine koji moraju dobiti te potpore, tu je uključena kolegica Jeckov, Milorad Pupovac. Jesu li ikad pozvani pozvani na obavijesni razgovor? Milošević je na kraju jedini tu postoji nekakva istraga, ne znam šta je tu posrijedi, ali jedini on da je čini mi se da je nešto nastradao, ako je nastradao ne znam uopće u kojem je to stupnju. Što se s tim događa? I onda će nama iz redova vladajuće većine prijetiti zatvorom. Prijetit ćete nam zatvorom, vi ćete nama prijetiti zatvorom. Vi koji kontrolirate DORH i vi koji danas branite ovdje državnu odvjetnicu koji ste odvjetnici državne odvjetnice i mi da vjerujemo u takvu instituciju, a pouzdano znam koliko sam truda uložio da se u slučaju u kojoj bi u svakoj normalnoj zemlji stvar bila riješena, ne preko DORH-a nego preko suda i donesena presuda u šest mjeseci do godinu dana s obzirom na sve dokaze koje posjedujete, vi još niste podigli ni optužnicu. Ja ne znam kako ja onda mogu vjerovati da vi radite odgovorno i neovisno svoj posao, evo taj slučaj mi je dokaz jer imam svu dokumentaciju i vi ste je dobili i dvije godine traju izvidi, a prije toga ste odbacili kaznenu prijavu, mislim na sustav ne na vas osobno. Mi ne očekujemo ništa od vas, mi očekujemo da hrvatski narod na izborima progleda, a onda će svi oni koji su prikrivali korupciju, koji su sudjelovali u korupciji, koji su zataškavali korupciju ja se nadam pred neovisnim i slobodnim institucijama odgovarati. Ne da ja kažem kolegici vi ćete završiti u zatvoru nego ja sam uvjeren s obzirom na dokaze koji postoje protiv nekih ljudi, o vama ne znam ništa, protiv nekih ljudi unutar vaše stranke da ako institucije budu slobodne oni će se sigurno odgovarati, ako institucije budu slobodne, ane taj i taj će završiti u zatvoru. Vama se s obzirom na prikrivanje, možemo reći prikrivanje kaznenog djela ili pomaganje u prikrivanju kaznenog djela možda to može dogoditi. Ako govorimo o slučaju Žalac. Ja bi mogao povjerovati u vašu priču o propustu ali vi kažete odnosno vi ste potvrdili da se ne radi o propustu kada ste na naša pitanja ovdje lagali. Jer ako je učinjen propust, ja isto učinim propust pa kažem u klubu njima, pogriješio sam. Učinim propust i prema oporbi, pa kažem možda sam pretjerao u raspravi, nisam smio tako. Ali ne lažem oko propusta. Nego kažem, napravio sam propust. I tu ste vi u problemu. Ja znam da u Hrvatskoj, ovakvoj gdje ni Plenković zapravo nije stvari premijer Hrvatske, to je ucijenjen čovjek svezanih ruku, ja znam da nije lako biti Glavni državni odvjetnik. Ja znam da to nije lako ni u ovakvim materijalnim uvjetima i sa ovakvom plaćom biti Glavni državni odvjetnik. Ali vi birate svoj put, vi to ne morate biti. Vi ste izabrali tu biti, vi ste izabrali da vam ova vladajuća većina, ovakva, drži dakle, da vam daje potporu i da zahvaljujući njoj opstajete na toj poziciji i nema više smisla od ovih vaših današnjih krokodilskih suza, gdje vi naričete nad svojom sudbinom i govorite da niste trebali uopće prihvatiti ovu poziciju. svakom trenutku možete dati ostavku i možda poboljšati svoju poziciju kada se promjene okolnosti stvari i kada institucije budu slobodne i neovisne. Ovako ispadate, ispadate, ja neću sad reć da jeste, ispadate kao onaj tko prikiva korupciju vladajućih. I to je dojam javnosti, to je dojam opozicije i vi ste se nažalost sami doveli u takvu poziciju. Hvala. **Sanader, Hvala lijepa poštovani kolega. U izvješću se kaže da, eto ima istraga koje traju dulje od 18 mjeseci 5,5%. I sad bi čovjek rekao, a super veliki broj se rješava u nekakvom jel, razumnom roku, ovo nije puno. Međutim kada se radi o milijunskim štetama i kad su građani u pitanju odnosno država onda se moramo ipak zabrinuti jer mnoge istrage će dovesti, nažalost do zastare. Primjer broj 1 o kojem želim evo vaš komentar, a voljela bi da se evo i Državna odvjetnica o tome očituje, ako se bude javljala. Kaže leasing kuće prevarilo je oko 50 000 Hrvata. Radi se o vlasništvu banaka, ne znam koliko ste upoznati s tim. 700 milijuna kuna su oštećeni potencijalno građani. DORH već tri godine radi izvide, a RBA leasing se vadi na prijeteću zastaru. Primjer broj 2

Pa meni nije jasno dakle da može nekakva istraga trajati dvije godine i da nitko ne zna što se događa i što će tu biti. Ja mislim čak u ovom slučaju o kojem ja govorim da je više od dvije godine, nisam sada više siguran koliko to traje. dakle ne može ništa po tom pitanju napraviti i onda da mi vjerujemo u to da, a u ovim slučajevima također o kojima vi govorite. S tim da su u ovim slučajevima o kojima vi govorite, hrvatski građani možda i za više novca oštećeni. Samo što je u ovom slučaju se radi o politički važnim osobama, jer da padne sad ova ekipa iz MVP-a, pa ne znam kako bi se proveo Plenković koji je rekao da takve predstavke ne vode ničemu i svi oni koji su branili tu ekipu na Zrinjevcu. Dakle, imamo situaciju gdje je puno novca u pitanju ili imamo situaciju gdje se radi o velikim ribama. I ti slučajevi se jako sporo, jako sporo rješavaju. Poštovani kolega Grmoja, predao sam danas državnoj odvjetnici u ruke kopiju kaznene prijave koju sam podigao prije tri godine na 27 stranica s Katastrom, s fotografijama iz zraka, gdje se vidi da na Zmanu nije bilo ničega nego bunja razrušena. Predao sam joj fotografije vile s 10 metarskim bazenom, 60, nekih 60-70 kvadrata betonirane rive, 6 bungalova sa solarima na Zmajanu. Što mislite, prije 3 godine sam digao kaznenu prijavu, državna odvjetnica je rekla predajte mi to ako imate na ruke, ja sam joj predao to danas u ruke, što će biti s ovom kaznenom prijavom, budući da politički moćnici HDZ-a štite te ljude koji su dolje, njihovi kolege, koji su napravili vilu bespravno i zarađivali na bookingu, nudili su ju 50.000,00 kn tjedno. Onda su poslije to kao nešto malo prodavali drugim firmama i to. Što mislite što će biti s time na otoku Zmajanu. Pa ako je vila izgrađena na otoku gdje ne smije biti izgrađena, ona treba biti srušena prvo. Znači još nije ni srušena, koliko znam iz ovoga što ste vi rekli, a onda treba i DORH poduzeti nešto po tom pitanju, a tri godine ima evo da ste vi o tome govorili. Nije ništa napravio ni Državni inspektorat, tako da evo to govori o tome kako. Pa evo da kolega Troskot nije izašao s ovom informacijom o Frani Barbariću čovjek bi još imao nelegalno izgrađenu vilu na Hvaru. Zato sam i rekao da je Glavna državna odvjetnica, ovo vam je bio play of the day, ovaj potez što ste Miri Bulju dali, ovaj značku. Dakle, jedinim ljudima dakle, naravno uz naše kolege iz oporbe koji, koji nešto rade na razotkrivanju korupcije i nešto medija što objavljuju. Jer ja, evo ja se ne sjećam dakle kad je nekakva zadnja akcija bila DORH-a i USKOKA, osim kad vam se servira, vama se treba u medijima objaviti SMS poruke il nešto tako da vi, da vi postupate i onda vas još treba pritiskat …/Upadica Sanader: vrijeme./… A evo u cilju rasprave i edukacije svih nas zastupnika doista nije zadatak DORH-a i USKOK-a tko god tamo sjedio i bio da oni istražuju u smislu da oni otkriju nešto. Dakle, oni trebaju postupati kad im netko nešto dojavi. E sad to što mi nemamo suvislo osmišljen sustav zaštite zviždača pa su ljudi nemotivirani prijaviti, jer vidimo kako zviždači prolaze to je neka druga tema. A drugo što želim naglasiti postoji odgovornost i nas kao institucija. Mi bi se prije svega trebali baviti sustavom. Funkcionira li sustav i ako ne zašto? O tome sam često govorila u okviru Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije i često sam isticala to vi kolega Grmoja dobro znate da se to tijelo ne bi trebalo baviti pojedinačnim slučajevima koliko koliko god oni interesantni bili, nego otklanjanjem anomalija. Pa bismo primjerice bavili se funkcionira li nam sustav blokiranja imovine i zašto velika diskrepancija između

ja se slažem sa vama kolegice Orešković i cijenim vaš doprinos na antikorupcijskom vijeću, ali na žalost vi znate kad bismo mi upozoravali na te sustavne pogreške ili sistemske pogreške da se ne bi tu puno toga, upozoravamo cijelo vrijeme ovdje koliko ste puta vi samo rekli, a to su sad ponavljale kolege o neadekvatnim uvjetima rada u DORH-u, materijalnim uvjetima, plaćama. Na svakoj sjednici Nacionalnog vijeća ste o tome govorili, pa se u tom smislu ništa nije promijenilo. Tako da mislim da je dobro čak da smo se bavili nekim pojedinačnim slučajevima. Barem je gospodin Sabljak vraćen na posao, a možda će nešto i biti do izbora od ovoga. Ako ne bude do izbora, možda bude nakon izbora, odnosno vjerujem da će biti nakon izbora. uvaženi zastupnik Grmoja ja ću bit slobodna, dozvolit ću si pročitati dio izvješća koje sam ja zatražila od USKOK-a, a da vidite što su razlozi, zbog čega se u ovom predmetu ne može donijeti odluka. Podnositelj Damir Sabljak pozvan je na temelju članka 206. Zakona o kaznenom postupku radi davanja obavijesti, pojašnjenja navoda podneska. 30. ožujka 2022. sastavljen je zapisnik o izjavi imenovanoga u kojoj je iznio dodatne sumnje protiv Damira Božića, Petre Juras Krmak i ujedno priložio daljnju dokumentaciju. Onda je u spis 14. travnja 2022. zaprimljena kaznena prijava Damira Sabljaka od 7. travnja 2022. godine protiv, zbog kaznenog djela zlouporabe položaja, ovlasti. Onda je USKOK provodio državno-odvjetničke izvide kaznenih djela, pa prikupljao dokumentaciju od Ministarstva vanjskih i europskih poslova, zapisnike sa sjednice Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije. Uzete su izjave od osam, devet, deset, jedanaest ljudi sve sadašnji i raniji zaposlenici Ministarstva vanjskih poslova, a tijekom provođenja izvida Damir Sabljak kontinuirano dostavlja niz podnesaka u kojima iznosi nove navode povezane sa predmetom izvida, te proširuje krug osoba i događaja u odnosu na koja je potrebno donijeti meritornu odluku. Dakle, mi nemamo sa gospodinom Sabljakom fiksiran događaj, nego on neprekidno pronalazi i to je razlog zbog čega se uvijek onda iznova ide u nove izvide, nova ispitivanja i nova prikupljanja dokaza. Što se tiče trajanja istraga duže od 18 mjeseci mislim da u izvješću jasno stoji kolji su razlozi, a i ja sam u svom usmenom izlaganju uvodnom rekla koji su razlozi zbog čega izvidi, odnosno istrage tako dugo traju. Radi se o predmetima koji su složeni, gdje je dokumentacija vrlo opsežna, gdje su u pitanju pretrage, gdje se mjesecima elektronički zapisi zapravo skidaju i ogromna je količina tih zapisa. Radi se o predmetima gdje je potrebna međunarodna pravna pomoć, složena knjigovodstveno-financijska vještačenja i to su sve stvari koje se nalaze zapravo izvan mogućnosti da ih Državno odvjetništvo ili USKOK kontrolira. Naprosto objektivne okolnosti su takve kakve jesu. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovana glavna državna odvjetnice. Evo imam pitanje za dva konkretna slučaja, nešto sam već načela u replici kolegi Grmoji. Znači prvi slučaj je sumnjiva nabavka intraoperativnog uređaja za zračenje u KBC Sestre milosrdnice, gdje se evo iz medija može vidjeti da USKOK to istražuje. I iz samog ministarstva državni tajnik kaže da USKOK traži da dostavimo neku dokumentaciju, ali nije zvao na razgovore. To je još bilo u 5 mjesecu 2022. Znači sad će skoro godina i pol. Kakva saznanja imate oko toga? I druga stvar je problem nezakonitosti koje su se dogodilo u KBC Sestre milosrdnice o čemu je govorila najviše doktorica Zadravec i na antikorupcijskom vijeću gdje je Inspekcija Ministarstva zdravstva i Ministarstva financija to utvrdila. Ja sam postavila zastupničke pitanje ministru Primorcu, Filipoviću i Berošu zašto se to sve skupa nije poslalo na DORH. Znači oštećen je državni proračun, milijuni kuna su u pitanju. Zašto se to nije napravilo? …/Upadica Sanader: Vrijeme./… Izvidi su kao što znate svi po zakonu tajni i ja to ne mogu komentirati. A da li će se prije provesti ova dokazna radnja ili ona dokazna radnja je stvar taktike o kojoj odlučuje Državno odvjetništvo prilikom rada na spisu. Sljedeća replika Nikola Grmoja. i to ne sprječava vas da donesete odluku o ovom slučaju, jer se zna koji su glavni i osumnjičeni ovdje. A ako bude kasnije nekakvih dokaza i potrebe za proširenjem istrage za nekakva još kaznena djela onda to vi kao državno odvjetništvo uvijek možete napraviti, to nije razlog dakle da vi u meritumu ne odlučite ovdje o prijavama g. Sabljaka očito iz onih mailova što se radilo, kako se namještalo na poslove u Australiji i drugdje i što se radilo u Washingtonu vi u tom slučaju možete već donijeti meritorne odluke ili odbaciti tu da tu nema temelja ili donijeti, Poštovana državna odvjetnice, evo u 1 i 30 ujutro vas pitam čak po vašoj savjesti, evo ajmo, tu smo koji jesmo, ovo sad stvarno nitko više ne prati i po vašoj savjesti mislite li vi da je korektno, evo da se tako izrazim, neću reć pošteno nego korektno, da narodni zastupnik u HS podigne kaznenu prijavu i da o tome govorim 9 puta s ove pozornice, pozivam USKOK da me pozovu da svjedočim ono što sam vidio, da kažem što sam vidio pod punom materijalnom i kaznenom odgovornosti da navedem sve svjedoke koji su sa mnom bili i da se njih pozove da oni kažu što su oni vidjeli i da 3.g. se ništa ne događa, ništa, mislite li da je to korektno? Ne mogu govoriti o korektnosti, naravno ovako kako vi to prikazujete ispadne da je nekorektno, ali s obzirom na opterećenje, izvide i ono što se u spisu događa meni je jako teško dati bilo kakav sud. Bez uvida u spis i provjere svih ovih navoda ja vam ne mogu odgovoriti na to, tek kad izvršim uvid u spis i obavim nadzor nad njim. Kolegice i kolege, meni nije glavni problem što mi o ovome raspravljamo u pola 2 u noći, meni je problem što o nekim temama u HS ne postoji vrijeme za raspravljanje, niti ponedjeljkom, niti petkom, niti u pola 2 tijekom dana, niti na saborskim odborima, evo to je meni osobno jedna velika politička, pa i profesionalna ili kakva god hoćete druga frustracija. Bez funkcionalnog i učinkovitog pravosuđa u kojeg građani imaju povjerenje praktički mi nismo ispunili jednu od temeljnih zadaća države. A ovo izvješće, dakle mi smo danas svi stavili u jedan politički kontekst, između ostalog zato što je i to dio naših obaveza i odgovornosti, to se može razumjeti, ali jedan drugi aspekt iz ovog izvješća jednostavno uvijek se gura pod tepih, a on je pun tema koje u ovakvom političkom diskursu postaju ne tema za sve, pa tako i za nas oporbene zastupnike. Dakle neće biti veće učinkovitosti, ali one stvarne koju i građani doživljavaju i percipiraju kao učinkovitost u kojoj i rezultati postoje ako ne otklonimo probleme, sustavne probleme koje glavna državna odvjetnica kontinuirano opisuje. Evo samo nekoliko od tih područja i tema. U izvješću se kaže da samo u Zagrebu postoji odvojen kazneni i građanskopravni odjel. Moje prvo pitanje je, pa bi li mi trebali imati odvojene građanskopravne i kaznene odjele na svim razinama Drugo, u izvješću se navodi da državno odvjetništvo ne prati ustrojstvo i nadležnost sudova jer još uvijek nedostaje visoko državno odvjetništvo koje je potrebno nakon što smo uveli Visoki kazneni sud. Evo, to je nešto što apsolutno nikog u ovoj državi ne zanima, zanima ljude iz pravosuđa, vide ogluhu, ogluhu s naše stane i onda me ne čudi da jedan dio profesionalaca u sustavu kaže, pa dobro ako ne zanima politiku promjena stanja, ne zanima ni mene preuzimanje odgovornih funkcija. Evo tako bi osobno razmišljala ja da sam s one strane bojišnice. Nadalje, u izvješću se kaže slijedeće, da je jedan od problema preblaga penalna politika sudova i da je to jedan od razloga zašto nema više sporazuma jer izostaje interes okrivljenika za sporazumijevanjem jer nisu spremni za vraćanje imovinskopravne koristi ili namirenje imovinskopravnih zahtjeva, dakle više im se isplati osloniti na dugotrajnost postupaka i na blagost naših sudova. Evo, pa ko bi trebao riješiti taj problem, to definitivno nije nešto što može riješiti netko s pozicije glavnog državnog odvjetnika. Zatim slijedeća tema, u jednom trenu, u jednom izvještajnom razdoblju imamo približno 100 milijuna eura, pazite 100 milijuna eura blokirane imovine, blokirane. Istovremeno se kaže da je u tom izvještajnom razdoblju vraćeno ili naplaćeno 28 milijuna eura, ali čini mi se da to nije onaj iznos koji je doista i završio u državnom odvjetništvu, ako sam dobro razumjela to je ono što proizlazi iz pravomoćnih presuda da bi u državni proračun trebalo biti vraćeno, dakle već se tu vidi ogroman pad, a kada dođemo do toga koliko je stvarno izvršeno odnosno kolko se stvarno u državnom proračunu našlo podataka ovog trena zapravo i nema, ali sam uvjerena da bi ta cifra bila To dovodi do zaključka da mi imamo uzaludnost vođenja kaznenih postupaka i da je prave sreće, da je prave parlamentarne, ali i stručne rasprave onda bismo mi svi skupa tražili najbolje moguće rješenje, dakle ako je to izmjena pravila o vremenu trajanja privremenih mjera onda ajmo, ajmo odrediti da privremene mjere trebaju trajati duže, ako je to nešto drugo u sustavu naplate, … rekli da naplata nakon pravomoćne presude ne zastarijeva, ali uzaludno je to rješenje ako mi imamo prethodno negdje rupu dakle u jednom trenu smo imali blokiranu imovinu, pa je postupak pa se imovina deblokirala, pa smo za 10 godina došli do pravomoćne presude, e u tom trenutku imovine nema, a onda još državno odvjetništvo troši sredstva za pokretanje ovršnih postupaka i eto ko je jamio jamio je, e to je ono što je problem. Evo između ostalog u izvješću postoji jedan podatak da je u 2022.g. u dva predmeta ukinuto nekoliko privremenih mjera osiguranja i deblokirana je imovina ukupne vrijednosti od tri milijuna eura, a u posljednjih pet godina deblokirana je imovina ukupne vrijednosti od 21 milijun eura. To je ogroman novac i vrlo vjerojatno ta deblokirana imovina tih 20 i nešto milijuna eura koje je deblokirano jednog dana kad dođemo do pravomoćne presude zaboravi, ne postoji više. Evo ja bih voljela da se mi počnemo baviti s takvim problema, to je ono s čime bi se trebalo baviti Antikorupcijsko vijeće jer tih 21 milijun eura za naše građane može činiti neku razliku, a sigurna sam da kada bi se gledalo gdje su još problemi cifre bi se mogle samo još više popeti prema gore. Drugo, svi zaboravljamo da državno odvjetništvo ne radi samo kaznene predmete bavi se i građansko pravnim predmetima i da u tom dijelu postoji jedna velika diskrecija. Ja ne kažem da je ona loša, ja se zapravo i zalažem za to da mi povećamo postotak povjerenja u sustav i da omogućimo veću učinkovitost tog sustava pa da državna odvjetništva sklapaju čak i više i nagodbi i da u postupku koji nije onaj sudski rješavaju različite vrste imovinskopravnih sporova, ali isto tako je i u tim predmetima potrebna određena kontrola javnosti ili barem veća transparentnost i mislim da to osim što predstavlja jedan oblik kontrole ujedno i štiti državno odvjetništvo od naknadnih prozivanja da je netko nekome pogodovao time što je namještao cijenu po kojoj se neka nekretnina dodjeljuje ili prodaje. Također jedna bitna tema tiče se sporadično i drugih sustava primjerice u izvješću se spominje kako je Tvrtka Državne nekretnine ustupila državnom odvjetništvu pokretanje ovršnih postupaka zbog gubitka države jer se u nekretninama koje su dane na raspolaganje Državnim nekretninama stvorio trošak, trošak režija, trošak korištenja tih nekretnina od onima kojima su te nekretnine dane. Dakle, sjetimo se sada svih afera ministra BAnožića, sjetimo se svih afera Frke Petešića i inih drugih, sjetimo se kome su te nekretnine davane kao jedno političko leno i sad to dovedimo u nekakvu vezu sa podatkom da čak i troškove, režijske troškove struje, vode, plina, grijanja netko nije platio evo i to su si uzeli i sad državno odvjetništvo treba trošiti svoje resurse da dođe do naplate svih tih iznosa. Dakle, sustav je neuređen na svim razinama također sam jedna od zastupnica koja danas prioritet dala ovoj političkoj dimenziji, činjenici da Andrej Plenković ne želi dati državnom odvjetništvu i USKOK-u ono što mu je potrebno za učinkovit rad jer bi time Andrej Plenković se praktički borio sam protiv sebe, on je taj kojem učinkovita borba protiv korupcije izravno šteti, da to je politički kontekst i mi mu trebamo dati pozornost i prioritet, ali tragično je i dugoročno štetno i loše za državu da nam sve ove druge teme, a puno ih je zapravo izvješće jednostavno nikada ne dolaze na dnevni red. I onda su sva ova izvješća koja mi usvojimo, ne usvojimo, izglasamo, ne izglasamo, primimo na znanje jedno jalovo potrošeno vrijeme kao što su jalove zapravo i statistike jer Sabor na sebe ne preuzima obavezu, ne preuzima nikakvu proaktivnu ulogu da stvari stavi u pogon, da se stvari počnu mijenjati jedna po jedna, tema jedna po jedna stavka. Evo ako neko želi dobar politički program kako napraviti reformu pravosuđa samo nek pročita ta izvješća, manje-više unutra sve piše. Evo u nadi da će se

i moje pitanje za vas je vrlo kratko. Kada očekujete po svojim dosadašnjim iskustvima da možemo očekivati da će visoko državno odvjetništvo bit postavljeno na noge i profunkcionirati, da li će profunkcionirati ili će ostat nešto kao što ste vi spomenuli što će se s vremena na vrijeme lijepo navesti u nekom izvješću, pročitat će i čekat će neko novo izvješće u ladici? Hvala lijepa. Redoslijed događanja je HS i njegova parlamentarna većina pa Vlada ili možemo i obrnuto Vlada pa parlamentarna većina, ali to sasvim sigurno neće biti u razdoblju i u mandatu Andreja Plenkovića. A kažem ovo je samo jedan mali dio, cijeli paket mjera traži drugačije uopće poimanje države, ali i drugačiju odgovornost politike i političara prema njihovim temeljnim zadaćama. E tu nam svima fali malo više savjesnosti i odgovornosti prema građanima.

ovoj parlamentarnoj strani dakle zanemarimo na trenutak to da smo slušali i da ćemo slušati o izvješću državne odvjetnice i pogledajmo sastav ljudi u sabornici. Kao i na svakoj važnoj temi nisu prisutni tko, koalicijski partneri HDZ-a. Nisu prisutni koalicijski partneri HDZ-a na raspravi o Izvješću glavne državne odvjetnice o radu DORH-a jer je to nebitno. Rad DORH-a je za njih nebitan jednako kao što nisu prisutni niti na raspravama kada se raspravlja o radu ministara, kad se raspravlja o radu Vlade. Nisu prisutni, njih to ne zanima. Kad se raspravlja o mogućim izmjenama Poslovnika o radu sabora, da se vide uopće zašto oni postoje, koja predstavljaju, kako ih predstavljaju, da li ih predstavljaju, nisu bitne. Te teme za njih nisu bitne. Znate koje su teme bitne? Bitne teme su one o kojima se glasa, kada se glasa jer su oni dužni nekome nešto izglasati, a sve one bitne teme za njih osobno, ne za njihove birače odvijaju se izvan ove ove prostorije, izvan ovih prostora. Dakle, tamo se dogovaraju one teme koje su za koalicijske partnere HDZ-a koji drži sve poluge moći važne. Tamo se dogovara kojem će se poduzetniku što dodijeliti iz kojeg državnog fonda i onda posljedično se dogodi na ovaj ili onaj način, uglavnom na način da neki novinar izađe s tom informacijom da se takve stvari procesuiraju. Dalje, što se tiče rada Državnog odvjetništva, citiram, evo ja ću preuzeti USKOK ako nitko neće samo da imam odriješene ruke. Završen citat. Ovo je izjava random građanima RH kojeg sam maloprije, koju sam maloprije pročitala i koja oslikava percepciju građana o radu i funkcioniranju Državnog odvjetništva. Nije to osobni mišljenje niti Mirele Ahmetović, niti Kluba zastupnika SDP-a, niti bilo koga u ovoj prostoriji. To je naprosto mišljenje građane RH i ne i ne ono nije stvoreno temeljem izjava niti Mirele Ahmetović, niti ikoga iz oporbe nego je naprosto temeljem rada Državnog odvjetništva. I ja mogu prihvatiti da je rad Državnog odvjetništva nešto puno šire od slučaja koruptivnih, kriminalnih radnji ludi povezanih sa politikom ili na najvišim pozicijama moći, ali jednako tako morate prihvatiti da su jednako tako te radnje i ti aktere koji sudjeluju u takvim radnjama bitni i nama i građanima. I ne postoji ni jedan Pero, ni jedna bicikla koja je važnija od slučaja Žalac, Kuščević ili bilo kojeg drugog slučaja povezanih s politikom. O ugledu DORH-a i o srozavanju ugleda DORH-a ili zadržavanju na istoj niskoj razini neću kalkulirati da li je bilo ranije bolje ili gore, volim reći ne može biti, bit će bolje jer gore ne može biti pa me onda razuvjere uvijek, naprosto ste vi sama gospođo državna, glavna državna odvjetnice rekla u svojim kontradiktornim izjavama u nekoliko navrata i to javnim izjavama. Prvo u slučaju Žalac, pa poslije i u slučaju Rimac ili obrnuto, malo niste vidjeli spis, pa malo jeste vidjeli spis, pa se javnost iščuđavala koja je istina u tim vašim izjavama. vašim izjavama. Ono što je Andrej Plenković u svojim javnim istupima više puta dao do znanja je da se on redovno čuje s vama osobno. Prilikom isto tako hapšenja njegovog ministra Horvata rekao je da vas je kontaktirao da pita kakva su to hapšenja subotom ujutro i tu je izrijekom sam premijer potvrdio da je on taj koji se ljuti na vas ili se ne ljuti na vas kada vi odlučite organizirati hapšenje u ovo ili ono vrijeme. Dakle, nije to nešto što je oporba izmislila i što oporba želi imputirati negdje. Ja ne mogu znati, ali mogu osnovano sumnjati da se radi o klasičnoj zlouporabi položaja i ovlasti od strane i trgovanje utjecajem od strane samog premijera uostalom tome svjedoči i sada maratonski pokušaj izmjene Kaznenog zakona što sam spominjala u svojoj replici gdje se pokušava kazneno goniti one koji objave informaciju o tome da se događa nekakva koruptivna ili kriminalna radnja. Zbog čega? Zato što su te informacije uglavnom onda rezultirale procesuiranjem aktera tih kriminalnih radnji, a gle čuda ti akteri su nekako uporno povezani sa politikom i to ne bilo kakvom politikom nego politikom na najvišoj poziciji moći. Politikom, osobom i djelom Andreja Plenkovića i ja naprosto ne mogu vjerovati da je to slučajnost. U tome je cijela poanta. U tome je cijela poanta odugovlačenja sa procesuiranjem ljudi povezanih sa politikom. U tome je poanta zašto neki izvidi traju, izvidi ne istrage, izvidi traju 3 godine ili godinu dana. Netko je ovdje spominjao izvide koji traju 3 godine a radi se o leasing kućama u vlasništvu banaka, bankarskog sektora. Međutim ono što mene zanima još više od toga je izvid koji traje, a koji se tiče vrlo jednostavnog slučaja eklatantnog kršenja zakonskih propisa RH od strane poduzeća u punom vlasništvu RH i to poduzeća u strateškom interesu RH, Hrvatske elektroprivrede na koji sam slučaj osobno upozoravala nekoliko puta i ako hoćete u medijima, ali i vama osobno vi se toga sjećate. Ja sam zadovoljna i sretna da su pokrenuti ti izvidi. Jer se radi o tome kao što je su kolege ovdje iz Mosta i govorile, jer se radi o slučaju koji je toliko jednostavan, gdje postoji i natječaj o nabavi plina odluka o odabiru izvođača odnosno dobavljača i ugovor, potpisani ugovor i odluka o avansnom plaćanju i kasnije odluka Vlade RH o tome da se dozvoli zaduženje iste te Hrvatske elektroprivrede zbog nelikvidnosti. Pa kud ćete više dokumentacije, svu sam vam tu dokumentaciju osobno nudila na uvid. U nekoliko navrata. Nitko nikad nije kontaktirao iako me je morao kontaktirati da mu se pruže takve informacije dok o tome nije napisala istraživačka novinarka i dok nije Državnom odvjetništvu dostavljena, doduše anonimna po mojim saznanjima ali prijava. I sad me zanima koliko dugo će trajati ti izvidi. Hoće li oni trajati do kraja mandata ove aktualne Vlade. Dok se ova aktualna Vlada ne dogovori koga će smijeniti. Hoće li Barbarića ili će Filipovića. Dok ne prestanu vagati. Tko važe? Da li vi važete? Naprosto, vi morate prihvatiti, sviđalo se to vama ili ne, da je toliko postupanja ili nepostupanja sa strane državnog odvjetništva ili vas osobno kao glavne i odgovorne koje nama daju za pravo, imati opravdanu sumnju da naprosto u slučajevima gdje se radi o kriminalu i korupciji izravno povezanima sa politikom, sa politikom sa najviših pozicija moći nekako stvari uvijek zapinju i uvijek se nekako čeka povoljan trenutak kada će se te stvari onako, ajmo reći otpeti, pa da krenu, da konačno krenu. Ali ono što mene veseli je jedan mali dio vašeg izvješća u kojem stoji rečenica. Nadalje, tijekom izvještajnog razdoblja otvorena je istraga protiv više osoba zbog organizirane utaje poreza i carina ali i primanja i davanja mita vezano za dobivanje poslova u državnoj elektroenergetskoj tvrtki od strateške važnosti. De facto, to je ja čvrsto vjerujem HEP. Pa ako je i jedna rečenica nade, za mene dovoljna je, ali nadam se da neće ostati samo na toj rečenici. Hvala lijepo. Evo ja moram naglasiti da sam na strani građana, ne na strani USKOK-a ili DORH-a ali imam obavezu, osjećam se dužnom razbiti neke iluzije i predrasude. Naime, vi ste spomenuli da je netko od građana rekao, samo da mu se daju odrješite ruke i sve će onda biti dobro. Ma neće. Neće. To su zablude. Neće nitko s odriješenim rukama odjednom postati Eliot Ness koji je uhitio Al Caponea. Zašto? Zato što smo sustav toliko dugo devastirali da on jednostavno, a više ne postoji, ono gotovo, urušeno stanje. Recite mi kako može 33 pravosudna djelatnika rješavati 4400 predmeta. Dakle, to je onoliko koliko se vodi pred sudom iz uskočke nadležnosti. Njih 33-oje. Pa da je 33 avengersa, ne ide.

Hvala lijepa. Rečenica koju sam pročitala, a koja rečenica je jednom random građanina, je zapravo ona koja oslikava i moju dvojbu ako govorimo o ravnatelju USKOK-a jer se on pozvao, odnosno govorio o ravnatelju mjestu ravnatelja USKOK-a. Je li se Vanja Marušić riješila Glavne državne odvjetnice ili se Glavna državna odvjetnica riješila Vanje Marušić? I tu leži odgovor na sva pitanja. A mi taj odgovor nemamo. Mi taj odgovor nemamo. Ono što ste i sama rekla u svojoj raspravi. Ne, neće se ništa riješiti postavljanjem samo ravnatelja USKOK-a na njegovo radno mjesto. Ali će se riješiti promjenom modela gdje Glavna državna odvjetnica odgovara isključivo vladajućoj većini i zbog toga ta institucija nikad ne može biti neovisna. Nikad. Dok god Glavna državna odvjetnica isključivo odgovara vladajućoj većini, koja ju je tu i postavila. A naravno da vladajućoj većini odgovara da se svi ovi slučajevi o kojima govorimo zataškaju i neprocesuiraju. što mislite koliko će vremena proći, koliko će vode proteći kad dobijemo konačno nekakav pravorijek kuda je nestao plin, po kojim cijenama je nestao i u kojim se sve krugovima vrtio. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Pa poštovani kolega s obzirom da imam pravo odgovoriti vam na pitanje, upravo onako kako ste mi ga uputili osobno. Dakle, tražite moje osobno mišljenje. Moje osobno mišljenje je da će se problem riješiti odnosno da će se pronaći odgovorna osoba za sve ove malverzacije koje se terete, za koje se tereti Hrvatska elektroprivreda, onda kada Andrej Plenković odluči hoće li se riješiti ili neće Frane Barbarića. Čini mi se da je u priličnom problemu jer očito glavni problem sve te, svih tih koruptivnih postupaka u režiji Hrvatske elektroprivrede nije Frane Barbarić, nego onaj koji o tome sve zna, onaj koji to, koji je pokrovitelj toga, onaj koji to možda i nalaže, a to je Andrej Plenković. Kada Andrej Plenković odluči da se više ne boji Barbarića, jer Barbarić neće svjedočiti o tome da je Plenković sve znao, o svemu znao i to de facto dozvolio, tada će se i objesiti neki Pedro. Slijedeća replika, poštovana Marijana Puljak. predsjednik Vlade dao ili smijenio Barbarića u srijedu navečer, a do četvrtka ujutro je tu smjenu povukao. To je u kuloarima priča, samo jedno pitanje da se vratim, kako vidite ulogu europskog Ureda javnog tužitelja koji je, evo, po izvještaju, u Hrvatskoj otvorio 13 predmeta, od toga 11 predmeta na temelju vlastite inicijative, 2 predmeta na temelju dojava hrvatskih pravosudnih tijela. U javnosti je ono, čini se, uloga tog Ureda doživljena na način da je naše DORH nesposobno nesposobno ili sporo ili ne reagira u nekim slučajevima pa nam treba europski ured da spasi situaciju? Evo, Hvala lijepo. Ured europskog javnog tužitelja je jedan od onih na koje pritisak politike ne igra. Dakle oni nisu pod pritiskom politike, pogotovo ne one sa pozicije moći, ako govorimo o svim vrstama pritiska, pa ako govorimo i o tome da je sam govor i rasprava o ovoj temi pritisak. Ono što mi imamo pravo je pritiskati da pravosuđe profunkcionira instrumentom koji imamo, slobodnim govorom u svim mogućim prilikama, tražiti da se poveća efikasnost tog pravosuđa. Ono što je bitno je da oni koji odabiru, koji de facto izabiru glavnog državnog odvjetništva, odvjetnika, ne pritišću tog istog glavnog državnog odvjetnika i sam, samo državno odvjetništvo. To je poanta.

Poštovani potpredsjedniče HS-a, g. Sanader, poštovana glavna državna odvjetnice sa svojim suradnicima, kolege vladajući i kolege iz oporbe. Korumpirana je osoba zapravo osoba koja odašilje neugodan miris truloga srca, koje je u temelju iskorištavanja, propadanja društvene nepravde i nedostatka usluga potrebnih ljudima, onoga koji je u korijenu ropstva, nebrige za gradove, za opće dobro, to je najčešći govor mafije, proces smrti koji prekida suživot ljudi, podupire zločin i u konačnici uništava pobornike. Ove teške riječi, snažne riječi o korupciji izrekao je Papa Franjo i ja ću vam nešto reći, državna odvjetnice, ovo je, ne znam ni koliko, 17, 18 sati sam u Saboru danas pa mi neće nitko zamjeriti ako kažem možda i koju riječ više, a trudit ću se ostati centriran koliko god mogu. Ja sam u politici 3 godine, u životu nisam bio u politici i nisam mislio da ću se ikad bavit politikom, dok ona nije na najgrublji način sjela na mene, ja sam htio bit samo učitelj i sanjao sam o tome. No, kada sam izgubio posao radi politike, odnosno ja sam dao otkaz, nisam htio da me se ucjeni, onda sam odlučio se borit za Hrvatsku kakvu ja vidim, kroz političku opciju u koju sam ja procijenio da se dobro osjećam, da su to pošteni momci i da kroz tu opciju želim stvarati neku bolju Hrvatsku i pritom ne nikom ne uzimam pravo da bude u bilo kojoj političkoj opciji i da sebe i one svoje svjetonazore i poglede na život, da gradi tamo gdje jest. Možda će mi sad netko reći, Marine, ti ne razumiješ DORH, možda. Možda. Nisi stručan, ti si ipak filozof i teolog po struci s propalim doktoratom iz pedagogije jer nakon 2 godine sam rekao da više neću to završiti. Kada su meni rekli odgovorni, moraš doktorirat, onda će te svi poštovati. Ja kažem, a šta, ovako neće? I onda sam rekao, e sad neću više dat ništa. I vidite, državna odvjetnice, znate kako ja zamišljam državnu odvjetnicu? Da se lopine tresu pred vama, da se tresu, državna odvjetnice, ja sam se sad naježio, ali iskreno, ja sam vam takav, emotivan, dakle kad vi negdje dođete, da bilo tko, bio premijer sutra, bilo tko, netko iz Kluba Mosta, netko iz HDZ-a, netko iz SDP-a, da se tresu pred vama, da kad vi dođete, dakle, a vi potpuno centrirani, potpuno korektni, potpuno pošteni, znači posloženi, posložena osoba, ali vi predstavljate Hrvatsku, jednu instituciju od koje se lopine tresu. Vi ste oni koji podižu dakle procese koji, kako se kaže, Nikola, točno? Optužnice, koji podižu optužnice i onda mafija, koruptivna, ova o kojoj Papa kaže da smrde, Papa Franjo kaže za koruptivne osobe da šire vonj smrada, smrada! To kaže Papa Franjo i zato ja govorim, pa me ovi moji ne razumiju, talibani, ovi, oni, ja kažem nema, nema tu Isusa, Muhameda! Ili si pošten ili nisi! To je, to je .../nerazumljivo/... temelj svega! Mi ćemo doći na ideološke rasprave, da li treba ovo ovako urediti, da li treba školski sustav, ali kad ti imaš lopove oko sebe, ljude koji kradu, šta meni znače šta je netko biskup? Što je netko papa, što je netko imam, što je netko pastor? Meni osobno, meni vam to ništa ne znači, ako si ti nepošten, ako ti nisi čovjek i zato ja tvrdim, da mi Hrvatsku, ja ne znam kako vi to neki vidite, neki vide. Nemojte, dakle mi bi se trebali okupiti svi kojima je svetinja, poštenje da uredimo ovu više zemlju kako treba, kako Bog zapovijeda! Dakle u naravi svakoga je da moramo bit pošteni, da bi trebali bit pošteni i onda piše u toj jednoj knjizi kloni se grešne prigode. Nije svatko od nas, netko je negdje slab, netko je negdje jak, možda ja državna odvjetnice da mi Bog prosti, da je oko mene vreća nekog novca di bi ja mogao stavit vreću, a nemam za nešto, možda bi ja rekao jel me ko gleda, pa stavio bi i ja ruku da mi Bog prosti, al ako bi ja znao da imam vas, da imam sustav, da imam nadzor, da imam nekoga ko će me osramotit, da će moja Marta i Lucija mene pitat, tata šta si ti lopov, šta ti kradeš? Ako, ako ja imam sustav koji mi garantira da ako budem ukrao nešto, žlicu, ovu tu, ovu plastiku, povredu poslovnika, da ću završit na robiji ili bit adekvatno naravno kažnjen za nešto što sam učinio, ma neću, neću, jedino ako imaš neka mentalna oboljenja, al ako si ti donekle razborit ti ćeš reć pa neću ja riskirat svoj život, pa neću riskirat da dođem u svoju Rijeku na Korzo, pa da ljudi upiru prstom i kažu vidi lopov ko i svi ili ko i oni, vidi ga ovakav, ukrao, vidi ga ima plaću, koliko, 15-16 hiljada kuna sa dodatkom je li, a ima 3 stana u Rijeci, tata mu u mirovini, a ima jadnu mirovinu, al ima 2 broda, pa kako brate, s kojim čarobnim štapićem? I ja sanjam takvu Hrvatsku i ne znam koja vlast će stvorit takvo državno odvjetništvo, ne znam, ja ne znam, možda sam utopist, možda ću takav i umrijet, neizlječivi optimist, al neću odustat od borbe za takvu Hrvatsku i dokle god me narod bude htio, ovdje u Klubu Mosta kao saborskog zastupnika moje Istre, moje Rijeke, mog Kvarnera, neću odustat propitkivat, borit se, dizat kaznene prijave, vikat, onda oni kažu samo vičeš Marine, pa to je jedino što mogu, dok me taj narod ne čuje i dok taj narod ne kaže čovječe želim više takvih Marina u saboru, možda su ovakvi i onakvi, možda su blesavi, možda su ludi, možda su emotivni, ali znamo da neće ukrast čačkalicu, čačkalicu, čačkalicu da neće ukrast. Znamo da će se borit za pošteniju, uređeniju Hrvatsku, pa zato su ginuli naši momci, naše žene u Domovinskom ratu, pa mi smo krvlju platili tu našu slobodu, toliko nestalih civila, toliko hrvatskih branitelja, preko 15 dalo je živote, ja sam kao klinac, ovdje vas ima hrvatskih branitelja, '94.-'5. sam upisao gimnaziju, gledao sam na televiziji prvog hrvatskog predsjednika, borbu, očevi vaši, oprostite mi na emociji, onda su odlazili gdje su trebali odlazit, odlazili su gdje su trebali odlazit, branit ovu zemlju. I mi danas da gledamo kao generacija koja nije više mlada, ja nisam više mlad, ja sam itekako u godinama, 44, itekakvim godinama i da mi gledamo da nam prolazi život i da onda ti neki lopine, dakle se obogate ovdje, na plaći od tisuću eura ljudi imaju neke imovine, otkuda, kako, a nije dobio od, od pokojne none koja mu je imućna i bogata nego krađom i lopovlukom. I ja vidite sanjam o institucijama koje će čuvat red ovdje u ovoj zemlji, a jedni od tih institucija definitivno je DORH i ja sanjam da će doć vrijeme kada će naša zemlja bit tako posložena da kad državna odvjetnica negdje dođe, ma premijer će bit manji od makovog zrna, manji od makovog zrna zato jer zna čovječe ova žena ili ovaj čovjek, mislim muškarac ko bude dakle nema tu zezancije, sve mora bit po PS-u, a i njegova je odgovornost jer on je postavljao sve ove ministre i vi to znate u svom srcu, vi ne morate meni ništa odgovorit, ali vi u svom srcu vi to točno znate. Pa ako ja upravljam svojom kućom i ta kuća pušta na sve strane, a ja ne krpam, ja ne radim, pa ko je za to kriv? Pa onaj ko upravlja, on je najodgovorniji, to sviđalo se to nama ili ne, politički možemo branit, napad na nas Mostovce, patetika, ovakvi, ma govorite šta god hoće, ko god hoće. Znate li šta je najvažnije u životu, a imate puno više iskustva od mene i životnog i svakog drugog i pametnija ste i moćnija žena i sve? Kad ja večeras dođem leć sad u Ilicu 81 u tu bijedu od 30 kvadrata, a ujutro idem u 6 za Zadar kod hrvatskih branitelja i kad ja dođem tu znate kako, zaspat ću u roku od 8 sekundi, vjerujte mi, otuširat ću se i zaspat ću u roku od 8 sekundi i kojom god ulicom idemo u svojoj Hrvatskoj, dakle ovako hodam gore, znam da me nitko neće zaustavit, da mi niko neće reć ideš na razgovor, da mi niko neće reć Marine šta si napravio ovdje, šta si ondje i to je najveće blago koje mi možemo ovdje na ovom životu proživjet, imat oni koji su pozvani svojoj obitelji, oni koji imaju neke druge pozive, te svoje pozive, al da se možeš pogledat u ogledalo, da imaš mirnu savjest i da znaš da se nemaš koga bojati, to je najveće blago. Nikola (MOST)** Dobro mislim ovaj nakon, nakon ovog emotivnog govora sad, sad je glupo, ja sam imao nekakvu repliku sad konkretnu ovaj, ali mislim da ovaj možda više od ovih napada, znači nekad, nekad treba i ovo je poticaj, tako da ovaj s ovim ćemo zaključit.

hvala na inspirativnom govoru, sretno. Ne, ne, u redu je, hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, poštovana glavna državna odvjetnice, kolegice i kolege zastupnici, dobro veče svima i ono što moram reći da mi je jako drago, a o tome smo imali i malu raspravu na samom Odboru za pravosuđe da nas je ipak ponešto ostalo u sabornici unatoč tome što se evo nalazimo u ovom, kako bi se reklo među odraslima, u porno terminu. Ono što bih volio naglasiti u početku svog izlaganja i nekoliko puta sam danas ponovio da ostaje jedna velika žal da izvješće glavne državne odvjetnice dolazi u sabor nakon što je oporba prikupila potpise. To nije krivica glavne državne odvjetnice, ona je svoje izvješće prije 4-5 mjeseci stavila, poslala u sabor i ono je stavljeno na web, to je jedino i isključivo krivica Vlade i vladajuće većine i mislim da je to jedna užasno loša poruka da tek nakon intervencije oporbe mi danas zapravo blizu kraja 2023. razgovaramo o Izvješću o radu Državnog odvjetništva za 2022. I to se nije sad dogodilo samo sa glavnom državnom odvjetnicom, to se dogodilo sa Izvješćem o radu Vrhovnog suda, to se dogodilo sa Izvješćem o radu pučke pravobraniteljice, to se dogodilo u najgorem obliku sa Izvješćem Izvješćem o radu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa gdje je gospođa Nataša Novaković smijenjena a da sa svojim izvješćima Sabor vidjela nije. Ne pamtim sad toliko daleko da li je tako bilo i u slučaju kolegice Orešković, ali mislim da je bilo vrlo slično. I onda se postavlja pitanje ako netko nije sa svojim izvješćima došao niti do Sabora da isprezentira ta izvješća kako smo ih onda pobogu i zašto smjenjivali? Ali ok. Tako to očito funkcionira i to je jedna izuzetno loša poruka, da kad pričamo o institucijama koje trebaju biti neovisne, koje trebaju biti transparentne, koje trebaju biti one predvodnice u institucijama u koje građani trebaju vjerovati u ovoj zemlji one zapravo ni ne mogu doći ovdje gdje se očekuju njihova izvješća, ne mogu to isprezentirati saborskim zastupnicama, zastupnicima. U konačnici ne mogu to isprezentirati hrvatskoj javnosti. I možda kad pričamo o problemu percepcije bi se mogli zapitati što je Sabor, a tu je ipak najveća odgovornost na vladajućima napravio u bilo kojem obliku da se ta percepcija barem malo promijeni na bolje osim onih dnevno-političkih prepucavanja o aferama, veličini ili težini pojedinih afera. Uniji, želimo ući u OECD. To je nešto što je pohvalno isto kao i euro, isto kao i Schengen. Volimo otići u Bruxelles prezentirati koliko mi kao zemlja napredujemo, ali na žalost ovo pobrojano što se tiče ovih izvješća i izbjegavanja rasprave o istima pokazuje jedno ružno lice koje na žalost u sebi nosi podosta demokratskih deficita. Brojati afere i zamjerke koje su dolazile od strane oporbene sabornice prema Državnom odvjetništvu stvarno mislim da nema više potrebe i nema više smisla. Ono što moram reći je da smo ovih dana doživjeli jedan veliki poraz i nije to poraz samo Državnog odvjetništva, najveći je to poraz premijera, Vlade onih koji podržavaju tu Vladu. Jer definitivno se ne slažem sa onim što je natureno kao teza od nekih pripadnika vladajuće većine ali to su bili oni kojih danas ovdje nema, oni koji su podupiratelji, koji nisu članovi HDZ-a. Eto ne možemo naći ravnatelja USKOK-a, propituje se rad, moraš se cijeli podrediti tom poslu i masa drugih argumenata. Zašto je to normalno i zašto je to zapravo jedan uobičajen dan u uredu kad saznaš da zapravo nitko u ovoj zemlji ne želi biti ravnatelj ili ravnateljica USKOK-a. To nije normalna situacija, jer nitko nas ne može uvjeriti da u tom sustavu gdje ima jako puno poštenih i korektnih ljudi ama baš nitko nema ambiciju biti šef USKOK-a ili šef DORH-a. Jer onda si hajmo postaviti pitanje što svi ti ljudi koji idu studirati na pravne fakultete u ovoj zemlji žele raditi u svom životu? Jer ispada da oni to pravo su nešto malo studirali, da bi otišli u Njemačku na bauštelu jer ih zapravo pravna znanost kao takva ne zanima. I ne može biti normalno stanje u ovoj zemlji i to samo govori koliko smo derogirali institucije da nitko ne želi se javiti na taj natječaj, dakle nema te ambicije. To je ono krajnje urušavanje ambicija i za to je glavni i isključivi krivac naravno onaj koji ima najveću odgovornost za izvršnu vlast, a to je premijer. Ovime su mu svoju poruku o svemu onome što se događa oko tog sustava ne samo u mandatu ove državne odvjetnice ili predsjednika Vrhovnog suda, nego u više mandata zapravo u cijeloj neovisnoj Hrvatskoj ljudi iz sustava su mu poslali jasnu poruku što misle o hrvatskoj politici i što je ta politika napravila tom sustavu. Uz to što nema ljudi koji žele bit na čelu tog sustava imamo situaciju da se ljudi ne javljaju na natječaj da uopće uđu u sastav, to je vidljivo iz izvješća. Imamo naravno i prirodni odljev gdje ljudi odlaze u mirovinu, ne popunjavamo jer nemamo s čim i s kim. Imamo situaciju da ljudi odlaze u privatni sektor jer jednostavno nisu više zadovoljni u ovom sustavu i provlače se kroz izvješća i glavne državne odvjetnice i predsjednika Vrhovnog suda. Problem kadrovske podkapacitiranosti, problem plaća, problem infrastrukture, problem prateće tehnologije. To se pročita, isprezentira se da se nešto po nekom indeksu napravilo i to bi trebao biti neki mega iskorak i svake godine samo zaključimo da stanje ide na sve gore i na sve gore. Pa ako nemamo kandidata za šefa, šeficu USKOK-a ja mislim da stvarno gore od toga ne može biti i apsolutno se slažem sa dobrim dijelom, ali ovaj dio ću podcrtati iz rasprave kolegice Dalije Orešković. Ne trebamo mi izmišljati nikakvu posebnu toplu vodu kako reformirati DORH, kako reformirati hrvatsko pravosuđe. Dovoljno je samo da netko pošteno zagrebe i zapne po svim onim izvješćima koja su u konačnici sve ove godine dolazila u Sabor jer sve nam unutra piše. To što netko na to žmiri pravi se da se to ne događa, pa onda na kraju kao vrhunac cinizma kaže da se ovo izvješće prima samo na znanje mislim da dovoljno govori o težini i dubini problema u koji je na žalost očito institucionalno funkcioniranje ove zemlje upalo. Hvala vam lijepa. **Sanader, Hvala lijepa. Kolega Jakšić, spomenuli ste situaciju gdje se nitko u ovoj zemlji nije javio na natječaj za ravnatelja USKOK-a. Naime, radi se o tome da i ovo izvješće samo pokazuje da je to istina da su em potplaćeni ljudi koji rade u DORH-u, pa samim time i ravnatelj USKOK-a da su podložni kritici što je i jasno jer se naravno od pravosuđa, od ljudi koji rade u DORH-u traži zaista velika efikasnost s obzirom da broj problema sa kojima se suočavamo u zemlji da nemaju podršku nadređenih dakle i da kao rezultat svega toga ni sami ne vjeruju u ono što će sutra raditi na mjestu ravnatelja USKOK-a. Pa onda se postavlja i legitimno pitanje tko bi se lud prijavio na takvo radno mjesto gdje ne možeš raditi svoj posao. Ako ga pokušavaš raditi onako kako ga ne bi trebao raditi, dakle po nalogu nekoga smiješ ili ne smiješ nešto raditi, potplaćen si za to i sam ne vjeruješ u ono što radiš jer ne radiš ispravno. Zašto bi se netko uopće javio? **Sanader, Pa s obzirom na sve ovo što ste vi pobrojali, definitivno je da je jedini racionalni odgovor, neće se javiti nitko, ali mi sad ne pričamo o tome tko će biti predsjednik razreda, redar za brisanje ploče pa ćemo se naći sutra i naći ćemo redara koji će brisati ploču. Ovo je ozbiljan problem, ovo je ozbiljna situacija. Mi nemamo kandidata i kandidatkinju za mjesto ravnatelja, ravnateljice USKOK-a i to je nešto što nam pokazuje da smo stvarno došli vrlo blizu dna, sva ta izvješća nisu bila dovoljna upozorenja, sve afere nam nisu bila dovoljno upozorenje, štrajk pravosudnih djelatnika očito nikome nije bio dovoljno upozorenje, e sad smo se opet vratili na nešto o čemu drvimo sve ove godine i opet ćemo prodati sami sebi neku priču da je problem u nečemu sasvim 50-om, ali ne u tome da je naš pravosudni sustav očito vrlo blizu toga da dotakne apsolutno dno. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolegice i kolege, a posebno kolege Mažar i Katičić koji ste svojim genijalnim tumačenjem Poslovnika omogućili da danas najprije moramo raspravljati o Poslovniku 12 sati, 12 je li tako, minus ovo što je bilo za slobodne govore, a nakon toga još 5 sati o Izvješću glavne državne odvjetnice za 2022. g. Polako. Dakle što se toga tiče, ima jedna dobra vijest. U srpnju ove godine HS ušao je u zadnju godinu svog mandata. A nešto prije toga je i glavna državna odvjetnica ušla u 4. g., zadnju godinu svog mandata, što znači da sljedeće izvješće niti će raspravljati ovaj saziv HS-a, a a niti će u ime DORH-a biti nazočna gđa Hrvoj Šipek, ona će podnijeti izvješće, ali će u međuvremenu ono doći na dnevni red, raspisat će se izbori, sačekat će novi saziv, onda će njoj isteći mandat, a pitanje i hoće li biti ovaj, motivacije da se tako brzo potpisima oporbe stavi na dnevni red jer ja ne znam hoće li HDZ kao oporba koristiti taj institut ovako kako ga mi koristimo. Ali dobro. O tom potom. Dakle u 2022. g. na koju se ova, ovo Izvješće odnosi, dogodilo se nešto što se prvi put dogodilo u povijesti Hrvatske, a to je da je na zahtjev DORH-a policija uhapsila aktualnog ministra. Prema tome, samo to bi bilo dovoljno da mi prihvatimo izvješće, a da ga vi ne prihvatite i to se otprilike i događa. Vi ga po prvi put ne prihvaćate izvješće nego ga primate na znanje, dakle to je jedna vrsta žutog kartona svakoj instituciji koja tako podnese ovaj izvješće i onda ga parlamentarna većina primi na znanje, ovoga, nakon toga dogodilo se i to da su zbog aktivnosti DORH-a morala otići dvoje članova Vlade, prije toga su oni otišli temeljem onoga što su istražitelji saznali od jedne državne dužnosnice, mislim da je bila pomoćnica ministra, prije toga je smijenjeno zbog aktivnosti DORH-a nekoliko šefova državnih tvrtki, veći broj niže pozicioniranih dužnosnika u ministarstvima, što dužnosnika, što službenika, uključujući recimo i, mislim da se radi o šefici kabineta ministre poljoprivrede, bivše državne tajnice u Ministarstvu uprave za koje sa sigurnošću trenutno ne možemo reći ni kako se preziva i tako, ovoga, aktivnosti DORH-a, ustvari ja se čudim zašto oporba prigovara DORH-u, a zašto ga vladajući podržavaju, to meni doista u ovom trenutku nije, nije u potpunosti jasno, ali to je sad pitanje za jednu drugu stvar. Drugo, ja bih rekao da se u USKOK ne želi nitko javiti jer zna da dok je HDZ na vlasti, to ogroman posao, inače posla koliko hoće svaki dan im daju razloga ono za prekovremeni rad i stvarno ljudi, ljudi nemaju ovoga, doista nekog motiva da se javljaju za, na natječaj. i iz držanja zastupnika i iz držanja glavne državne odvjetnice, vidi se, dakle da smo se nekako već ovako pripremili na rastanak. I vi ste, državna odvjetnice, na prošlom izvješću, to nije bilo tako davno, imali puno više energije, a i kritike opozicije su bile nekako, nekako sadržajnije. Meni je, meni je ostalo ustvari upamćeno dvije stvari, prvo, da sam vam savjetovao da manje istupate pred kamerama, a da se više koristite priopćenjima i to ste poslušali, dakle ja sam, što se tiče javnog nastupa od tada se nešto popravio, ali ono što mi nije bilo jasno ni dandanas mi nije jasno, kada vas je kolega Grmoja pitao jeste li komunicirali sa državnom tajnicom Rimac, da ste vi rekli da niste, a onda ste dodatno rekli da niste ni po temi koju vas je pitao ni uopće iako to vas on nije pitao. Možemo pogledati stenogram, ja sam pažljivo pogledao i onda nakon nekoliko tjedana je ispalo da jeste. Dakle sami bez ikakvog razloga, prošireno više od onoga što vas je kolega Grmoja pitao, ponovno ste upali u, ajde, onda ću reći, raskorak s onim što ste rekli ili što smo mi shvatili, a dopuštam da ovo, da relativno dobro shvaćam hrvatski jezik iako imam tu nekih skretanja na engleske i ove anglizme, ali u pravilu, razumijem. Dakle vaša komunikacija prema javnosti, to je bila prva replika, mislim, kolege Begonje iz HDZ-a, bila je i druga replika, to su ustvari dvije, je takva da čak i kad najbolje nešto napravite, ostavite dojam da ste pogriješili i tu po mom mišljenju, ovoga, na takvoj funkciji, doista, čini mi se i to sam vas pitao u replici, da bi za komunikaciju bolje bilo da je to netko iz kaznenog odjela koji malo opreznije vjerojatno to sada možda i ovoga, način na koji se komunicira u kaznenim postupcima jer tamo ipak ono ovisi se o pravima pojedinca i vrlo se pažljivo i državni odvjetnici, oni koji zastupaju državu biraju riječi, barem 50% dojma o radu Državnog odvjetništva bi bilo bolje. Nisam ja slučajno nabrajao ovo koliko ste njih ovoga strpali, strpali u zatvor i sa dužnostima, sa takvim rezultatima doći u sabor bilo bi prirodno da vas oni kritiziraju, a mi da govorimo ne ali vi ste napravili to i to, a situacija je potpuno obrnuta. I doista je razlog zašto i tu ja vidim dio vaše, dio vaše odgovornosti i sa najdobronamjernijim ovoga pristupom tome što ste rekli jednostavno vidim ono nema, nema popravka. Dakle, i danas ste napravili po mom mišljenju nekoliko nepotrebnih izleta u politiku od čega je ovaj davanje značkice zastupniku Bulju bilo potpuno nepotrebno. Dakle, on je išao na provokaciju, a vi ste to trebali odšutit ono doslovno odšutit, izignorirat, nasmijat se i s kamenim licem dodat tu majicu suradnici koja je pored vas da spremi. To bi, to je moje viđenje uključujući i ovo polusindikalno djelovanje. Dakle, ako je to tako onda biste vi trebali biti prvi kritičar Vlade u ovome dijelu funkcioniranja sustava da već nekoliko godina vi nešto tražite, a Vlada vam nešto ne da. A to se ne događa e. Ono što je još ostalo u 2022. godini su 2 obraćanja premijera. Jedan potpuno neprimjereni kad je onako pod stresom zbog hapšenja ministara otprilike vam rekao mi smo vama prihvatili izvješće par dana prije, a vi ste ono pohapsili pola Vlade otprilike na što ste dobro reagirali priopćenjem i rekli ste mu ono što ga je išlo. Ali drugi put on se imao potrebu potrebu pohvaliti ili imao potrebu onako malo reterirat da vas je zvao, mislim da se radilo o tome da ga je pogodilo što predsjednik države govori o jednom ministru kao da, kao da to funkcionira tako dakle sad neko nekome kaže pa će onda ono cijeli sustav funkcionirat i onda je rekao da vas je nazvao. Gledajte mene ne zanima što je on vama rekao, ali mene zanima što ste vi njemu rekli, koji je to bio ton i kad ste mu sklopili slušalicu u tom razgovoru. To bi doista bilo zanimljivo ovoga čuti jer politici, a ovo je politička arena jer vi kad ste ovdje dakle vi ste isto u političkoj areni, kad idete na posao u Državno odvjetništvo onda ste u drugome ovaj filmu štono se kaže, ali vi ste jedini tamo koji može doći u sabor i govoriti i jedini koji dolazi tamo i koji ste im šef i to je nekako spada u pravilo službe, otprilike pravilo struke kako se to, kako se to voli reći. I zbog toga ne ulazeći u ovaj stručni dio mislim da ste svojom komunikacijom dobra dio problema i na vas i na instituciju, na instituciju ovaj stavili. To se nažalost ili na sreću na može promijeniti. Prema tome teško je mene preodgajati u ovim godinama i teško je bilo koga u drugačije dakle da funkcionira u ovim godinama. Stoga čini mi da kako ste i vi i mi u zadnjoj godini mandata da nam taj rastanak nekako neće teško pasti ni nama ni vama. Moglo je biti malo bolje, ali moglo je biti i gore pa nije. U tom smislu meni je žao što ovo zadnje vaše izvješće koje podnosite u ovom mandatu neće biti prihvaćeno, a s druge strane to vam je možda i najveći kompliment u 4 godini mandata da vam ova ekipa konačno jedno izvješće ne prihvati. Hvala.

Za kraj nešto o izvješćima. U normalnim državama parlament se bavi s onim što u nekom izvještaju nekog državnog tijela piše, ali ne i u Hrvatskoj jer Hrvatska nije normalna država. U Hrvatskoj rasprava o izvješćima pokazuje kako se miču figure. Iz mog iskustava onog ranijeg kada sam branila svoja izvješća, tada je to bilo redovito, ali redovito što znači pravovremeno raspravljanje o izvješćima i usvajanje tih izvješća znači ostaješ na funkciji. Kada se o nekom izvješću ne raspravlja, a najčešće je to bilo u mandatu ove Vlade Andreja Plenkovića onda je to bilo zato što je ne raspravljanjem o nekom izvješću Andrej Plenković pokušao sakriti što se tim institucijama sprema ne prihvaćanje izvješća, odbijanje izvješća znači s funkcije te se miče, a to nije uvijek politički oportuna ovako jasna, jasno izrečena poruka. Što se onda radi? Onda se ili izvješće gura pod tepih kažem da institucija ne zna što joj se sprema ili se šalje ovakva poruka prima se izvješće na znanje, a niti to Andrej Plenković ne bi rekao da nije bio prisiljen potpisima opozicije. I što to zapravo znači? A znači slijedeće, Andrej Plenković u načelu ne oprašta. O tome se radi. Niti jedna institucija koja je radila svoj posao u okviru svojih ovlasti kako god one velike ili male bile nije opstala, pa tako neće niti USKOK, niti DORH, pa tako niti Zlata Hrvoj Šipek bez obzira jesu li neki postupci kazneni koji su se pokretali bili dogovoreni, je li to pasalo možda u nekom trenu nekoj struji HDZ-a Andrej Plenković ne oprašta jer možda nešto u načinu na koji je to provedeno njemu ipak pasalo nije. Zato se ovo izvješće prima na znanje jer je time zapravo Zlata Hrvoj Šipek već sad primila na znanje da je vrlo brzo uskoro bivša. Dakle, htjela, ne htjela nakon što joj istekne mandat bit će joj kao i sa nedavno smijenjenim šefom HROTE-a Abramovićem. Pa je onda bilo promašeno i s naše strane, od strane nekih saborskih zastupnika tražiti njezinu smjenu. To sam probala ranije malo ublaženo reći. E sad, što je Zlati Hrvoj Šipek za činiti, pa na njezinu mjestu ako smijem dati jedan savjet ja bi se pobrinula da me netko ozbiljno shvati i ja Zlati Hrvoj Šipek bez obzira što javnost mislila o njoj, što mediji mislili o njoj, što mi oporbeni zastupnici mislili o njoj ne radi se više o njoj, kažem onda je već i onako sada uskoro pa bivša, radi se o ostalim djelatnicima sustava ili onima koji bi to možda htjeli ili mogli postati. Sada je vrijeme da se pošalje poruka kad već nismo mi našli vremena, truda, volje i snage da kažemo ovo su točke koje treba hitno riješiti, e pa neka to sastavi DORH, neka to sastavi USKOK i neka s tim izađe u javnost. I u ovom razdoblju što je preostalo još uvijek se nešto može poduzeti. Najbolje što bi netko mogao napraviti za sustav kažem poslati poruku shvatite me ozbiljno, a to znači pokrenuti postupke i to neke vrlo konkretne mjere i radnje protiv onih kojih se to tiče, a zna se koji su. Ničija podrška ne dolazi kao mana da pada s neba. Za svaku podršku svako u sustavu se mora izboriti kao što se moramo mi saborski zastupnici izboriti za naše mandate tako se čelnici institucija moraju izboriti za nekakav dojam o integritetu i o sposobnostima ljudi koji ih vode ako tog dojma nema. Dakle, jedan je jedini način on nije ugodan, on nije lak i bez obzira na kratko preostalo vrijeme trajanja mislim da to glavna državna odvjetnica jednostavno napraviti mora. Zna se što i zna se protiv koga. ovim smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo sutra ujutro u 9 i 30 glasovanjem. Laku noć